Dobro jutro poštovane zastupnice i poštovani zastupnici. Prije nego što krenemo s radom samo bih podijelio s vama nekoliko informacija oko idućeg tjedna i što ćemo raditi i kojom dinamikom tako da molim vas prenesite onda i kolegicama i kolegama. Sada je u tijeku još sjednica Vlade s koje će stići nekoliko novih zakonskih prijedloga koje ćemo raspraviti idućeg tjedna. Dakle, imamo dva zakona Ministarstva zdravstva Zakon o zdravstvenoj zaštiti i Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju, imamo tri zakona Ministarstva financija Zakon o dodatnom porezu na dobit, Zakon o izmjenama Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i Zakon o porezu na dohodak to je drugo čitanje i imamo Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama. Mi ćemo dnevni red dopuniti u ponedjeljak nakon čega ćemo raspraviti dva zakona MUP-a vezanih za Schengen to je Zakon o nadzoru državne granice i Zakon o strancima, ti zakoni se već nalaze u dnevnom redu tako da njih ne moramo u dopuni izglasavati, a nakon toga bi u ponedjeljak kad bi završili s raspravom o ta dva zakona raspravili Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama, zato je važno da se Odbor za obitelj, mlade i sport sazove u ponedjeljak ujutro i završno u ponedjeljak bismo imali Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prometu kojeg su već isto tako raspravili odbori tako da odboru tu ne moraju zasjedati. dakle da završimo sjednicu glasovanje 15. prosinca u četvrtak s tim da ostavljam rezervu ako dođe još nešto iz Vlade što je važno za NPO i mora biti usvojeno do 1.1., moguće je da ćemo ići i na izvanrednu sjednicu, znači petak, subota, ponedjeljak vidjet ćemo još koliko će zahtjeva biti. Raspored ćemo vam poslati danas tijekom dana pa ćete onda imati precizan i jasan plan, a ovo je sada najava onoga što će se događati. Danas ćemo raditi imamo samo malo da vidim četri zakonska prijedloga, radit ćemo do 16 ako do tada ne završimo napravit ćemo stanku za utakmicu od 16 do 18 sati pa će se nastaviti poslije toga od 18 na dalje kao jučer do kada se bude radilo i to je plan za današnji dan. A sada ću na temelju čl. 247. Poslovnika HS-a predložiti da se provede objedinjena rasprava to je prijedlog Odbora za zakonodavstvo o tri točke: - Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,

Hvala vam svima. I ima još jedna točka koju ćemo onda raspraviti nakon što završimo ove tri. Evo ga, hvala vam lijepa provest ćemo znači objedinjenu raspravu o točkama kako sam ih naveo. Predlagatelj je Vlada RH na temelju čl. 85. Ustava i čl. 172.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 Ako nema zahtjeva za stankom onda bih molio predlagatelja, poštovanog državnog tajnika Juru Martinovića da predstavi prijedloge navedenih zakona. Izvolite državni tajniče. Hvala vam predsjedniče HS-a. Poštovane zastupnice i zastupnici. Vlada RH predlaže izmjene i dopune tri zakona vezana za promjenu osnovice za izračun plaće državnih dužnosnika i to Zakon o obvezama i pravima državnih dužnosnika, Zakon o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka i Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. Promjena osnovice za izračun plaće državnih dužnosnika potrebna je zbog analize plaća i prijedloga novog sustava plaća u državnoj službi i javnim službama koje se pripremaju u okviru investicije iz NPOO-a za razdoblje '21.-'26., unapređenje sustava plaća u državnoj upravi i javnim službama sustava HRM i COP dakle Sustav za upravljanje ljudskim resursima i Centralizirani obračun plaća. U okviru navedene analize plaća nužna je usporedba koeficijenata za obračun plaća državnih dužnosnika te državnih službenika i namještenika kako bi se utvrdili, a u konačnici i promijenili odnosi u plaćama te određene nelogičnosti i problemi sadašnjeg platnog sustava. Kako se plaće određuju umnoškom koeficijenta i osnovice za izračun plaće koji su utvrđeni u različitoj visini za državne dužnosnike te državne službenike i namještenike radi usporedbe plaća potrebno je imati isti barem jedan parametar za obračun plaće. Stoga se predlaže izjednačiti osnovicu za izračun plaće državnih dužnosnika sa osnovicom za izračun plaće državnih službenika i namještenika. S obzirom da će doći do povećanja osnovice za izračun plaće državnih dužnosnika istovremeno je potrebno na odgovarajući način uskladiti njihove koeficijente za izračun plaće kako bi im bruto plaća ostala u odgovarajućem usporedivom odnosu s plaćama državnih službenika i namještenika. Kako je u Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka propisano da se plaće ravnatelja Agencije za zaštitu osobnih podataka i zamjenika ravnatelja određuju množenjem propisanih koeficijenata u tom zakonu i osnovice za izračun plaće državnih dužnosnika zbog povećanja osnovice za izračun plaće državnih dužnosnika, potrebno je dakle i ovdje smanjiti koeficijente za izračun plaće ravnatelja i zamjenika ravnatelja Agencije i time njihove plaće ostaviti u odgovarajućem odnosu s plaćama državnih dužnosnika. Iz istih razloga potrebno je u Zakonu o plaćama u lokalnoj i područnoj samoupravi smanjiti koeficijente propisane za utvrđivanje najviših iznosa plaća općinskih načelnika, gradonačelnika i župana, lokalnih dužnosnika koji će množenjem s osnovicom za izračun plaće državnih dužnosnika plaći lokalnih dužnosnika ostaviti u odgovarajućem odnosu s plaćama državnih dužnosnika. S obzirom da je donošenje novog zakona o plaćama u državnoj službi pokazatelj uspješno provedene investicije iz NPOO-a, što je ujedno i uvjet koji RH treba ispuniti da bi mogla dobiti financijska sredstva iz EU Mehanizma za oporavak i otpornost, a rok za donošenje tog zakona je 30. lipnja '23. g., predlaže se donošenje sva tri zakona iz paketa po hitnom postupku, kako bi se što prije mogla provesti potrebne analize koeficijenata i plaća te izraditi novi model plaća i prijedlog zakona o plaćama u državnoj koji smo se obvezali donijeti. Ukratko, o svakom zakonu o obvezama i pravima državnih dužnosnika. Važećim Zakonom o obvezama i pravima državnih dužnosnika definiran je način izračuna plaće dužnosnika kao umnožak osnovice za obračun plaće i koeficijenta propisanog za dužnosnike, a osnovicu za obračun plaće dužnosnika određuje Vlada RH posebnom odlukom. Stoga se umjesto posebne osnovice za izračun plaće državnih dužnosnika ovim Prijedlogom zakona predlaže utvrditi osnovicu za obračun plaća državnih dužnosnika u visini osnovice za izračun plaća državnih službenika. Kako zbog promjene povećanja osnovice za izračun plaće državnih dužnosnika ne bi došlo do povećanja njihovih plaća, predlaže se utvrditi nove koeficijente za obračun plaća državnih dužnosnika, novi koeficijenti za obračun plaća državnih dužnosnika bit će manji u odnosu na sadašnje, ali njihovim množenjem većom osnovicom za obračun plaća, plaće državnih dužnosnika ostat će na odgovarajućoj razini. Pri tome, potrebno je istaknuti kako se osnovica za izračun plaća državnih dužnosnika nije mijenjala od 2014. g., za razliku od osnovice za izračun plaća državnih službenika koja se od tada povećavala nekoliko puta. Predloženim modelom stvaraju se preduvjeti za mogućnost usporedbe i praćenja plaća državnih dužnosnika i državnih službenika. Pored toga, ovim se Prijedlogom zakona predlaže za zastupnika RH pred Europskim sudom za ljudska prava propisati status državnog dužnosnika i utvrditi odgovarajući koeficijent za obračun plaće imajući u vidu da je čl. 4 st. 4 Uredbe o Uredu zastupnika RH pred Europskim sudom za ljudska prava propisano da zastupnik ima položaj pomoćnika ministra. Položaj pomoćnika ministra je ukinut te pomoćnik ministra nije naveden u važećem zakonu, obvezama i pravima državnih dužnosnika. Nadalje, za glavnog državnog rizničara koji je koeficijent za izračun plaće također, određen u visini koeficijenta nekadašnjeg pomoćnika ministra, predlaže se utvrditi koeficijent kao državnog tajnika, imajući u vidu da državni rizničar obavlja poslove velikog opsega i složenosti. Također, predlaže se promjena statusa glavnog ravnatelja policije. Sada ima status državnog dužnosnika imajući vidu da je Zakon o policiji i Zakon o policijskim poslovima i ovlastima propisan status glavnog ravnatelja policije kao policijskog službenika, da mu je Uredbom o plaćama policijskih službenika propisan koeficijent složenosti poslova i pripadajući dodaci za specifičnost policijske službe i radno mjesto. Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka, u čl. 8 st. 3 i 4. Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka, propisani su koeficijenti za izračun plaće ravnatelja Agencije za zaštitu osobnih podataka, on je imao koeficijent 5,5 i njegovog zamjenika sa koeficijentom 4,26. Prema tom Zakonu, na ravnatelja i zamjenika ravnatelja AZOP-a primjenjuju se odredbe propisa kojima se uređuju obveze i prava državnih dužnosnika te time i osnovica za izračun plaće državnih dužnosnika. Zbog promjene osnovice za izračun plaće državnih dužnosnika, potrebno je Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka utvrditi nove niže koeficijente za izračun plaće ravnatelja i zamjenika ravnatelja, kako bi povećanjem osnovnice za izračun plaće državnih dužnosnika njihova plaća ostala na odgovarajućoj razini pa su im utvrđeni novi koeficijenti, dakle ravnatelju 3,41, a njegovom zamjeniku 2,64. Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj samoupravi, važećim Zakonom o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, propisano je da plaće župana, gradonačelnika i općinskih načelnika, dakle lokalni dužnosnici, bez uvećanja za radni staž ne smiju se odrediti u iznosima većim od od umnoška propisanih koeficijenata i osnovice za izračun plaće državnih dužnosnika prema propisima kojima se uređuju obveze i prava državnih dužnosnika, tako da primjer plaća gradonačelnika grada Zagreba u iznosu većem od umnoška koeficijenta 7,14 i osnovice za izračun plaće državnih dužnosnika. Plaća župana i plaća gradonačelnika velikih gradova iz gradova sa sjedištem županija u iznosu većem od umnoška koeficijenta 6,42 i osnovice za izračun plaće državnih dužnosnika. Plaća gradonačelnika i općinskog načelnika u jedinicama lokalne samouprave koje imaju više od 10 tisuća stanovnika u iznosu većem od umnoška koeficijenata 5,27 i osnovice za izračun plaće državnih dužnosnika. Kako bi zbog povećanja osnovice za izračun plaće državnih dužnosnika uz propisne koeficijente iz Zakona o plaćama u lokalnoj, područnoj (regionalnoj) samoupravi, došlo do znatnog povećanja najviših limita plaća lokalnih dužnosnika te posljedično do povećanja njihovih plaća, donošenjem novih odluka predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, ovim Prijedlogom zakona predlaže se smanjenje koeficijenata iz čl. 4 Zakona kako bi propisani najviši limiti plaća lokalnih dužnosnika ostali u odgovarajućem odnosu s plaćama državnih dužnosnika. Pored toga, predlaže se dopuniti odredbu zakona kojom je propisan naknada za rad lokalnih dužnosnika i njihovih zamjenika koji dužnost obnašaju bez zasnivanja radnog odnosa, odnosno dodati i župana koji dužnost obnaša bez zasnivanja radnog odnosa što nije navedeno u važećoj odredbi. Također, predlažu se izmjene Zakona o plaćama u lokalnoj, područnoj (regionalnoj) samoupravi vezane za proračunska ograničenja plaća u lokalnoj, područnoj samoupravi. Predlaže se propisati sa masa sredstava za plaće zaposlenih u jedinicama lokalne i područne (samouprave) ne smije iznositi više od 18% prihoda poslovanja u jedinice ostvarenih u godini koja prethodi i godini izrade proračuna sada smije iznositi više od 20% prihoda poslovanja jedinice ostvarenih u prethodnoj godini umanjenih za prihode od domaćih i stranih pomoći i donacija, prihode iz posebnih ugovora, sufinanciranje građana za mjesnu samoupravu i prihode ostvarene sa osnove dodatnog udjela u porez za dohodak i pomoći izravnanja za financiranje decentraliziranih funkcija. Nadalje se predlaže ograničenje ukupne mase sredstava za plaće zaposlenih dužnosnika, službenika i namještenika za one jedinice lokalne i područne samouprave koji su kao krajnji korisnici u godini koja prethodi godini izrade proračuna ostvarili sredstva fiskalnog izravnanja iz državnog proračuna i pomoći izravnanja za financiranje decentraliziranih funkcija i u kojima iznos tih pomoći prelazi 20% prihoda poslovanja i masa sredstava isplaćenih za plaće iznosi više od 15% prihoda poslovanja na način da se ukupna masa sredstava za plaće zaposlenih u tim jedinicama ne smije povećavati u odnosu na godinu koja prethodi godini izrade proračuna prema važećem zakonu u tim lokalnim jedinicama uz nešto drukčije određenje tih jedinica ograničen je najviši iznos plaće lokalnog dužnosnika na limit iz članka 4. Zakona umanjen za 20%, a osnovica i koeficijent za izračun plaće lokalnih dužnosnika, namještenika ne smiju biti veće od osnovice i koeficijenta za odgovarajuća radna mjesta u državnoj službi. Također, predlaže se propisati da se sredstva za plaće zaposlenih koji obavljaju povjerene poslove državne uprave, te zaposlenih na provedbi projekata ne uključuju u ograničenje mase sredstava za plaće zaposlenih dužnosnika, službenika i namještenika za iznose koji se financiraju iz sredstava pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna. Osim navedenog, iz prihoda poslovanja koji se koriste za izračun mase sredstava za plaće zaposlenih isključuje se iznos sredstava za plaće zaposlenih koje obavljaju povjerene povjerene poslove državne uprave. Hvala vam na pozornosti. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Hvala državnom tajniku. Sada ćemo krenuti sa replikama. Imamo ih točno 20. Prvi je kolega Kirin, izvolite. Poštovani predsjedniče, poštovani tajniče. Ministarstvo pravosuđa i uprave je predložilo izjednačavanje osnovice za izračun plaća državnih dužnosnika, te lokalnih i regionalnih dužnosnika zbog toga što su osnovice do sada bile različite. Državni dužnosnici su imali osnovicu 3280 kuna, namještenici službenici 6286. Ali da se plaće ne bi promijenile ide se na korekciju koeficijenata koji će sada biti niži, a kod lokalnih dužnosnika najviši iznos plaća bi ostali u odgovarajućem odnosu sa plaćama državnih dužnosnika. I masa sredstava za plaće ne bi smjela biti viša od 18% prihoda. Da li će to baš biti realno tako ili postoji mogućnost da bude i drukčije? Hvala. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Izvolite odgovor. **Martinović, Juro** Uvaženi zastupniče, dakle vi ste konstatirali puno toga što je u stvari ovim zakonskim izmjenama navedeno i predviđeno. Dakle, ovo su ja bih bio slobodan reći matematičke promjene, a ne pravne. Mi ovdje u biti ono ogoljeno mijenjamo osnovicu za plaće državnih dužnosnika i za to se naravno posljedično vežu ova dva zakona i u jednu određenu korelaciju se to sve dovodi. A razlog je da od četrnaeste, dakle 2014. nije mijenjana ta osnovica dok su osnovice nekih drugih, dakle proračunskih korisnika mijenjane višekratno, pa se dogodio jedan disbalans koji jednostavno dira u suštinu i komparativnost tih plaća. Od nas se traži iz EU-a da se napravi jedan kvalitetan balans i jedna preglednost i vidljivost, komparativnost u svim plaćama koje se isplaćuju u javnom sektoru. **Jandroković, Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora. Poštovani državni tajniče, kolegice i kolege, dakle dala suglasnost za Nacionalni plan oporavka i otpornosti, a mi tek sada dakle praktički pola godine prije nego što je rok za donošenje Zakona o plaćama državnih službenika i namještenika idemo u analizu usporedbe koeficijenata službenika i dužnosnika. Zar ne mislite da se zapravo Vlada stalno kocka sa dobivanjem sredstava iz europskih fondova? Hvala lijepa. **Jandroković, Što se tiče ovih konkretnih zakona mislim da smo mi tu potpuno držimo vremenske dinamike i nema nikakvog rizika s obzirom da ovaj zakon na koji smo se obvezali treba stupiti na snagu 30.6. iduće godine, dakle nema kockanja, nema rizika sve je u vremenskoj dinamici planirano i bit će realizirano na vrijeme. **Mažar, Nikola (HDZ)** Hvala lijepo predsjedniče, poštovani državni tajniče. Evo danas ispred nas imamo izmjene i dopune Zakona o registru zaposlenih i centraliziranom obračunu plaća u javnom sektoru. S obzirom da ovim izmjenama i dopunama dosta toga na neki način se mijenja, odnosno uvode se novine i proširuje se obveza i na agencije, lučke uprave, nacionalne parkove. Isto tako, uvodi se i izmjena obveznog obračuna ne samo plaće nego i drugoga dohotka i ostalih naknada. Uvodi se i osnivanje upravljačkoga odbora, također i nadziranje nad ažuriranjem podataka i načinom korištenja podataka, pa zbog toga je i dosta ajmo reći upita od strane samih građana tko će sve biti obuhvaćen, na koji način i što će to u konačnici donijeti s obzirom da znamo da je i Državni ured za reviziju i propisao dakle preporuku i prema Ministarstvu pravosuđa i uprave i financija upravo u ovome smjeru što će se danas ovim izmjenama i donijeti, pa molim komentar još. Hvala. **Jandroković, dakle ovo što konstatirate odnosno pitate odnosi se na 4. točku današnjeg dnevnog reda, ali naravno da je to usko povezano pa ću ja i reći sve ove izmjene, a osobito ta 4. točka ide u pravcu jedne transparentnosti i vidljivosti trošenja javnih sredstva i u tom smislu će još više obveznika biti zahvaćeno centralnim obračunom plaća i tim centralnim registrom

nažalost da bez obzira jeste li lokalni i državni dužnosnik, službenik, radili ne radili da je to sve gomila uhljeba, ali barem mi koji radimo znamo da to nije tako. I onda pročitate u novinama naslov da je od 2016. do danas zaposleno još 31.000 javnih službenika najviše u zdravstvu, školstvu i socijalnoj skrbi. Međutim iz toga se ne vidi, bar iz onoga što je izneseno u medijima kolika je i kakva je struktura tih zaposlenih. Pa recimo kod mene u zdravstvu ne zna se jesu li to zdravstveni djelatnici ili su nezdravstveni djelatnici isto i školstvo, socijalna skrb itd. Smatrate li da je ipak potrebno prikazati strukturu zaposlenih i napraviti analizu ovih potreba za zapošljavanjem? Mislim da bi na taj način ipak bilo transparentnije i možda bi se malo ublažio ovaj negativan stav javnosti. Hvala. **Jandroković, Uvažena zastupnice ja osobno smatram da sve treba biti transparentno kada se radi o na bilo koji način trošenju javnog dakle novca poreznih obveznika. Ja tu nemam nikakve dileme. Dakle, nemam pregled u cjelokupno zapošljavanje. Ono što ja znam u Ministarstvu pravosuđa i uprave znam jedno, a to je da je sistematizacija puno veća nego što je broj zaposlenih u sustavu kojeg pokriva taj vladin resor Ministarstvo pravosuđa i uprave. **Maksimčuk, Ljubica (HDZ)** Hvala lijepo predsjedniče Hrvatskoga sabora. Uvaženi državni tajniče, navedeno povećanje osnovice za izračun plaća državnih dužnosnika utječe i na ograničenje plaća lokalnih dužnosnika te je Zakonom o plaćama u lokalnoj i područnoj samoupravi potrebno utvrditi nove koeficijente kako ne bi dovelo do povećanja limita. Svakako da pozdravljam ove izmjene, ali ono što mene zanima jeste li u analizi koje ste radili možda radili odnos plaća u lokalnim samoupravama recimo odnos Slavonije u odnosu na neke druge bogatije regije i ako jeste kolika je ta razlika?

univerzalno vezani za jedan standard koji sam maloprije iščitavao, a to je za osnovicu dužnosnika državne razine i određeni koeficijent koji se tamo koju određuje dakle predstavničko tijelo svake lokalne zajednice, ali on je limitiran nekim stvarima kako ne bi došlo do neprimjerene eksplozije tih plaća što bi se moglo dogoditi na lokalnim razinama i onda je to vezano sa,

tajniče, kolege zastupnici plaće su uvijek tema neovisno o tome jesu li to plaće nas dužnosnika, državnih službenik, lokalnih službenika ili pak one plaće koje se primaju u gospodarstvu. Bilo gdje se zarađuju trebale bi biti pravične i odraz specifičnosti radnog mjesta u vidu potrebitog obrazovanja, težine posla, zahtjevnost radnog mjesta i stupnja odgovornosti naravno one koje se isplaćuju bilo iz Državnog proračuna ili pak iz lokalnih proračuna i u skladu sa mogućnostima istih. Svakako usklađene i sa općim stanjem javnih financija i stanja u gospodarstvu. Tajniče hoće li se ovim izmjenama Zakona o plaćama i pravima i obvezama državnih dužnosnika i dužnosnika koliko je to već moguće pravičnost, otkloniti određene nelogičnosti i probleme sadašnjeg platnog sustava sa konstatacijom da se osnovica nije mijenjala od 2014. godine? Hvala. **Martinović, Juro** Uvaženi zastupniče, dakle vječna je teza svih, težnja svih nas da napravimo apsolutno pravičan sustav. On u ovom trenutku je doživio jedan disbalans iz razloga koje sam ja brojčano navodio u uvodnom govoru. Dakle, mi ovim zakonskim izmjenama stvaramo pretpostavke da dođemo do tog cilja o kom vi govorite, ali naravno da samim ovim izmjenama neće se sve iznivelirati i doći na jednu ja bi rekao pravičnu ili zdravorazumsku poziciju i razinu. **Cappelli, Gari (HDZ)** Hvala lijepo predsjedniče. Državni tajniče, u zakonu, u prijedlogu zakona dakle spominje se da se mora provesti analiza da bi se neke stvari mogle kvalitetnije pristupiti ovim izmjenama. Isto tako, da li je u tim analizama uzeto u obzir financijska mogućnost dakle porezna politika koja u ovom trenutku postoji, a to je upravo neko spomenuo visina prihod po kojima bi mogle neke jedinice lokalne samouprave imati jer i u prijedlogu zakona stoji dakle da u lokalnim samoupravama dakle 18% prihoda poslovanja jedinice, dakle jedan limit određeni koji se postavlja Da li s obzirom na prihode se isto tako vrši analiza ili će se vršiti s obzirom na poreznu politiku koja je u ovom trenutku iz kojih masa plaća najviše se upravo

državnu razinu što se tiče plaća koju određujemo koeficijentima odnosno osnovicom i umnošcima. Na lokalnoj razini mi samo stvaramo okvir, a oni kroz svoja predstavnička tijela definiraju koeficijente koji su relevantni za visinu plaća, ali smo odredili preko čega ne mogu ići. **Jandroković, Gordan Hvala. Evo poštovani državni tajniče, ja ću se nadovezati na ovo pitanje i moram kao gradonačelnica pozdraviti ove izmjene Prijedloga Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj samoupravi zato jer upravo to ograničenje koje je bilo takvo odnosno kada su nam fiskalna izravnanja uzeta iz mase plaća jako teško je bilo zadržati visokoobrazovani kadar, a vidjeli smo iz e-Savjetovanja da su i drugi gradovi i općine upravo se na to referirali. Zato hvala, evo, što ste poslušali svoje partnere, gradove i općine i uvjerena sam i zanima me da li i vi tako mislite da ipak sa većim plaćama možemo zadržati visokoobrazovani kadar jer je stvarno poznato da jedan magistar ekonomije, magistar građevine može raditi za puno veće plaće, a to su ljudi koji provode i EU projekte i kompliciranu javnu nabavu, dakle možemo li sa ovim izmjenama

sve plaće u javnom sektoru u biti na stanovit način i u nekom opsegu razlog za odlazak tih mladih ljudi, to nije isključivi i jedini razlog, ali to je važan razlog. Mladi ljudi odlaze za većom plaćom dakle pa su i plaće u javnim službama dakle ne dužnosničke nego službeničke niske i na tome moramo raditi svi, no naravno, to ovisi o našem potencijalu, koliko oni koji nose to sve, to su porezni obveznici mogu podnijeti. Prije nego što krenemo na iduću repliku, pozdravimo svi zajedno učenike i učenice te njihove profesore Prve gimnazije iz Splita. Dobrodošli u HS. /Pljesak./ A sada molim kolegu Klarića iz Bakra. **Klarić, Nužnost donošenja ovog Zakona ukazuje na činjenica da jedinicama lokalne samouprave, a vjerujem i državnim institucijama sve teže naći stručnu radnu snagu s obzirom na visinu plaća koje su ograničene i koje im jedinice lokalne samouprave dosad mogle pružiti. Nama se događalo da nam se čak i na natječaje za komunalne redare, a pogotovo za inženjere građevine praktički nije javio nitko ili ako se javio, kad su saznali visinu plaće, da su odustali od kandidature jer se nudi na tržištu puno bolji iznosi, tako da je ovo za pozdraviti. Ja ovdje ukazujem na još jednu stvar koja se često provlači prilikom donošenja zaključaka i zakona, a vezano za limitiranje na osnovu broja stanovništva. Dakle imamo jedinice lokalne samouprave, primjerice, manji grad do 10 tisuća stanovnika koji imaju proračune preko stotinu milijuna kuna i stavljaju se u isti rang kao netko tko ima proračun do 10 milijuna kuna. veličina grada, broj trgovačkih društava kojim upravlja taj grad ili općina, jednostavno nikad nisu uzeti u nekakve kriterije, a po meni bi svakako to trebalo biti. Izvolite odgovor. **Martinović, Juro** Rekao bih, tu smo svi zajedno da na tome radimo i da sve dovedemo u nekakav logični balans.

pozdravljam donošenje izmjena i dopuna Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, zakon koji se nije mijenjao od svog donošenja, a to je od 2010. g. Najviše bi se osvrnula na dosadašnji važeći zakon koji ograničava jedinice lokalne samouprave gdje masa sredstava zaposlenih ne smije iznositi više od 20% prihoda poslovanja jedinica, umanjenih za određene prihode kojima pripadaju fiskalna izravnanja. Iz godine u godinu jedinice lokalne samouprave imaju sve više obveza koje moraju provoditi, a ograničeni su zapošljavanjem novih djelatnika ili povećanjem plaća sadašnjim djelatnicima i prijedlogom ovih izmjena i dopuna Zakona o plaćama u jedinicama lokalne i regionalne samouprave ispravljaju se trenutna situacija i nepravda s plaćama koja bi nužno morala doživjeti izmjene kako bi zadržali naše službenike, namještenike u našim općinama i gradovima. Pa evo, molim vas još jednom, .../Upadica: Hvala. Vrijeme./... možete li to Već sam nekoliko put komentirao tu istu stvar, dakle naravno da prepoznajemo svi da su plaće male, da su male našim službenicima i namještenicima i na lokalnoj i na državnoj razini i da postoji važna, opravdana društvena potreba da ih povećamo. Tu se ja s vama slažem, ali rekao sam i maloprije, postoji jedan limit, ja ne znam da li on baš potpuno limitirate mogućnosti, ali kad god se povećava plaća u javnom sektoru na bilo kojoj razini, prigovori su javnosti uvijek snažni, dakle govori se o uhljebništvu, dakle govori se o visokim plaćama, o komotnom životu u javnom sektoru, a ovo kad se napravi analiza, vidimo da to i nije baš tako, tako da sam na tom vašem stajalištu, treba raditi na povećanju. Naravno, ta povećanja moraju biti realna i objektivno moguća. **Radin, Furio Uvaženi državni tajniče, jučer smo raspravljali o ZOR-u pa jedno od načela koje se traži da se uspostavi jednaka plaća za jednak rad, misleći tu na plaće između žena i muškaraca, a ovdje bih rekla da nam treba načelo poštena plaća za pošten rad i tu vidim jedan mali problem. Naime, načelno ne bi bilo sporno podržati ovakve izmjene i dopune ako im je intencija da se isprave neke nelogičnosti u sustavu kojih očito ima. Ali, ono što nedostaje, nedostaje sustav kontrole, na koji način netko uopće obavlja svoje zadaće i odgovornosti, pogotovo kada govorimo o dužnosnicima, koliko posla obavljaju, kakvi su rezultati, a s obzirom da je opći dojam da su rezultati ove Vlade loši, da Vlada ne vodi brigu o prioritetima, da Baniju nije niti započela obnavljati, nekako mi se ne čini pristojnim u podržati ovakve izmjene i dopune, koje će između ostalog i dužnosničke plaće značajno povećati. Juro** Pa ja mogu, uvažena zastupnice, očitovat se s obzirom na ovu temu o kojoj raspravljamo, samo na ovu vašu zadnju konstataciju, a to je s obzirom da će se i dužnosničke plaće dakle pa i vaša i sviju dužnosnika znatno povećati, to jednostavno ne stoji. Dakle, ako se ova matematika pogleda i kroz našu pravničku prizmu vidi se da je to 6%, ako sam rekao da je to zaustavljeno 2014. da se nije povećalo onda dakle potpuno jasno da ova Vlada, ali i prethodne nisu baš brinule o tome da se dužnosnici honoriraju, u mom ministarstvu ali i u mnogim drugim ministarstvima ministri, državni tajnici su na nekakvim dvadesetim i tridesetim mjestima po visini plaća. nema straha i bojazni da bi neko rekao kako dužnosnici misle o sebi. Ovo je dokaz da dužnosnici baš ne skrbe nešto za svoje plaće što je, ja bih mogao reći da to ide na ponos, ali moramo raditi neke balanse. Darko (HDZ)** Hvala potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Uvaženi državni tajniče, ovim Prijedlogom Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi se između ostalog predlaže izmjene zakona vezane za masu sredstava plaća zaposlenih u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave na način da isti ne smije iznositi više od 18% prihoda. Šta ovaj zakon zapravo predviđa ili predlažu u ograničenju ukupne mase sredstava za plaće zaposlenih dužnosnika, službenika i namještenika? To je konkretno pitanje, ali dozvolite mi da iskoristim vrijeme i da izrazim zadovoljstvo sa kolegicama i kolegama čelnicima jedinica lokalne samouprave na njihovom pozdravljanju ovog zakona i na eventualno upozoravanju nekih nelogičnosti poput kao što je rekao i kolega Klarić. Dakle, neke jedinice lokalne samouprave koje imaju do 1.500-2.000 stanovnika imaju daleko veće proračune od onih od 5 i 10 tisuća stanovnika …/Upadica:

Dakle, ide se u tom pravcu da se to sve izbalansira i da se dovede u jednu korelaciju sa prihodima. Dakle, ovo nije prvi puta, ovim zakonima se ne uvodi institut ograničenja on je već postojao i sad je samo, samo minimalno snižen u odnosu na prethodna ograničenja. Dakle, pojačano ograničenje ali minimalno. što se tiče plaća za korisnike državnih, Državnog proračuna, pa moje pitanje vama je zašto se nije plaća mijenjala odnosno koeficijenti od 2014. za državne namještenike, za službenike je. neku večer smo ovdje raspravljali o agencijama, pa Agenciji za odgoj i obrazovanje, Agenciji za visoko obrazovanje i znanost i tamo su poprilično male plaće. Kako je moguće da u jednoj agenciji imate veće koeficijente i veću plaću, u drugoj agenciji imate druge koeficijente i manju i manju plaću? Znači hoćemo li riješiti ovaj problem na zadovoljstvo evo svih koji rade u tim agencijama? Hvala lijepo. **Martinović, Juro** Maloprije sam rekao, sad ću ponovit. Dakle, samo sa ove 3 odnosno 4 zakonske izmjene nećemo, ali stvaramo pretpostavke da to napravimo. S obzirom na ova tri zakona dakle stvaramo pretpostavku, a ovaj 4 je jako važan da idemo u jedan široki obuhvat svih tih agencija pa se sve vidi jednostavno i plaća kao prvi dohodak, ali eventualno drugi dohodak, pa da vidimo tko koliko prima iz javnog sektora, dakle sa proračunskih stavki pa to jednostavno izbalansiramo i uredimo da te nelogičnosti nestanu. **Radin, Furio Hvala lijepo. Poštovani državni tajniče, dakle u nekoliko navrata se spominje nešto što je apsolutna činjenica, a to je da mi imamo situaciju da ima državnih službenika koji imaju veće plaće od državnih dužnosnika. Dakle, vi ste tu ja mislim u jednoj replici odgovorili da vi imate i taj slučaj u vašem ministarstvu. Za ovaj cijeli set zakona o kojim raspravljamo pretpostavljam da su napravljene i neke analize i neke financijske analize. zanima da li iz analiza znamo nekakav postotak u masu plaća koliko je to ili recimo vi u svom ministarstvu da li znate koliki je to 10% državnih službenika ili ne znam 15% koji imaju veće plaće nego što imaju neki ministri odnosno državni, odnosno državni tajnici. Hvala lijepo. Juro** Naravno da postoje ti podaci, oni su dostupni i vidljivi. Dakle, ja brojeve niti znam napamet, niti bih iznosio nije to baš naročito niti atraktivno raditi, raditi prozivku bilo koga, ali sustav, sustav je to dopustio od 14 godine pa nadalje i to se dogodilo. To je nešto što je u ovoj poziciji kada kažem da su plaće svih male nezahvalno pretjerano govoriti. Naši službenici i namještenici ja moram konstatirati imaju male plaće, to što ih ima nisu savršeni i najbolji, ali rade dobro, rade težak posao, a ovo što su dužnosničke plaće ostale sa tim, sa tom osnovicom od '14. godine ja nemam svoje objašnjenje, ali mislim da to jednostavno nije ispravno. Netko me već i ranije pitao, dakle činjenica je u tome da službenici i namještenici imaju sindikate i oni svake godine pregovaraju sa Vladom i dobiju, dobiju ponešto, dužnosnici ostaju na tome i sad se pokušava to nešto ispraviti. Zahvaljujem. Poštovani državni tajniče ja zapravo vrlo rijetko se javljam za replike jer vrlo mnogo prilika ove naše replike možda i nemaju previše veze sa samim izlaganjem i onda to nije dobro, a evo sad ću ja učinit nešto slično jer ću se referirat na nešto, ne na nešto što ste rekli nego što niste rekli. Dakle, mi povisujemo osnovicu za plaće državnih dužnosnika shodno tome prikladno snižavamo koeficijente, to je sasvim u redu. Međutim, mi te koeficijente podešavamo točno tako da sve plaće, svih državnih dužnosnika povisujemo za 6%. Isto tako, povisujemo plaće Ustavnog suda 28,6%. Nije to samo po sebi sporno, nije to samo po sebi ni dobro ni loše. Ono što mene zanima je slijedeće, vi znate da je to tako međutim ni spomena o toj povišici nema ni u obrazloženjima, niti pisanim niti u vašem današnjem izlaganju. Zašto je to tako? Juro** Dakle, ovdje ja sam svo vrijeme govorio na jednoj visoko načelnoj razini i na toj ću razini ostati. Dakle, nema logike da po meni, sad ću vam reći, po meni, dakle ne iznosim stav Vlade ni svog ministra, ni ministarstva da bilo tko u ovoj državi ima veću plaću od predsjednika sabora, predsjednika države i predsjednika vlade, a sve to drugo naravno nema niti nikakve logike da bilo tko u ministarstvu bilo kojem ima veću plaću od ministra osim onih dodataka koji dolaze za godine staža, porezna rasterećenja i slično. Evo to je moj stav. Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče. Poštovani državni tajniče evo i danas slušamo kako u biti ovim izmjenama i zakona želi Vlada predložiti i mi saborski zastupnici usvojiti povećanje naših osobnih dohodaka i plaća. Međutim, zaboravlja se da su ovi zakoni išli u e-savjetovanje u listopadu ove godine kada je osnovica za državne službenike i namještenike iznosila 6.289 86 kuna i točno umnoškom predloženih ovih koeficijenata dolazimo do istog iznosa plaće, znači one su trebale ostati nepromijenjene kao što su sada važeće. I isto tako treba znati da je plaća izmjenama i dopuna ovog zakona plaća se mijenja i u jedinicama lokalnih samouprava načelnicima, gradonačelnicima, županima, njihovim zamjenicima, ali i svim upravnim odjelima i vrijednim djelatnicama i službama koji svakim danom preuzimaju sve više

Koeficijente dužnosnika lokalne razine određuju njihova predstavnička tijela, ali smo i njihove plaće doveli u određeni odnos sa tom osnovicom koja se radi, po kojoj, od koje sve kreće, osim osnovice za službenike i namještenike. Dakle, mislim da s obzirom na više puta ponovljenu istu činjenicu, iste podatke, iste brojke zadnjih tih koliko 8 godina, mislim da nitko realan ne može prozivati bilo kojeg dužnosnika na državnoj razini da je bilo što u tom smislu neprincipijelno, a sačuvaj Bože gramzljivo dakle koristoljubno radio u smislu

Naime, imamo tu puno problema ali dva su dosta izražena. Prvi je problem taj što čelnici lokalnih samouprava koji dobro funkcioniraju i dobro rade i imaju veliki rast oni sebi plaću ne mogu povećati jer im je plaća vezana za broj stanovnika. Koeficijent je određen brojem stanovnika u toj jedinici lokalne samouprave. S druge strane svojim službenicima i namještenicima mogu odobriti veću plaću jer je plaća vezana za kolektivno pregovaranje odnosno vezana je za odluku predstavničkog tijela. I to je u redu. Međutim, šta se dešava se jedinicama koje imaju loše rezultate? One imaju i onako male plaće, ograničen je 18% na ovoga masu koja se može potrošiti, ne mogu primiti nove ljude jer nisu zainteresirani za radna mjesta, nemaju ljude, ne mogu se javiti na natječaj i našli su se u ovoga začaranom krugu.

ono što se ne bi smjelo događati, a to je da bilo tko ni na bilo kojoj razini pa i lokalnoj ima veću, neprimjereno veću plaću od čelnika na toj lokalnoj razini, a naravno da oni koji se bave fondovima, koji se bave nekim posebno važnim društvenim stvarima da trebaju biti honorirani i to je na državnoj razini postoje. U ministarstvima svi ljudi koji rade na tim poslovima pribave sredstava iz EU-a imaju posebne dodatke u okviru projekata u kojima sudjeluju, ne svi nego oni koji su dio projekata. Tako je pretpostavljam i na lokalnoj razini. Za to postoje pretpostavke i ako t nije tako treba na tome raditi da se to riješi Luka (HDZ)** Hvala gospodine potpredsjedniče. Poštovani državni tajniče, znamo da značajan broj ljudi po postojećem zakonu prvenstveno gradonačelnici, načelnici i njihovi zamjenici svoje dužnost obnašaju znači bez zasnivanja radnog odnosa. Koliko sam shvatio novim prijedlogom zakona će se takva mogućnost ostaviti i za župane. Ne znam jesam to dobro shvatio ili je to posrijedi? Hvala. **Radin,

Hvala vam. Poštovani državni tajniče Martinoviću, dakle kad govorimo o sustavu plaća u državnom i javnom sektoru odnosno o službenicima i namještenicima onda u stvari govorimo i o načinu izračuna plaće kao što ste i sami rekli koeficijent puta osnovica, osnovica se pregovara između Vlade i sindikata odnosno socijalnim dijalogom, koeficijent uredba Vlade RH. U samu strukturu dolaze i dodaci na plaću koje smo jučer dosta i intenzivno raspravili. Tu se radi i o radu nedjeljom koji će temeljem Zakona o radu biti 50% više više plaćen za sve radnike u RH. E sada temeljem ovih zakona koji su pred nama zbog unapređenja sustava plaća u stvari dolazi do usklađivanja načina Hvala./… provedbe reformi koje su propisane između ostalog i programom Vlade i Nacionalnim programom otpornosti i oporavka. Je li to zaista tako? **Martinović, Juro** Upravo tako, dakle ja sam rekao da smo mi se obvezali prema EU donijeti jedan zakon koji će cjelovito riješit ovu materiju i sad ovim zakonskim izmjenama mi u stvari radimo pretpostavke za tu jednu laganu i kvalitetnu komparaciju kako bismo mogli cjelovito riješiti to da to bude potpuno isharmonizirano na svim razinama. (SDP)** Zahvaljujem g. potpredsjedniče. G. državni tajniče. U povijesti hrvatskog parlamentarizma nema besmislenije rasprave od ove. Dakle sve ovo što mi raspravljamo, 3 zakona, 556 odluka gradskih, općinskih vijeća i županijskih skupština imat će isti efekt kao da je Vlada donijela odluku i povećala osnovicu državnim dužnosnicima za 6%. Dakle sve ovo što sad raspravljamo, sadašnjim zakonom je predviđeno da Vlada riješi jednom odlukom. Al' dobro, valjda je puno lakše izmaltretirat 500 jedinica lokalne samouprave i Sabor nego da premijer objavi da će povećati plaće državnim dužnosnicima. Moje pitanje glasi, što će se dogoditi u nekom gradsko i općinskom vijeću ako gradonačelnik temeljem ovog Zakona predloži sebi smanjenje koeficijenta, a vijeće mu odbije jer demokratski parlament može i odbiti. Šta će se dogoditi? Nema u prijelaznim odredbama ništa, ne znam što će se dogoditi, možda fali jedna odredba jednostavno da u prijelaznim odredbama da ostaju plaće iste dok vijeće ne donese .../Upadica: Vrijeme. Hvala. /... drugačiju molim vas, molim vas, odgovor. G. Martinović, izvolite. **Martinović, Juro** Uvaženi zastupniče Bauk, dakle ovo je konačni prijedlog zakona pa se intervencije mogu raditi i kroz amandmane, ako mislite da je to zaista tako snažno relevantno, ja se ne protivim da predložite amandman, pa ćemo ga brzo razmotriti i vidjeti, da li je on kvalitetno rješava stvar da ne bude tih nedoumica, ali nisam siguran. Dakle vi ste od ova '14. je bila i u vašem mandatu pa je to trajalo, ta nelogičnost kreće od tada i dvije godine i pod vašom palicom,

To je još jedna nezabilježena situacija koja se ovdje spominje. Od 2016. g. od siječnja Vlada u kojoj je čelno dakle ulogu igrao HDZ ili ona prva kratka ili ove dvije druge duge, imale su svu mogućnost da uklone nedoumice i nedostatke koje se ticale plaća državnih dužnosnika. Međutim, što se događalo? Svaki put kada bi se donio novi sporazum sa sindikatima državnih službenika, ta bi razlika rasla. Kad je to počelo? Počelo je 2009. g. kada je prvi put odvojena osnovica dužnosnika i službenika i prema tome od 2016. g. Vlada Andreja Plenkovića i Tihomira Oreškovića, ako je vidjela disbalans u plaćama dužnosnika, mogla je odlukom to intervenirati? Zašto nije? Zato što je to nepopularno. Zašto ne radi to danas? Zato što je to nepopularno pa onda kroz jednu vrlo široku i zakukuljenu formu 3 zakona, 520 i nešto odluka gradskih i općinskih vijeća i patetičnim ovaj replikama zastupnika HDZ-a danas gdje su o svemu pričali, o ljudima koji se ne mogu zaposliti u državnoj službi, a službenicima, itd., jedino nisu rekli da se to odnosi na njih još da dodam, da su svi koji su danas diskutirali, povrijedili čl. 3 kodeksa o saborskom ovom, ponašanju, etičnom ponašanju saborskih zastupnika jer nisu naveli da u tome imaju osobni interes jer se i to na njih odnosi. Zahvaljujem. Stanka se odobrava i ovaj, ako sam dobro shvatio, nema izvjestitelja odbora, je l' da? Nema. Otvaram raspravu. Prva je gđa. Dalija Orešković ispred Kluba zastupnika Centra i GLAS-a.

Zahvaljujem predsjedavatelju, uvažene zastupnice i zastupnici. Danas je Međunarodni dan borbe protiv korupcije pa ću o ovim zakonima govoriti i u tom kontekstu. Što je zapravo u suštini ovdje sporno i zbog čega su nastali otpori, kako u javnosti, a tako i među nama oporbenim zastupnicima. Pa prije svega, zato što HDZ nije stranka koja uvodi reda u državi. HDZ je stanka koja korumpira sustav pa čak i kada to radi na način da kakti usklađuje koeficijente u plaćama između javnih djelatnika, službenika i državnih dužnosnika. Načelno, i tako bi rezonirala i tako bi govorila i da sam ovog trena u poziciji, da sam u vlasti pa onda ista stvar vrijedi i sada kada sam u oporbi. Razina odgovornosti mora pratiti i odgovarajuća razina plaće koju netko za svoju javni funkciju i javnu dužnost prima. I usuđujem se tvrditi da bih možda plaće naših državnih dužnosnika trebale biti i veće i sasvim sigurno primjerenije i sličnije nekakvim razinama plaća za takve slične funkcije u drugim državama i ne bi bilo tog otpora niti u javnosti, a onda niti mene kao jedne oporbene saborske zastupnice, ne bi bilo te nelagode da ovakvo usklađivanje plaća ne provodi HDZ i to nakon 6 godina trajanja svog mandata. Jer kroz tih 6 godina trajanja mandata i obnašanja vlasti nisu pokazali da zemlju vode na ispravan način, nisu pokazali da prije svega, oni sami imaju tu odgovornost da znaju prepoznati prioritete, da znaju vidjeti gdje su problemi u onim ranjivim društvenim skupinama i kako koristiti vlast, tako da se prvo oni najpotrebitiji zbrinu pa mi je i ovaj njihov korak i potez samo jedan mali predbožićni populizam. Ali s obzirom da je danas taj Međunarodni dan borbe protiv korupcije, ako su vladajući uistinu spremni napraviti jedan iskorak i pokazati da doista jesu za uvođenje reda, onda upravo u kontekstu ovih prijedloga i izmjena zakona predlažem slijedeće, predlažem da dodamo odredbe kojima ćemo zapravo uspostaviti radare za detekciju uhljeba u sustavu jer sasvim sigurno da i njih u sustavu ima. Davnih dana, još 2019. g. sastavila sam nacrt strategije suzbijanja korupcije, kada sam postala zastupnica, tu strategiju sam uputila i u saborsku proceduru. Jedna od stožernih točki odnosno poglavlja te strategije je i transparentnost. Transparentnost u smislu javne objave svih uplata i isplata iz državnog proračuna. Iako prijedlog moje strategije nije usvojen, odbila ga je Vlada, a u Sabor nije niti došao na raspravljanje, u međuvremenu su neke jedinice lokalne i regionalne samouprave započele s tom praksom transparentnosti na način da na svojim web stranicama objavljuju uplate i isplate troškova, ali tu se prvenstveno prikazuju računi koji su nekom javnopravnom tijelu stigli. Ono što još nije riješeno, čak niti u onim jedinicama koje su otišle najdalje u toj transparentnosti su plaće zaposlenih. E sad, zamislite sustav u kojem bi bilo javno objavljeno sve što zapravo od djelatnika neko javnopravno tijelo plaća. U točci o kojoj ćemo raspravljati kasnije spominje se COP i registar javnih djelatnika, pa se tu propisuje koja bi sve tijela trebala biti obuhvaćena tim sustavom, ali ono što se nigdje ne kaže i nitko nije propisao, to je da se javno objavi puna sistematizacija svih radnih mjesta u sustavu, za svako pojedino tijelo ponaosob. Dakle od ravnatelja pa do čistačice, kuharice, domara, doslovno svih razina, puna sistematizacija radnih mjesta sa koeficijentima, sa propisanom stručnom spremom, sa dužnom radnog staža osobe koja je na tom radnom mjestu zaposlena i sa svim ostalim pripadajućim podacima. sljedećoj točci dnevnog reda, a ona je izravno i sa ovom točkom dnevnog reda povezana, govori se o tome da se ovog trena u tom COP-u navode zapravo navode zapravo samo i prikazuju osnovne plaće, a zaposlenici u javnom sektoru osim te plaće imaju pravo i na ostala materijalna prava iz rada i po osnovi rada. To su jubilarne nagrade, jednokratne pomoći u propisanim slučajevima, božićnice, dar za djecu, dnevnice i ostalo, razne naknade, npr. naknade članovima povjerenstava, radnih skupina i sl. i sve to po meni potrebno je prikazati na javnom, ali ne samo u tom COP-u koji vide samo oni koji u sustavu rade nego je potrebno da svako javnopravno tijelo svoje podatke javno objavi i da ih omogući u svakom trenutku vidljivima svim hrvatskih građanima pa se točno vidi koliko imamo zaposlenih ljudi u javnom sektoru, na kojim radnim mjestima, sa kakvim propisanim uvjetima, koliko o propisanih uvjetima svatko ostvaruje i što sve netko po osnovi svog radnog odnosa u javnoj službi prima, od plaće pa do ostalih davanja i naknada. I tek tada će se vidjet sve neravnoteže između onih koji rade teške i odgovorne poslove, najčešće debelo potplaćene i dužnosnika uglavnom nema niti na njihovim osnovnim radnim mjestima, a možda bi se uspostavilo da baš sada kada tu sjede, primaju i neke druge naknade i neke druge prihode. Kada bismo takav iskorak napravili i kada bi se pokazalo da osim ovih oblika kontrola, postoje i neke druge koje bi rekle da svatko tko ne obavlja dobro svoj posao, može za to biti prozvan i u vrlo kratkom roku smijenjen, tada ne bi bilo problema da se kaže da je plaća premijera, da su plaće ministara, pa i saborskih zastupnika niže nego što bi to trebale biti. Hvala. vama. G. Bakić, Klub zastupnika zeleno-lijevog bloka. poštovani državni tajniče, poštovane kolegice i kolege Dakle plaće državnih dužnosnika, kao i plaće državnih službenika, određuju se umnoškom koeficijenta i osnovice za izračun plaće. Te su osnovice određene u različitoj visini za državne i pravosudne dužnosnike te za državne službenike i namještenike i sve da i nema NPOO-a i njegovih ciljeva, logično bi bilo i ne samo logično, nego ću reći i potrebno utvrditi jedinstvenu osnovicu za izračun plaća i državnih službenika i namještenika i državnih dužnosnika. Moglo se to učiniti ovako ili onako. Predlagatelj je odabrao opciju da se osnovica za državne dužnosnike utvrdi u visini osnovice za državne službenike, što je u redu, ja bih rekla i bolje. Posljedica, nužno je onda podesiti koeficijente državnih dužnosnika, kako bi iznos plaća ostao isti. Podesiti znači koeficijent svakog dužnosnika podijeliti sa 6633,47 i pomnožiti sa 3890. To bi trebalo biti jednostavno. Međutim, u zakonu o izmjenama Zakona o obvezama i pravima državnih dužnosnika odnosno obveznika se kaže, pri tome je potrebno istaknuti, u obrazloženju se dakle kaže pri tome je potrebno istaknuti kako se osnovica za izračun plaća državnih dužnosnika nije mijenjala u 2014. za razliku od osnovice za izračun plaća državnih službenika koja se od tada povećavala u više navrata. Time se valjda sugerira da bi i plaće dužnosnika sada trebalo povisiti. Jedino se to izbjegava reći. Nigdje, doslovce nigdje u obrazloženju, niti u tekstu zakona, a ni danas u usmenom obrazloženju to se ne spominje. A zapravo se ovim prijedlogom plaće dužnosnika efektivno dižu za 6% što samo po sebi ne treba biti sporno, nejasno je samo zašto se to izbjegava reći. A ima još nešto. Ovim zakonom je sucima Ustavnog suda plaća podignuta i znatno više 28,6%. Niti to ne treba biti apriori sporno. Međutim, taj dio otvara mnogo osjetljiviji i mnogo širi krug pitanja, a to je relativni odnos plaća svih dužnosnika. To što kažem samo po sebi nije stav o plaćama sudaca Ustavnog suda no mnogo bolje bi bilo da se ovome prišlo s cjelovitom analizom i prikladnom argumentacijom nakon provedenih konzultacija. Korekcija plaća sudaca Ustavnog suda možda je sama po sebi i bila potrebna, ali bilo je ili bilo bi nužno čuti argumente koji bi to opravdali u kontekstu svih dužnosničkih plaća. Argumente zašto upravo takvo povećanje, ni manje, ni veće. I na kraju ne najmanje važno. Ovim se zakonom povećavaju za 6% i plaće nama saborskim zastupnicima. Kad se povećavaju svim ostalim dužnosnicima posljedica je da se onda povećavaju i nama koliko god nelagodno bilo to što sami o tome odlučujemo. Međutim i ta povećanja plaća kao i ova trenutna mogu izgledati ili izgledaju kao previsoke u odnosu na ono kako mi zaista kao narodni zastupnici radimo i kako interpretiramo svoj dužnost. U kontekstu prava i obveze dužnosnika smatramo da je nužno osigurati da zastupnici imaju obavezu dolaska na sjednice i odbore u kojima su članovi te obavezu dolaska na glasanje. Primjerice njemački Bundestag kažnjava zastupnike sa 100 eura po danu nedolaska na dan zajedanja, 200 eura po danu nedolaska na plenarnu sjednicu te 100 eura za neglasanje. Smatramo da je nužno osigurati prisutnost zastupnika i na plenarnoj sjednici i na odborima i na glasanju. Da bi to postigli lista mogućih isprika za nedolazak mora biti sužena kako ne npr. u Bundestagu. Isključivo na liječniku ispriku koja se odnosi na bolest samog zastupnika ili njegovog djeteta mlađih godina primjer 14 godina. Primjerice isprika da je zastupnik na terenu na dan zasjedanja sabora ne bi trebala biti validna jer se unaprijed znaju dani zasjedanja parlamenta kao i dani ka su plenarne sjednice. Neki parlamenti prihvaćaju medicinske razloga i parlamentarne misije, dakle reprezentiranje parlamenta. Neki poput hrvatskog imaju vrlo širok krug razloga koji se smatra opravdanim nedolaskom pa onda to ne uzrokuje penalizaciju. Na predsjedništvu sabora je da definira u suradnji sa svim klubovima koji je model primjenjiv za hrvatski parlament, ali koji god bio on mora rezultirati većom prisutnošću zastupnika u ispunjavanju svojih parlamentarnih obaveza. Naime, ne postoji drugi posao ili druga dužnost u RH u kojoj dobijete jednaku plaću dolazili vi na posao ili ne. Ministri moraju dolaziti na posao i suci moraju dolaziti na posao, a također su dužnosnici. Uz navedeno da bi zastupnici bili prisutniji i da bi kvalitetnije radili potrebno je ograničiti praksu održavanja odbora za vrijeme plenarnih sjednica te definirati dane zasjedanja parlamenta kad se održavaju odbori i razgraničiti ih od dana zasjedanja kad se organiziraju plenarne sjednice. U tom smislu treba razmisliti i o prijedlogu kolege Bauka, da se rad na terenu organizira na način da za to postoji tjedan po uzornu na Europski parlament. Potrebno je preispitati i potrebu za dodatnim stankama. Dakle, onima osim ustavnih stanki koje imamo u studenom, travnju pa i u lipnju. I na samom kraju kratki osvrt na izmjene i dopunu Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj samoupravi, Članku 4. korigiraju se gornje granice plaća župana, gradonačelnika, načelnika i to tako da se koeficijenti prilagode novoj osnovici te da se pritom te gornje granice također dižu za 6%. To je konzistentno s izmjenama koje donosi Zakon o dopuni Zakona o obvezama i pravima državnih dužnosnika i to je dakle u redu. Konačno u Članku 14. navedenog zakona bilo je određeno da masa sredstava za plaće zaposlenih u jedinicama lokalne i područne samouprave ne smije iznositi više od 20% prihoda poslovanja jedinice ostvarenih u prethodnoj godini umanjenih za neke prihode. Umanjenih za prihode od domaćih i stranih pomoći, za prihode iz posebnih ugovora i za prihode ostvarene sa osnove dodatnog udjela u porezu na dohodak i pomoć izravnanja za financiranje decentraliziranih funkcija. Sad se određuje da masa sredstva za plaće zaposlenih u jedinicama lokalne i područne samouprave ne smije iznositi više od 18% prihoda poslovanja u godini koja prethodi godini izrade proračuna međutim od svih prihoda bez umanjenja. Tako da se i ova odredba čini uravnoteženom i može se podržati. Zahvaljujem. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala. Gospođa Vesna Nađ, Klub zastupnika Socijaldemokrata. Izvolite. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora. Poštovani državni tajniče, kolegice i kolege, dakle pred nama su tri konačna prijedloga zakona, Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o plaća u lokalnoj i područnoj i regionalnoj samoupravi, Konačni prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o obvezama i pravima državnih dužnosnika i Konačni prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka. Kao razlozi predlaganja ovih zakonskim izmjena navodi se da se u okviru NPOO-a 2021.-2026. provodi reforma sustava plaća u državnoj upravi i u javnim službama. Preduvjet za provedbu reforme je analiza plaća u državnim tijelima i javnim službama. Donošenje, donošenje novog Zakona o plaćama u državnoj službi je pokazatelj uspješno provedene investicije iz NPOO-a, te je i uvjet koji RH treba ispuniti da bi mogla dobiti financijska sredstva iz EU-a odnosno Mehanizma za oporavak i otpornost, a rok za donošenje tog zakona je 30. lipanj iduće godine. Kako sam provela radni vijek u javnoj upravi, a manji dio u privatnoj firmi poznato mi je da se o Zakonu o plaćama u državnoj upravi govorilo godinama i nekoliko verzija već su bile izrađene, ali su uvijek ostale ostale se kiseliti negdje u ladicama jer se uvijek našao netko tko nije bio zadovoljan kad je izračunao da bi se njegova plaća usvajanjem toga prijedloga mogla smanjiti. To je bilo u ono vrijeme kad je svaka Vlada donosila odluke o zabrani zapošljavanja u državnoj upravi, pa smo sada došli do toga da stručni i kvalitetni službenici bježe iz državne uprave i nitko se ne želi zaposliti u državnoj upravi na najsloženijim poslovima, pa ćemo morati moliti službenike da ne odu u mirovinu prije 67.g. ili ih zapošljavati iz mirovine. Dakle, usporedba koeficijenata za obračun plaće između državnih dužnosnika i državnih službenika preduvjet je za analizu plaća koja se provodi u okviru investicije iz NPOO-a NPOO-a 2021.-2026., međutim za tu usporednu analizu plaća državnih službenika i dužnosnika potrebno je analiz…,analizama, u analizama ugraditi kriterij usporedivosti i mjerljivosti koeficijenata i plaća državnih dužnosnika s koeficijentom plaća državnih službenika. Međutim sada je to uspoređivanje kruška i jabuka jer osnovica plaća državnih služ…,dužnosnika su drugačija od osnovica plaća državnih službenika. Osnovica plaća dužnosnicima se nije mijenjala od 2014. kao što je ovdje prije navedeno, a službenika se mijenjala u nekoliko navrata. Za tu analizu navodi se kako je potrebno prethodno utvrditi jedinstvenu osnovicu za izračun plaća državnih dužnosnika i službenika i namještenika odnosno osnovicu za državne dužnosnike utvrditi u visini osnovice državnih službenika i namještenika. Osnovica plaće državnih dužnosnika iznosi sada 3.890 kuna, a službenika i namještenika 6.286,29 kuna. Budući da je Europska komisija odobrila NPOO još sredinom 2021.g. nije jasno da se tek sada 6 mjeseci prije isteka roka za donošenje Zakona o plaćama u državnoj službi ide žurne izmjene zakonskih odredaba o plaćama državnih dužnosnika po hitnom postupku kako bi se do kraja ove godine mogle provesti potrebne analize koeficijenata i plaća, te izraditi novi model plaća i prijedlog Zakona o plaćama u državnoj službi. Jasno je već davno da uspoređujući plaće državnih službenika i dužnosnika da neki državni službenici imaju znatno veće plaće od državnih dužnosnika koji su im u konačnici i nadređeni i koji su odgovorni za provođenje vladinih javnih politika. navodi se da je kod analize plaća u državnim tijelima i javnim službama nužba, nužna usporedba koeficijenata za obračun plaća državnih i pravosudnih dužnosnika, te državnih službenika i namještenika kako bi se utvrdili odnosi u plaćama između njih, te otklonili nelogičnosti iz sadašnje…, iz sadašnjeg platnog sustava. Kako se plaće određuju umnoškom koeficijenata i osnovice za izračun plaća koje su utvrđene u različitoj visini za državne dužnosnike, te državne službenike i namještenike radi usporedbe plaća predlaže se ista osnovica za državne službenike i dužnosnike. Kada bi se odredila ista osnovica za državne službenike i dužnosnike to bi konkretno značilo da bi kod odluka o eventualnom zahtjevu sindikata za povećanje osnovice državnih dužnosnici u Vladi i HS zapravo odlučivali o povećanju osnovice za svoje plaće, pa bi to u neku ruku bilo i sukob interesa. Drugo je pitanje jesu li adekvatne plaće državnih dužnosnika doprinos koji oni daju u zakonodavnoj i izvršnoj vlasti? Sada se predlaže ista osnovica za dužnosnike i službenike, ali kad usporedimo malo predložene koeficijente dužnosnika ispada da je koeficijent državnog tajnika u ministarstvu 3.53, a zastupnika u HS 3.27, pa nije ni čudo da se mnogi državni tajnici kad obrazlažu prijedloge zakona ponašaju bahato i nadmoćno, a o njihovoj kompetentnosti i kvaliteti predloženih zakonskih propisa dalo bi se razgovarati. Svaka čast nekim kompetentnim državnim tajnicima, kao što smo i prekjučer imali prilike čuti državnog tajnika Ivicu Šuška iz Ministarstva znanosti i obrazovanja kojeg je zbog kompetencije i hrabrosti hvalila i oporba i vladajući, ali takvih je malo. Također predlažu se izmjene odredaba zakona kojima se uređuju proračunska ograničenja plaća za zaposlenike jedinica lokalne i područne regionalne samouprave, predlaže se i na drugačiji način propisati najviši iznos mase sredstava plaća zaposlenih u jedinicama lokalne i područne regionalne samouprave i druga proračunska ograničenja plaća. Kako povećanje osnovice za izračun plaća državnih dužnosnika ne bi doveo do znatnog povećanja limita plaća lokalnih dužnosnika potrebno je u čl. 4. Zakona o plaćama i lokalnoj i područnoj regionalnoj samoupravi utvrditi nove koeficijente koji će množenjem sa novim osnovicama za izračun plaća državnih dužnosnika osigurati da propisani najviši iznos plaća lokalnih dužnosnika ostanu u odgovarajućem odnosu s plaćama državnih dužnosnika. Izmjenama zakona predlaže se urediti naknade za rad lokalnih dužnosnika i njihovih zamjenika koji dužnost obnašaju bez zasnivanja radnog odnosa. Odredbom čl. 90. Zakona o lokalnoj i područnoj regionalnoj samoupravi općinski načelnik, gradonačelnik, župan i nji…, župan i njihovi zamjenici odlučuju hoće li dužnost na koju su izabrani obavljati profesionalno. Kako je čl. 6. zakona ta mogućnost predviđena samo za općinske načelnike i njihove zamjenike, gradonačelnike i njihove zamjenike, te zamjenike župana koji dužnost obnašaju bez osnivanja radnog odnosa predlaže se proširiti i primjena odredba čl. 6. zakona i na župane. Da zaključimo, u okviru NPOO-a 2021.-2026. provodi se reforma sustava plaća u državnoj upravi i javnim službama, a preduvjet za provedbu reforme je analiza plaća. Kako ćemo analizirati plaće koje su zbroj osnovice i koeficijenata ako osnovice nisu usporedive bez Zakona o plaćama u državnoj službi koji uvjet RH treba ispuniti da bi mogla dobiti financijska sredstva iz EU mehanizma za oporavak i otpornost, a rok za njegovo donošenje je 30. lipanj 2023. nema financijskih sredstava. Dakle, samo 6 mjeseci prije roka sjetio se predlagatelj da treba napraviti ovu analizu da ne bi izgubio novce iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti pa valjda treba brže bolje nešto sklepati da, da ne propadnu novci. Super smišljeno. Sad dužnosnici mogu poticati sindikate državnih i lokalnih službenika da traži povećanje osnovice za plaću jer time dižu i sebi plaću. Samo je pitanje tko će to sve platiti? Hvala lijepa. **Juričev-Martinčev, Branka (HDZ)** Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče, poštovani državni tajniče, kolegice i kolege. Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o plaća u lokalnoj i područnoj i regionalnoj samoupravi, Konačni prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o obvezama i pravima državnih dužnosnika i Konačni prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o provedbi opće uredbe uredbe o zaštiti podataka sve u hitnom postupku Klub HDZ-a će podržati. Sva tri postojeća zakona propisuju mjerila za određivanje plaća i naknada župana, gradonačelnika, općinskih načelnika, njihovih zamjenika, ali i plaća i službenika i namještenika u upravnim odjelima i službama u gradova, općinama i županijama kao i ograničenja u iznosima plaća. Zatim, plaće državnih dužnosnika i ravnatelja i zamjenika Agencije za zaštitu osobnih podataka. Izmjene se provode sukladno planiranoj reformi definiranoj u Nacionalnom planu oporavka i otpornosti. U okviru NPO-a neophodno je provesti reformu sustava plaća u državnoj upravi i javnim službama, a tome treba prethoditi analiza koja nije moguća bez prethodno ugrađenog kriterija usporedivosti i mjerljivosti koeficijenata i plaća. Donošenje ovih zakona u jedno je uvjet RH za povlačenja sredstava iz mehanizma za oporavak i otpornost. Ovih dana smo često govorili o tom Nacionalnom planu oporavka i otpornosti i stoga smo mijenjali i prišli izradi izmjena i dopuna brojnih zakona. Jučer smo govorili o izmjenama i dopunama Zakona o radu, dan prije o Zakonu o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti, prethodno Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem RH što znači da brojne zakone smo morali i još moramo uskladiti kako bi mogli povući dobijena sredstva, osigurana sredstva. Zakonom o plaćama u gradovima, općinama i županijama propisuje se ograničenje najvišeg iznosa plaća župana, gradonačelnika i općinskih načelnika i veće iz se za osnovu i koeficijente za izračun plaća državnih dužnosnika. Tako npr. gradonačelnik ili načelnik općine koja ima više od 10.000 stanovnika može imati maksimalnu plaću koju ima npr. glavni državni rizničar. Ovim izmjenama i dopunama čuli smo omogućava se također da prihodi poslovanja u prethodnoj godini odnosno masa plaća zaposlenih bude do 18% za razliku od sada važećeg zakona koji dozvoljava visinu od 20% ali tada je umanjujemo i moramo umanjiti za prihode od pomoći donacija, pomoći izravnanja za financiranje decentraliziranih funkcija. Kako se radi o sredstvima koja izvorno su pripadala gradovima, općinama odnosno županijama bili smo mišljenja i jako je dobro da je, da je došlo do ovih izmjena i dopuna jer su to sredstva koja se samo nadoknađuju iz Državnog proračuna i nije bilo primjereno da se ta masa plaća umanjuje za navedena sredstva. Također iz mase plaće isključuju i sredstva za plaće zaposlenih koji obavljaju povjerene poslove države uprave i one zaposlenike koji rade na provedbi projekata najčešće europskih projekata, a i financiraju se iz istih. Ovim zakonom bi se ujedno donekle ublažio trend povećanja nesrazmjera plaća javnog i privatnog sektora. Brojim izmjenama zakona službenici gradova i općina dobili su neke nove zadaće i povećan je djelokrug poslova koji ranije nije bio u njihovoj nadležnosti. Pritisnuti su znači i novim obvezama, novim rokovima, sve to u posebno u jedinicama lokalne samouprave gdje je veći stupanj razvijenosti i čuli smo malo prije i kroz replike kolege Klarića ima sve veći obim poslova, više se gradi, veći broj projekata, veći broj stanovnika iziskuje i veći napor. Zbog toga u takvim sredinama gdje je gospodarstvo sve jače i mogućnost novog zapošljavanja kvalitetnog kadra u gospodarskom sektoru dolazi do odljeva stručnih kadrova iz gradova ili općina. Jednako tako imamo i negativnu selekciju u jedinicama lokalne samouprave koje su manje i manje razvijene i tu se teško odlučuju ljudi visokoobrazovani ostati u tim sredinama i zapošljavati s obzirom da su osobni dohodci iznimno mali. Gubitkom kvalitetnog kadra te jedinice lokalne samouprave nemaju ni šanse za razvoj. Vidimo da se na natječaje sve manje ljudi javlja. Maloprije čujem od kolege da na otoku nema diplomiranog inženjera građevina koji bi se javio na natječaj i koji bi radio u općini. Znamo kako to može ovaj kako može ta jedinica lokalne samouprave funkcionirati kako se ona može prijavljivati na natječaj, kako raspisivati

najčešće dolaze mladi i kvalitetni kadrovi. Međutim ako oni nisu adekvatno plaćani oni će otići posebno iz tih manjih sredina i ići u one sredine gdje mogu bolje se realizirati i ostvariti i dobiti veća primanja. Tada za povlačenje europskih sredstava obično se pribjegava i nastoji koristiti konzultantske usluge znamo da te konzultantske usluge su daleko skuplje. I upravo iz svih tih razloga ove izmjene i dopune Klub HDZ-a pozdravlja. Kako se plaće u, u jedinicama lokalne i područne regionalne samouprave vežu na plaće državnih dužnosnika i sve zajedno moraju biti usporedive u uskladiti se sa plaćama državnih službenika i namještenika, izradio se i Zakon o obvezama i pravima državnih dužnosnika. Novi koeficijent za obračun plaća državnih dužnosnika u prijedlogu ovog zakona koji je pripremljen za e-savjetovanje je manji u odnosu na sada važeće zakone. Mislim da je tu bitno naglasiti da kada su se pripremala sva tri zakona koja su bila u javnom savjetovanju, od 5. listopada do 20. listopada osnovica za državne službenike i namještenike je bila 6.286,29 i tada predloženi koeficijenti ova tri zakona plaća državnih i lokalnim dužnosnicima bi ostala u gotovo identičnom iznosu. Zbog različitih tih osnovica za izračun plaća državnih dužnosnika i državnih službenika nije bilo moguće uspoređivanje plaća i stoga je trebalo utvrditi jedinstvenu osnovicu za državne dužnosnike i lokalne dužnosnike, te službenike i namještenike. I ja bi još jedanput podcrtala kako je osnovica za izračun plaća državnih dužnosnika se nije mijenjala od 2014.g. za razliku od izračuna plaća i osnovice državnih službenika koja se u više navrata povećavala. Npr. iste te 2014.g. osnovica za izračun plaća državnih službenika je bila 3.890 dok je osnovica za izračun plaća službenika, državnih službenika iznosila 5.108,84 kn, a sada iznosi 6.663,47 kn, što je 30% i i prosječna neto plaća je 2014. iznosila 5.533 kn, a sada iznosi 7.711 kn, što je 40% više, znači i u jednom i u drugom slučaju dolazilo je do povećanja i osnovice i prosječne plaće i to 30 i 40% dok se osnovica za izračun plaća državnih dužnosnika nije mijenjala. Jednako tako kad govorimo o Zakonu o provedbi, o izmjenama Zakona o provedbi opće uporabe o zaštiti podataka i ona se provodi kao i prethodna dva u provodi kao i prethodna dva u okviru NPOO-a i reforme sustava plaća u državnoj upravi i javnim službama kojima je preduvjet naravno analiza plaća i sve zajedno je uvjet za dobijanjem financijskih sredstava. Zaključno još jedanput, sva tri prijedloga zakona Klub HDZ-a će podržati jer se radi o zakonima kojima se propisuju mjerila za određivanje plaća svih, znači i općinskih načelnika, gradonačelnika, župana, njihovih zamjenika, plaća službenika i namještenika u upravnim odjelima i službama, kao i državnih dužnosnika i ravnatelja zamjenika Agencije za zaštitu osobnih podataka, sve zajedno je sukladno planiranoj reformi definiranoj u NPOO-u i uvjet je za povlačenje sredstava RH iz Mehanizma za otpornost, oporavak i otpornost. Zahvaljujem. Znate li vi kolegice i kolege kao, kako je kao nekome ko poznaje ovaj sustav vas teško slušati? dakle koliko ste morali toga reći da bi prikrili glavnu intenciju ovog zakona, a to je povećanje plaća državnim dužnosnicima za 6%. Tako da me ovo ustvari itekako podsjeća na jednu pjesmu TBF-a, ja ću samo dva stiha tu reći, a zove se „Šareni artikal“, dakle Šareni artikal „Lip san ka slika, nije bitna kvaliteta samo etiketa“. To je to. Dakle da ne bi onome vašem poremetili ovo „lip san ka slika“ i da ne bi on moramo urbi et orbi objaviti da Vlada podiže plaće državnim dužnosnicima 6%

iz donošenja ovih zakona. Ovaj za…, ovi zakoni prvenstveno, barem Zakon o obvezama i pravima državnih dužnosnika koji se mijenja su neustavni, a o tome ćemo, o tome ću reći nešto kasnije. Zašto je došlo do ovoga, zašto je došlo do disbalansa između plaća državnih dužnosnika i državnih službenika? Najbolje će vam opisati slika koju vidite s moje desne strane. Obično kad su neki zakoni onda pored državnog tajnika sjede i državni službenici i onda kako se radi o državnim službenicima koji bi tu sjedili, a koje ja dobro poznajem iz rada u Ministarstva uprave, ja sam ih zamolio da ne dođu na ovu sjednicu jer da će se oni okrenut njima, reć da ova državna službenica koja sjedi pored državnog tajnika ima veću plaću i pitat da ko je kome tu šef ili da državnog tajnika pitam kako se vi osjećate dok morate tu ovdje slušat oporbu, a glavni tajnik ministarstva ima negdje 30% veću plaću od vas, za njega niko ne zna, on je u nekakvom ovoga hladovini, ima veću plaću skoro i od premijera i baš mu je super. Nema boljeg opisa slučajne države nego od onoga što je tadašnji premijer rekao slučajna država od ovoga, dakle glavni tajnici ministarstva su najbolji primjer apsurdnosti situacije. Glavni tajnik ministarstva je do 2004.g. bio državni dužnosnik i imao je koeficijent pomoćnika ministra, nakon toga postao je državni službenik, ostao mu je isti koeficijent i imao je osnovicu, imao 2009.g. promijenjen je sustav i onda je glavnom tajniku povećan koeficijent za 10% zato šta je se već toliko osnovica promijenila. Nakon toga su došli pomoćnici ministra, al glavnom tajniku je ostao isti koeficijent, a ostao je službenik i u međuvremenu se u svim ovim promjenama sustava glavni tajnik ministarstva je s tim slalom između državnog dužnosnika i državnog službenika i promjenama osnovicama došao do toga da niko nije dirao, niko ništa nije pitao, ni kriv ni dužan ima skoro koeficijent kao premijer, premijer, a državni tajni tu mora sad slušati mene što govorim i još ovoga znam da se slaže sa mnom. Što se tiče ovoga osnovica, ajmo i to demistificirati. Do 2009. godine osnovica je bila jedinstvena, onda je došla kriza i onda je vlada Jadranke Kosor, ono kad je uveden onaj krizni porez tzv. harač zbog rupe u proračunu morala smanjiti osnovicu službenicima za 6%, a kako bi udobrovoljila službenike onda je odlučila da još i dužnosnicima osim tih 6 smanji za 10% i došlo je do prve razlike, ali to je bilo razlika 10% moglo se ovaj još uvije, još uvijek niko nije imao veću plaću od premijera ili predsjednika države tada. Nakon toga su dolazile razne krize i razna smanjenja, ušli smo u recesiju i uvijek kad bi se smanjila plaća službenicima bilo je negdje 2-3% ovoga smanjivala se i osnovica dužnosnicima. Onda je došla jedna porezna reforma za vrijeme vlade koje sam bio član, pa se onda da se ne bi u krizi povećavala plaća dužnosnicima zbog reforme poreza na dohodak još je jednom smanjena osnovica dužnosnicima i to je ta iz 2014. to je tzv. bilo porezno smanjenje da ne bi promjenom poreza na dohodak vlada sama sebi povećala plaće. I nakon toga su došla malo bolja vremena, počeo je rast i naravno počeo se, rast plaća državnim službenicima kroz osnovicu, a osnovica dužnosnicima je ostala ista i sad je došla na tu razliku od 30%. Vladu RH od 2016. godine ništa nije sprječavalo da tu, da to smanji, ali to je nepopularno ono kad povećate osnovicu dužnosnicima to je nepopularno, se ipak baš premijer ne voli nepopularne poteze, kad su popularni potezi onda je on pred kamerama, a kad su nepopularni onda mora Habijan ići pred kamere, ali šta ćete tako je, tako je kako je. slučaju, u ovom slučaju se radi na tome da će nakon 2009. godine izjednačiti osnovica dužnosnika i službenika ili kako se to lijepo kaže vraćamo se na doba Ive Sanadera ili se ovaj zakon može nazvati lex čača se vraća. Dakle, vratili smo se za sustav iz doba Ive Sanadera. Međutim, šta se dogodilo? Kako se u međuvremenu to sve skupa ovaj deformiralo sada Vlada da ne bi previše rasle plaće dužnosnicima mora promijeniti koeficijente. I onda se dogodilo to da će i dalje glavni tajnik ministarstva imati otprilike ko premijer, da će državni tajnik neće više biti 36 nego 22 u ministarstvu, da će ministar sa 8 mjesta doći na 4 mjesto itd. I ovaj zakon je zbog toga neustavan jer dok su bila dva odvojena sustava koeficijent složenosti poslova za ministra je bio veći nego za ravnatelja uprave, ali je osnovica bila drugačije, ali ona je bila autonomna za dužnosnike. To su bila dva sustava i službenici su mogli reći, vi dužnosnici to je vaš problem. E ne, sad će plaća predsjednika države, predsjednika vlade i predsjednika republike ovisiti o volji sindikalnih čelnika. To nije loše, a u isto vrijeme će plaće službenika u ministarstvima biti veća od ministra, a pravosudni dužnosnici će ostati u posebnom sustavu sa posebnom osnovicom. Zašto je osnovica, koeficijent Vrhovnog suda veći nego premijera? Zato što je i osnovica sad drugačija. Oni su sad na osnovici za pravosudne dužnosnike i imaju više, ali imaju manji koeficijent. koeficijent. Od sustava koji je bio popravljiv koji se mogao popraviti jednom odlukom Vlade ili uredbom sada dolazimo do skroz druge situacije, a to je da će sustav biti potpuno nepopravljiv i da je neustavan. Tako da se radujem unaprijed odluci Ustavnog suda da bi, da bi se sve to skupa ponovo stavilo u jedan celofan mora se pričati i o lokalnoj samoupravi kad u jedan zakon stavite osnovicu za državne dužnosnike, a to su ovi lokalni i to promijenite u Zakonu o državnim dužnosnicima, morate promijeniti u lokalnoj. I onda i morate njima staviti nove koeficijente, ali njima koeficijent određuje gradsko vijeće. I sada je nisam siguran da ovdje nema neki nadobudni pročelnik koji će ako vijeće ne donese odluku o tome da se smanji koeficijent od 1.1. načelniku obračunati plaću sa starom osnovicom i velikim koeficijentom gdje će onda imati jedno 30% više nego što mu je zakonski maksimum. A nisam onda siguran da se neće naći neki nadobudni državni odvjetnik koji će na takvog načelnika ili pročelnika poslati policiju zbog toga što ima plaću veću od zakonskog maksimuma. Prema tome gospodine državni tajniče ovdje doista fali jedna logična odredba u prijelaznim odredbama, a to je da se jednostavno stupanjem na snagu ovog zakona do donošenja odluke gradskog vijeća, jer znate kakvih sve većina ima u gradskim vijećima neki se ne sastaju, nemaju itd., nisam siguran da tu neće doći do rusvaja, barem negdje. Tako da fali ta uredba, odredba u zakonu jedna prijelazna da jednostavno 550 jedinica lokalne samouprave ne provede novu raspravu o plaćama načelnika, nego jednostavno recite da ostaje tako dok se ne donese, dok se donese nova odluka gradskog vijeća. Prema tome da zaključimo, umjesto da Vlada jednom odlukom ukloni disbalans kako je sad predložila ona je da bi zamaskirala da se ovdje radi samo o povećanju plaća državnim dužnosnicima uključujući i nas, pa ja po kodeksu moram reći da je ovo i moj, da ovo ima veze i sa mojim osobnim interesom kakav god on bio, da ona to napravi, imamo sad raspravu u saboru, pa imat ćemo raspravu u gradskim i općinskim vijećima, imat ćemo vjerojatno i nešto upravnih sporova nakon toga, ustavnih sporova i sustav smo umjesto da ga uredimo još više izneredili ali smo barem taj nered učinili malo transparentnijim. prema tome radujem se daljim, daljim raspravi, a kolegama iz vladajuće većine i predsjedniku Vlade zahvaljujem na božićnici i hvala vam niste trebali. Hvala. Valjda će neko sjetit govorit što je bilo prije 2004., valjda. Izvolite. Upadica Ne mogu javit se za raspravu, ali imao bi što reći. **Dretar, Davor (DP)** Hvala lijepa poštovani gospodine predsjedavajući. Kolege i kolege, dakle da prođemo još kroz ono što je opće poznato i što je i sam dio teksta sva ova tri zakonska prijedloga. Zbog različitih osnovica za obračun plaće državnih dužnosnika i državnih službenika nije ih moguće uspoređivati pa onda naravno sve to zajedno treba ujednačiti odnosno uvesti jedinstvenu osnovicu za izračun plaća za zaposlene u javnom sektoru. Načelno nikakav problem. Donošenje sva tri ova zakona smatra se pokazateljem uspješno provedene investicije Nacionalnog plana oporavka i otpornosti što je naravno i to je važno naglasiti uvjet koji Hrvatska mora ispuniti da bi mogla dobiti sredstva iz europskom mehanizma za oporavak i otpornost i premda su se neke kolegice i kolege ovdje narogušili rok za donošenje tog zakona je 30. lipanja iduće godine što smatram poprilično impresivnim budući da znamo da ovdje u Hrvatskome saboru često znamo razgovarati o zakonima koje smo trebali donijeti prije 6 mjeseci. Tako da je vidjeti zakon, da je neko mislio 6 mjeseci unaprijed jest apsolutno za svaku pohvalu. No, ostaje naravno nekoliko pitanja. Neka od njih su na onoj općoj, ljudskoj, građanskoj razini. Dakle, zakoni sva ova tri koje imamo u objedinjenoj raspravi jesu matematičke naravi. Smanjuje se koeficijent, ali se osnovica povećava odnosno izjednačava sa koeficijentima državnih službenika i oko toga nema puno rasprave. Vidjet ćemo naravno kako će se to budući da ovdje nedostaju neke bitne prijelazne odredbe kako će se to stvarno kao što je rekao poštovani kolega Bauk odraziti na funkcioniranje lokalne samouprave, prvenstveno općina i gradova vidjet ćemo kroz neko vrijeme i kroz neki period. Nadajmo se naravno da se neće dogoditi ovo o čemu je kolega Bauk govorio. Sami državni dužnosnici i državni službenici izjednačavaju se ovime no naravno nisu jednaki prvenstveno u percepciji javnosti. Znamo i sami da ovaj visoki dom u kojem sjedimo u istraživanjima odnosno u ispitivanjima javnoga mišljenja gotovo pa uvijek dobiva jedva pa prolaznu ocjenu. Tu smo negdje na 2,2, 2,3 nikako se čak niti dočepati onih 2,5 pa bi onda imali tzv. tzv. kraljevsku trojku kada bi se ocjene zaokruživale. Ono što naravno, što je i nekoliko kolegica i kolega spomenulo ovdje smeta poprilično smeta i to potpuno opravdano hrvatsku javnost. Vidi se evo i ovoga trenutka i svi koji nas ovoga časa gledaju mogu precizno i točno prebrojati evo da nas je ovdje četvero, šest, osam, deset, jedanaestero, jedanaestero od 151 zastupnika, dakle ovdje nas nije niti 10%.

ovaj to sam htio reći, no ostavit ću za kraj još samo jedno pitanje poštovanom gospodinu državnom tajniku. Kada govorimo o Konačnom prijedlogu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona u plaćama u lokalnoj i područnoj odnosno regionalnoj samoupravi u obrazloženju se kaže i predlaže se izmjena Članka 14. zakona na način da masa sredstava plaća zaposlenih u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave ne smije iznositi više od 18% prihoda poslovanja te jedinice u godini koja prethodi godini izrade proračuna. Narodskim jezikom idemo vidjeti koliko ste prošle godine imali prihoda i 18% od toga može vam biti masa za plaća u idućem proračunu odnosno plaće u idućoj godinu smiju iznositi kad ih sve zbrojite 18% prošlogodišnjih prihoda. E sad, tu dolazimo do meni osobno dosta upitne činjenice da mnoge teritorijalne jedinice u Hrvatskoj ne mogu osigurati dovoljno sredstava za funkcioniranje odnosno za funkcioniranje na 100% razini. Ne mogu naravno funkcionirati odnosno plaćati te naravno na jednaki način osigurati financiranje svih ostalih javnih potreba na svom području. Dakle, nema novaca za škole, nema novaca za sportske dvorane, nema novaca za sanaciju prometnica, nema novaca za ovo, nema novaca za ono, za plaće se uvijek nekako nađe zato što su one ovdje određene kao 18% prihoda. Dakle, ja bih zamolio samo poštovanog gospodina državnog tajnika da nam malo to objasni kako ćemo računati 18% plaća iz prihoda jedne općine koja je u financijskom gubitku. Naravno tu se sada pokazuje koliko su u stvari novci EU ozbiljno svjetlo na kraju financijskog tunela poslovanja mnogih jedinica lokalne samouprave u RH i na to trebamo obratiti posebnu pažnju kada ćemo, a vjerujem da ćemo uskoro razgovarati o teritorijalnom preustroju Hrvatske, ne govorim o onome izbornog karaktera nego onome teritorijalno, funkcionalnog, dakle kada ćemo stvarno razgovarati o smanjenju broja općina, o spajanju općina bilo ono stvarno ili funkcionalno. Vidjeli smo i stavili smo to kao Domovinski pokret i u amandman na proračun da se u proračunu za 2023. nalazi 13 milijuna poticaja jedinicama lokalne samouprave za stvarno ili funkcionalno spajanje. Postavit ćemo još jedno pitanje. Hoće li se taj novac adekvatno iskoristiti odnosno hoće li nekakva financijska injekcija biti stvari poticaji za funkcionalno ili stvarno spajanje jedinica lokalne, područne ili regionalne samouprave ostaje za vidjeti u praksi budući da će proračun zaživjeti od 1. siječnja iduće godine pa ćemo onda vidjeti što će se događati. Pratit ćemo naravno to, bojim se da će tih 13 miliona eura ili jednostavno biti bačeno u vjetar ili da će tamo tamo u nekom budućem rebalansu proračuna vjerojatno već na proljeće preliti iz te proračunske stavke u neke druge. No, to je jedna druga rasprava, to je jedna druga tema i za to postoji neko sasvim drugo vrijeme. Ostavit ćemo pa ćemo to promotriti kada se steknu uvjeti. Što se tiče ova tri zakonska prijedloga budući da se radi gotovo pa o matematičkim stvarima Klub Domovinskog pokreta će ih podržati, hvala vam. **Radin, Furio (MOST)** Poštovani potpredsjedniče HS g. Radin, poštovani državni tajniče, poštovane kolegice i kolege vladajući i poštovane kolegice i kolega iz oporbe. Danas razgovaramo o uređivanju plaća državnim dužnosnicima, predsjednik države, premijer, državni tajnici, ministri, mi zastupnici. Mi u Klubu Mosta držimo kako bi dobro bilo provesti širu javnu raspravu uopće pravednoj plaći i promišljati o pravednom sustavu koji bi sve one koji rade svoj posao a-de-kva-tno nagradio, a sve one koji su se uhljebili, koji nisu aktivni, koji ne rade svoj posao a-de-kva-tno takvom ne doprinosu tako i ne platili. Čuli smo ovdje od kolege Bauka je li pravedno da glavni tajnik u ministarstvu ima plaću gotovo veću od premijera, o tome je govorio kolega Bauk ili je li normalno da premijer postavlja šefa HEP-a koji ima debelo veću plaću od premijera koji je alfa i omega jedne države? Ja osobno držim da je to potpuno nenormalno i da je to nelogično. Imamo mi i ovdje konkretnih slučajeva gdje i neki od nas zastupnika misle da su potplaćeni za posao koji rade, za odgovornost koju obnašamo. Možda to, znate kažu to nije baš mudro da te ljudi ne čuju. Ja odgo…, ja držim to i branit ću to pred bilo kim. A imamo i kolege zastupnike koje kada slučajno sretnem u saboru ja ih moram guglat jer ne znam kako izgledaju, ne znam kako izgledaju, ne znam kako izgledaju, a znate zašto? Pa zato jer ih u ove 2.g. vidio sam ih 15-tak puta u saboru i među vladajućima i među oporbi, dakle ljudi nema, ljudi su izabrani, uhljebili se, postavljeni tu, primaju plaćicu, ne-ma ih, nema ih. Tko je za to odgovoran? Pa prvo vlastita odgovornost, ovdje ima kolega koje svaki dan gledam u HS, jučer ja sam otišao negdje 10 do 11, a kolege iz oporbe su bili do 15 minuta prije pola noći, vlastita odgovornost. Drugo, ljudi vi ste odgovorni, hrvatski narode, ti, ti, vi, vi nas birate ovdje, vi nas birate ovdje, vi nas ovdje postavljate, dobro ste birali, čestitam. Dakle, može li narod prema onome što vidi radi ne radi, istine i laži birati u idućem sazivu zastupnike koji će odgovorno i predano raditi svoj posao? Plaće bi svakako trebale biti uređene kroz pravedni sustav koji bi adekvatno nagradio građane sukladno odgovornosti i obimu posla koji obavljaju. Ovo ponašanje vladajućih meni govori da Vlada nema jasnu strategiju oko sustava pravednosti plaća i da ne brine dovoljno za one kojima se bacaju mrvice sa stola, a držim potpuno nepravednim odnos vladajućih prema zaboravljenim državnim slu-žbe-ni-ci-ma, to je druga kategorija. Naši učitelji i ja sam bio 16.g. učitelj, naše medicinske sestre, tehničko osoblje, medicinsko osoblje, svi zaposleni u pravosuđu osim sudaca bacaju im se mrvice sa stola gospodara, kupuje se socijalni mir za siću povećanjem osnovice, to je nekih par stotina kuna bude povećanje plaće dok oni koji imaju škare i sukno u svojim rukama jedu jagode, kavijar, piju skupocjene pjenušce i smiju se svima nama, svima nama se smiju. Da naše žene u saboru, čistačice rade za 3.800 kn, to mi je prišla žena u hodniku ovdje dolje u HS, da kuhari koji su zaposleni kao državni službenici dobivaju 5.200 kn, čovjek dođe i kaže imam troje djece Marine, kaže ja sam mađioničar, mađioničar, da naši inspektori u USKOK-u, osobno sam bio dakle u USKOK-u u razgovoru sa inspektorom i rekao mi je Marine, Marine, bježe svi, 7.500 kn imam plaću, visokoobrazovan, lovim ovu mafiju, ovu i onu da, da budem jasan. Kaže 7.500 kn i rekao mi je u 2.g. 12 mojih kolega je otišlo iz USKOK-a, inspektor, pa ko će, glava ti u torbi za 7 hiljada To su državni službenici naši koji rade odgovorno svoj posao u državnom inspektoratu i mnogdje drugdje potpuno su, potpuno, potpuno ne-a-de-kva-tno plaćeni. Ovdje slušamo spinove vladajućih o nekim povećanjima plaća „mi smo vam osigurali“, pa inflacija nam je pojela sve ljudi moji, pa inflacija ne da je pojela sve ono što ste vi podignuli nego je još otela 20% barem od onoga što ljudi dobivaju. Pa 1000 kn danas koliko vrijedi i ako uzmete 1000 kn prije 2.g., prije 3.g., da ne kažem prije 4 mjeseca, koliko vrijedi 1000 kn? Pa hrvatski narod zna koliko si je mogao kupiti neke hrane i potrepština osnovnih namirnica danas za 500 kn, a koliko prije par mjeseci. pa nisu vladajući zavukli ruku u svoje džepove, pa ne znam kao da Sv. Nikola je darivao, evo Sv. Nikola izvlači i daje, pa to je lova građana RH, to je novac hrvatskog naroda i sve što vi dajte, pa hrvatski narod je napunio proračun, pa nije Baltazar. Hrvatski narod je napunio proračun, naši poduzetnici su napunili proračun i sad „mi vam dajemo“, ma šta daješ ti čovječe, kome ti daješ? Ti vraćaš mrvice ustvari koje je vama je dao hrvatski narod, mrvice vraćate ljudima, a ljudi mnogi, građani, pa vi ko glavoč, mi koji lovimo ribu i malo ronimo, vi ko glavoč. Znate, meni kažu ovi mudri političari, nemoj tako ljudima, neće te nikad izabrat, pa ne morate me nikad izabrat, pa moje je ovdje da vam govorim istinu ne da vam se uvlačim, u životu se nikome nisam uvlačio u dupe, pa neću ni vama. Birači, vi ko glavoč, glavoč ste, a da ste barem brancin il orada, a mi koji lovimo na dah pa ne možeš brancina brate dušu ostavio dolje na 15, 17 m dubine čekaš ga, a on ide na 2 m oko tebe i točno zna do kud ti ide puška, strela od puške i neće da ti priđe. A glavač baciš mu keramičku svinjicu, keramičku svinjicu zakačiš on odma ulovi se za nju. Pa šta je vama ljudi? Vaša odgovornost za sve nas ovdje što nas ima, pa evo i nas u oporbi 2, 4, 5 evo. I vladajućih 2, 4, 6, 8, 10, 11. To je vaša, vi ste odgovorni, hrvatski narode vi. Ti si odgovoran što vam se ekipica smije, što ekipica vam kaže šta je. Obećat ćemo im, nemojte mi upadati u riječ vladajući dok govorim. Obećat ćemo im 3 mjeseca prije izbora, obećat ćemo im prije izbora. Pričat ćemo im rezat ćemo vrpce a hrvatski narod je zlatna ribica. Dva kruga prođe po onoj maloj staklenci i zaboravi i kaže ha, vidi šta su nam obećali. Sve su nam obećali, bit će dobro. Sve su nam obećali zato i nemate ništa! Da budem plastičan i ne ulazim sada u staž i sve druge dodatke na osnovnoj razini plaće izračunava se osnovna razina plaće izračunava se na temelju osnovice i koeficijenta. I Vlada svake godine državnim službenicima poveća osnovicu samo da kupi socijalni mir. I to nije pošteno i to nije u redu. I u stvari ovaj zakon pokazuje duboku nepravednost prema svima. Uhljebljeni će biti sretni jer su uhljebljeni, oni koji ne rade će i dalje bit sretni jer će dobivati plaću za svoj nerad i mi ovdje, nerad. Građani će biti nesretni jer su mnogi gladni, jedva spajaju kraj s krajem dok gledaju predstave vladajućih. Ljudi prazne iseljene Slavonije, cijele Hrvatske, neobnovljene Banovine, napuštenih sela. Pitat će se dobro tko je tu lud, tko je tu lud, a svi oni koji rade marljivo, vrijedno i odgovorno, koji su uistinu predani, koji troše i svoje vlastite resurse za ovaj poziv ili posao ako hoćete, e oni će isto reći pa šta je ovo i bit duboko nesretni jer znaju da nisu adekvatno plaćeni za ono što rade. Ili ako hoćete da parafraziram premijera Plenkovića pa ovaj zakon je na jedan način u stvari luz-luz situacija. Gospođa Barbara Antolić Vupora počinje sa pojedinačnim raspravama. Počinjala bi u kondicionalu, jer je nema. Nema je, gubi pravo. Gospodin Željko Pavić, također bi. …/Upadica: Dolazi! Dolazi!/… Gospodin Željko Pavić također u kondicionalu, nema ga. Gubi pravo.

Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče, poštovani državni tajniče, kolegice i kolege. Ja sam malo prije iznijela stav Hrvatske demokratske zajednice i ujedno i moj stav. Sad bih se više osvrnula na neke informacije, neke podatke i nešto što smo tu malo prije čuli, a što nije ispravno, što nije točno, što je neistina. Naime, kolega Bakić je govorio o sucima Ustavnog suda i njihovoj plaći pa onda par podataka. Sucima Ustavnog suda plaća je rasla 6%, ne više. Ustavni suci i ranije su imali drugačiju, višu osnovicu od nas dužnosnika. To je zasluga SDP-a, a ne HDZ i Ustavni suci do sada su imali osnovicu kakvu su imali svi suci, ne osnovicu koju su imali državni dužnosnici. Prije ovih izmjena osnovica za izračun plaća ustavnih sudaca iznosila 4710 kuna i to je više od osnovice državnih dužnosnika koja je iznosila 3890 kuna. Ovim izmjenama ćemo imati svi istu osnovicu. I do sada je predsjednik Ustavnog suda imao veću plaću od predsjednika Republike Hrvatske, predsjednika Sabora ili predsjednika Vlade samo što su imali različitu osnovicu i time različite koeficijente, pa su očito bili teže usporedivi. Sucima Ustavnog suda sada će plaća rasti jednako kao i državnim službenicima i namještenicima i državnim dužnosnicima. Nadalje, kolega Arsen Bauk tu je dosta govorio o jedinicama lokalne samouprave, reguliranju plaća u općinama, gradovima i županijama kako je iznio tu da je neophodno donijeti u završnim odredbama rok do kada trebaju gradovi i općine donijeti nove odluke na svojim gradskim, općinskim vijećima, odnosno županijskim skupštinama što ne stoji. Treba vidjeti, da u biti u članku 4. izvornog zakona stoji da plaća župana, gradonačelnika i općinskih načelnika bez uvećanja na radni staž ne smiju se odrediti u iznosu većem. Znači ne kaže koliki će biti koeficijent ili mora biti koeficijent načelnika, gradonačelnika, i njihovih zamjenika nego samo u istim, ne smije u biti u većem iznosu. Znači ako je do sada određeno da je ta masa plaća treba biti, odnosno ne masa plaća nego bruto plaća gradonačelnika, načelnika i župana 20 na primjer tisuća kuna jer toliko ima proporcionalno državni dužnosnik umnoškom i novog koeficijenta i nove osnovice ništa tu ne treba dirati. Jednostavno ta masa plaća sada sa povećanjem osnovice državnog službenika i namještenika koja se povećala već 6% moći će se i njima povećati. Međutim, ako gradsko odnosno općinsko vijeće ili županijska skupština to ne želi, ne želi povećati plaću svom čelniku oni to neće napraviti, ništa se neće bitno i drugo promijeniti. On je tu navodio kako će se zbog tog, ako neki pročelnik kako on navodi bude nadobudan, pa stavi novu osnovicu sa onim postojećim koeficijentom da može doći do zabune. Ne, nigdje se ne navodi da je osnovica gradonačelniku, načelniku treba biti kolika je u ovim zakonima. Oni imaju svoju osnovicu i oni imaju svoje koeficijente, samo ovim zakonima se limitira maksimum. I kad govorimo već o jedinicama lokalne samouprave i uprave kao što sam i rekla veliki je, sve veći problem je dobiti dobar stručni kvalitetni kadar posebno u manjim jedinicama lokalne samouprave jer ovim limitom ako načelnik ne može, općinski načelnik neke manje jedinice lokalne samouprave zbog svih ovih limita i mase plaća i slično ne može imati više od 7-8 tisuća kuna onda ne može višu plaću dati ni svom pročelniku, a znamo da imao uglavnom jedinstvene upravne odjele, da u tom pročelnik treba biti i kadrovski stručnjak i financijski i pravni i građevinar i komunalac i sve zajedno i zaista je onda jako teško dobiti u tim malim jedinicama lokalne samouprave stručni i dobar kadar, posebno onaj na kojeg računamo i povlačenju bespovratnih sredstava. Radije će se mlad stručni kadar odlučiti za samostalni rad u nekoj konzultantskoj firmi koja će ga dobro platiti nego se odluči na rad u jedinicama lokalne samouprave. Time imao veliki problem kod njih kao i u onim većim razvijenim gdje će kvalitetni kadar radije se odlučiti za rad u gospodarstvu u nekoj dobroj tvrtci koja ga je spremna puno, puno više platiti. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala. Replike sada, gospodin Šimić. Hvala lijepa potpredsjedniče sabora. Poštovana kolegice Juričev Martinčev teško je bilo ne očekivati danas politiziranje ove teme, međutim isto tako treba uvažiti činjenicu da usklađenje plaća državnih dužnosnika sa državnim službenicima nije bilo učinjeno od 2014. godine. Također zakonski prijedlog o kojem razgovaramo danas uskladit će se i sa time i plaće lokalnih dužnosnika i mišljenja sam da smo to bili dužni učiniti ne samo sukladno Nacionalnom planu oporavka i otpornosti nego smo, je to od jednog općeg interesa upravo da bi se uklonile ove nelogičnosti, nepravilnosti i određene nepravde koje na terenu vidimo, a dosada nisu bile riješene. Hvala Hvala kolega Šimić, upravo tako maloprije čujemo komentar kako smo mogli radije reći da idemo sebi povisiti plaće 6% i da ti bo bilo puno jednostavnije, a onda u drugoj rečenici kažu kako je apsurd da glavni tajnik u ministarstvu ima daleko veća primanja nego što to ima državni tajnik koji i danas mora tu biti sa nama i slušati nas kojekakve komentare i znamo da smo mi svi izvrnuti javnom linču, evo sad npr. samo po pitanju ovog zakona mogli smo čitati ovih dana kako smo bi ti koji smo digli ruku. Jako dobro znamo tek je danas rasprava, a kad ćemo dići ruku najvjerojatnije 15., ali već su naše fotografije sa našim primanjima sve javno objavljane. A s druge strane imamo neke državne službenike koji imaju daleko, daleko veća primanja, za njih niko ne zna niti ih komentira.

Ono što želim naglasiti, a i vi ste u vašoj raspravi naglasili je srazmjer plaća između javnog i privatnog u jedinicama lokalne samouprave koje rade na privlačenju sredstava i koje imaju puno projekata, sve veći obujam posla, a sve manji broj ljudi koji će raditi na tom. U nekim sredinama je gotovo nemoguće naći dobroga radnika i zadržati postojeće posebice tamo gdje su gospodarski jake sredine. Mislite li da će se ovim prijedlogom zakona uspjeti zadržati ove dobre kadrove i ako znamo da preduvjet nisu uvijek samo financijska sredstva. Hvala lijepo kolegice Maksimčuk. Ovo će bar na neki način ublažiti taj nesrazmjer koji sada imamo između privatnog i javnog sektora posebno u razvijenim sredinama, ali maloprije kad sam spominjala i kad sam čula evo slučaj iz otoka Raba, iz Lopara da je teško naći građevinskog inženjera u našim sredinama, a znamo da sada graditeljstvo jako dobro i posluje i jedan, jedna dobra tvrtka može platiti svog građevinskom inženjera i nudi im se plaća pa čak od 2-3 eura u isto vrijeme grad ili općina ne može platiti ni pročelnika nekih 9-10 tisuća kuna jer kao što sam rekla limitirani su plaćama državnih dužnosnika. Mislim da na ovakav način bar malo, malo će se taj nesrazmjer ublažit.

koji bi trebali urediti plaće od lokalne, regionalne do državne razine. I mislim da tu nema ništa sporno, uvijek će biti onih koji su za ili su protiv ili imaju svojih razloga za određene svoje stavove. Međutim, imamo konkretne probleme, znači čitamo i mi i vidimo šta nam se događa u državnoj upravi, šta nam se događa u lokalnim samoupravama. Ljudi jednostavno odlaze jer nešto što je nekada bilo konkuretno znači zaposlit se u općini, zaposlit se u gradu, danas to više nije. Sustav jednostavno ide dalje, on se nije prilagođavao više godina i došli smo u situaciju da sada moramo krenuti. Ovo nije finale, ovo nije kraj svega imamo mi vrijeme ispred sebe kada će se to morati posložiti da to dođe do kraja možda slijedeće godine ili početkom '24. u neku razinu gdje će to otprilike biti nešto što ćemo reći, e ovo je sad barem koliko toliko dobro ili pravedno u odnosu na ono što sada imamo. Tako ga i promatram i ovo što se tiče lokalne samouprave, dobro je da postoji jedan limit sve ostalo je na njima. I oni će donositi odluke sukladno tome što imaju. Ni jedna lokalna samouprava nije jednaka ni u svojim proračunima ni u svim drugim aktivnostima. Branka (HDZ)** Hvala lijepo. Točno kolega Borić, vrlo često se susrećemo sa komentarima i kritikama naših građana kako imaju problema da dođu do odgovora nekih službi. Kako imaju problema jer ne znam inspektor nije izašao na teren, nije mogao utvrditi nepravilnosti. nepravilnosti. Ljubaznost tih djelatnika, službenika bilo da se govori o službenicima na lokalnoj ili državnoj razini. Međutim kao da se zaboravlja kolko su ti ljudi plaćeni. Ako jedan kvalitetan djelatnik, službenik koji je u gradu, općini, županiji ili državnoj upravi stekao dobro iskustvo i jako je vrijedan i marljiv i ima ponude u realnom u realnom sektoru, u gospodarstvu, ima daleko veća primanja, rijetki su oni koji će ostati u sustavu i onda imamo problem. Evo imamo problem oko povlačenja europskih sredstava, niko se ne pita koliko imamo tu zaposlenih djelatnika jer educirani i kvalitetni ljudi nam odlazu iz sustavu, idu u privatne konzultantske

i jako vam je dobro poznato koji je to opseg poslova u gradu i kakve zaposlenike i kakav kadar trebamo imati i kako je ovaj Zakon o plaćama još na snazi iz 2010.g. i ograničavao je JLS odnosno općine i gradove vezano za masu sredstava za zaposlenike, kako dužnosnike, tako i službenike i namještenike. Pa evo,

vodite JLS u kojoj sigurno nije lako osigurati sredstva, a onda osigurati i kvalitetne kadrove koji će sve to provoditi. Ove izmjene i dopune zakona kad govorimo o Zakonu o jedinicama lokalne i područne regionalne samouprave donosi izmjene i to upravo one koje koje se odnose da se više neće umanjivati prihodi od pomoći donacija, pomoći izravnanja za financiranje decentraliziranih funkcija jer zaista zakonskim promjenama to je na neki način oduzeto JLS i nije pravično da se ta sredstva oduzimaju kada se govori o masi plaća. Istina je da je sad taj iznos koji je dozvoljeno potrošiti za osobne dohotke svih zaposlenika smanjen s 20 na 18%, ali mislim da je to puno bolje, posebno šta se u ukupnu masu plaća više

za stručni kadar, ja bih zapravo rekla za visinu primanja i motiviranost dakle stručnog kadra za rad u JLRS. Naime, kadra za rad u JLRS. Naime, velik broj naših općina ima jedinstvene upravne odjele gdje pročelnici jedinstvenih upravnih odjela ja bih rekla zapravo moraju biti multipraktik moraju biti stručnjaci u različitim područjima, od ekonomije, prava, građevine i svega onoga što ste vi nabrojili. I činjenica je koju moramo dakle osvijestiti da mladi pravnici, ekonomisti, inženjeri, da se u današnje vrijeme odlučuju za privatni sektor upravo zbog toga što su tamo veća primanja i bolja je motivacija. Vi kao dugogodišnja čelnica odnosno gradonačelnica jednog našeg grada odnosno grada Vodica …/Upadica Reiner: Hvala/…imate puno iskustava, vjerujete li da će se ovim zakonom ovi problemi Hvala lijepo. Kolegice Bedeković, istina je da posebno male JLS koje imaju jedinstvene upravne odjele da se tu pročelnik i, i ono malo djelatnika 3-4-5 ovisno ima ih i koji imaju manje, neki nešto više i tako, ali moraju baviti svim mogućim problemima kao jedan veliki grad koji ima na stotine zaposlenika. Možda će nekomu djelovati smiješno, ali molim posebno mojim kolegicama i kolegama koji su čelnici u manjim JLS da te djelatnike jako jako drži i ljubav prema svom gradu ili općini. I upravo iz tih razloga šta žele biti dio tog nekog, neke novine u svom kraju ostaju tu iako im realni sektor, iako im u gospoda…, u gospodarstvu im se nudi viša plaća. Hvala. Evo, ja ću se samo nadovezati na ovo, ova je tema, drago mi je da se danas o tome priča i prvo moram reći da ste dobro detektirali da neće biti potrebe za izmjenama odluke zato jer konkretno kaže da ne može biti veća od umnoška koeficijenta i osnovice i vjerujte u većini JLRS je upravo tako. Isto tako kod mase plaća, to je ono što je nas žuljalo kada se, su se sve pomoći izdvojile iz mase plaća i ta masa je bila mala, je bila 20%, ali sada je ona 18%, ali je ustvari puno veća i sve ovo što ste rekli jako je puno problema na terenu i stvarno ljudi u gradovima i u općinama rade više iz ljubavi. Ja na osobnom primjeru znam da 3.g. nismo mogli dobiti inženjera, diplomiranog inženjera građevine zato jer je realni sektor ima veliku potrebu za njima i jednostavno ne možemo ih platiti. I tu je i čl. 11. Zakona o plaćama koji isto tako kaže da gradonačelnik odnosno pročelnik ne može imat veću plaću od gradonačelnika…/Upadica Reiner: Hvala lijepo. Pa kolegice Blažević vi isto jako dobro znate kako funkcionira jedna mala JLS. Maloprije sam spomenula da su nam objavili slike sa osobnim dohocima jer smo mi, jer mi smo uhljebi koji dižu ruke za povećanje plaća i a brojni načelnici i gradonačelnici u ovom saboru primaju osobni dohodak kako bi tih par sto tisuća kuna oslobodili u svom gradskom odnosno općinskom proračunu. I evo, pozdravljam sve općinske načelnike i gradonačelnike koji su se odlučili na to, a ne da se njihova slika sa osobnim dohocima pojavljuje po nekim medijima kao nešto negativno. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepo. Poštovani zastupnik Željko Pavić će slijedeći govoriti. Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče, poštovani tajniče, kolegice i kolege. Evo sad mi je malo lakše govoriti s obzirom da je kolegica koja je imala evo raspravu prije mene bila bila bivša čelnica jedinice lokalne samouprave i vidim da su stavovi zapravo na tragu onoga što je i danas u jutro je bilo rečeno u jednoj raspravi. Naime, moj stav i stav našeg kluba je jednostavan. Platiti one koji rade, ali isto tako i kazniti one koji ne rade. Jednostavnije ne može biti. Bio sam godinama rukovodioc i nikada nisam dozvolio da ljudi koji rade ne budu nagrađeni. Svi su bili nagrađeni i sa svojom plaćom i sa dodatnim nagradama koji su bili na projektu pa i pod cijenu da ljudi koji su bili vodeći u tom projektu uključujući i mene ne dobe ništa. Ali radnik mora dobiti svoj novac, jer će sutra raditi još bolje. I zato se slažem sa svima onima koji su ovdje govorili o tome da imamo problema sa neradom i taj nerad treba kažnjavati. Moramo isto tako dozvoliti čelnicima lokalne samouprave koji dobro vode tu jedinicu lokalne samouprave, koja raste da mogu dići plaću i sebi i svojim pročelnicima. Jučer sam gledao jednu snimku našeg kolege ovdje iz saborskih klupa, iz Bakra kako to izgleda u njegovoj industrijskoj zoni i koliki je to rast. Ali si naš kolega ne može dići plaću zbog toga što je vezan za broj stanovnika u općini. Jel' tako? Prema tome, nema tu sad nekakve slobode. Međutim, službenicima i namještenicima praktički može dići plaću jer je ta plaća vezana za kolektivno pregovaranje, odnosno za njegovu odluku koju kasnije usvoji predsjedničko tijelo. Naravno, neće ići više od plaće pročelnika i svoje plaće, ali teoretski može. I tu je poanta. Hajmo dozvoliti onima koji rade da imaju veću plaću, a hajmo tako isto pomoći onima koji trenutno nemaju novaca da im stvorimo uvjete da taj novac mogu stvoriti. Kad gledamo realno i objektivno čelnici jedinica lokalne samouprave i politika naravno da su oni političari, ali su prvenstveno poduzetnici. Oni moraju raditi drugačije, moraju drugačije razmišljati. I ukoliko im ne omogućimo da nagrade ljude koji kod njih rade nikada neće moći zaposliti ljude u toj svojoj jedinici lokalne samouprave. Nikada! Jer ako imate jednog inženjera koji će imati u jedinici lokalne samouprave plaću 6000 kuna, taj inženjer konkretno, malo prije spomenute građevine, ako ima 6 hiljada kuna plaće ili ne valjda ili je jako, jako vezan za tu jedinicu lokalne samouprave, a bez njega ne možete napraviti projekte, bez njega ne možete napraviti nikakav posao u jedinici lokalne samouprave. I onda imate probleme. Ne znam kako se to rješava, vjerojatno sa nekakvim outsourcingom koji naravno onda košta puno više nego sam taj inženjer da je zaposlen u jedinici lokalne samouprave, ali takve stvari treba rješavati. I ovaj limit koji je sada postavljen da se za plaće može potrošiti 18% prihoda poslovanja mislim da to neće biti ništa više od onih 20% kojih je bilo prije, s tim da smo one prije prihoda poslovanja umanjivali za domaće i strane donacije, za sufinanciranje građana za mjesnu samoupravu i za neke poreze koji su bili tamo navedeni sad da to ne citiram. Prema tome, neće biti puno veća masa plaće i moramo osmisliti poštovani tajniče kako da pomognemo manjim jedinicama lokalne samouprave jer do sada nismo osmislili načine kako da ih spojimo. Vidimo da ovo spajanje po vlastitim željama i dobroj volji ne ide, prema tome moramo naći načina da tim jedinicama lokalne samouprave omogućimo da drugačije rade, drugačije funkcioniraju da se zaposli ljude koji će i nakon toga omogućiti da se javljaju na projekte i da ostvaruju dodatne prihode, da otvaraju industrijske zone i da imaju veće komunalne naknade koje će plaćati nakon toga poduzeća koja će biti na području te jedinice lokalne samouprave. o državnim dužnosnicima neću govoriti. Ovdje je bilo rečeno dosta o tome i slažem se sa gospodinom Bakićem. Onaj koji ne dolazi na posao da se mene pita ja bih mu oduzeo od plaće,

kako urediti sustav da on bude pravedan, jer ljudi osjećaju nepravdu. I sad evo spomenuli ste državne dužnosnike. Mi imamo naše medicinske sestre, učitelje, ali imamo ljude ovdje u Hrvatskom saboru koji čiste ovaj Hrvatski sabor koji imaju 3800 kuna plaću. Kako urediti sustav da stvarno ljudi budu adekvatno plaćeni za dužnost, za posao koji obavljaju. Može li se to urediti u Hrvatskoj? Naravno da može, ali trebamo uložiti više napora. Bez tih napora da sagledamo sve funkcije, odnosno sve položaje koje su u pojedinoj instituciji, da dodijelimo pravilne koeficijente. Bez toga nećemo napraviti ništa. I nakon toga sustav nagrađivanja i kažnjavanja. Kada ćemo imati taj sustav dobro razrađen, mogućnost otkaza. Kad se jedanput čovjek zaposli u tijelima javne vlasti teško dobije otkaz. Mogućnost otkaza ukoliko ne radi, ukoliko ne dolazi na posao, ukoliko kasni na posao, pa da vidimo hoće li biti drugačiji odnos prema radu i hoćemo li imati mogućnost da nagradimo one koji dobro rade. Bit će malo drugačije, jer onaj koji ne radi neće dobiti cijelu plaću, ali onaj koji radi će dobiti dio i njegove plaće jer je odradio dio njegovog posla. I tu trebamo, u tom trebamo smjeru ići, a ne radio, ne radio plaća ti je ista, pa nakon toga evo imamo sustav koji imamo. **Reiner, Željko (HDZ)** Poštovana zastupnica Anamarija Blažević će sada govoriti. Izvolite. Hvala potpredsjedniče. Evo kolegice, kolege, državni tajniče Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj samoupravi čuli smo nije se mijenjao od 2010. godine. Zakon koji ga na određeni način prati i ima direktan utjecaj na njega to je Zakon o financiranju jedinica lokalne samouprave doživio je zadnje izmjene koje su stupile na snagu početkom '21. godine kao i Zakon o proračunu. Stupanjem na snagu Zakona o financiranju jedinica lokalne samouprave fiskalna izravnanja nisu se više svrstavala u izvorne prihode već u pomoći i izuzeti su iz mase sredstava za plaće zaposlenih u gradovima, općinama, županijama itd. Naime, jedinice lokalne samouprave financiraju se prihodima od poreza, od pomoći te iz vlastitih i nenamjenskih prihoda sukladno posebnim propisima. Fiskalno izravnanje u stvari je dio poreza na dohodak koji je pripadao izvorno jedinicama lokalne samouprave ali kako su se provodile porezne reforme koje svakako pozdravljamo podizala se i neoporeziva osnovica kod obračuna plaća i tako se manji dio prihoda poreza na dohodak uplaćivao u proračune jedinica lokalnih samouprava. U ovom obliku fiskalna izravnanja su uvedena 2018. godine upravo kako bi se smanjila razlika uplate poreza na dohodak. Svi čelnici jedinica lokalne samouprave to su pozdravili. Ta sredstva osiguravaju se u Državom proračunu i raspodjela se vrši na temelju dva parametra. Jedan parametar je kapacitet ostvarenih poreznih prihoda i referentne vrijednosti kapaciteta ostvarenih prihoda koje su različite za općine, gradove i županije. Iz mnogobrojnih komentara s javnog savjetovanja iščitali smo kako jedinice lokalne samouprave trebaju ta fiskalna izravnanja za masu sredstava za plaće jer se postojećim Zakonom o plaćama u jedinicama lokalne samouprave plaće zaposlenima ne mogu usklađivati. Unazad nekoliko dana u Hrvatskom saboru govorimo o visini plaće npr. zaposlenih u Agenciji za obrazovanje, jučer zaposlenih u trgovinama, pa je ovo prilika da progovorimo i o vrijednim zaposlenicima naših općina i gradova. Oni su ti koji pišu EU projekte, koji ih provode, pripremaju dokumentaciju za vrtiće, za kanalizacije, energetsku učinkovitost, rješavaju imovinsko-pravne poslove, pripremaju manifestacije, uređuju zelene površine i cijeli još niz poslova. Iz komentara s javnog savjetovanja pročitali smo kako nerijetko u manjim općinama jedna osoba radi nekoliko složenih i zahtjevnih radnji, od provođenja komplicirane javne nabave, preko poslova vezanih za poljoprivredu za državna poljoprivredna zemljišta do poslova komunalnog redara i civilne zaštite, a poslova je sve više. Realno imao problem odljeva visokoobrazovanog kadra kojeg ne možemo zaustaviti jer jedan magistar ekonomije, a da ne spominjem građevinsku struku puno bolje je plaćen u realnom sektoru i posao jako brzo može pronaći. Općine i gradovi trebaju kvalitetan kadar kako bi se mogli, kako bi mogli izvršavati sve svoje obaveze, ali raditi na razvojnim projektima. Drago mi je što je ministarstvo prepoznalo potrebu jedinica lokalnih samouprava koje su sudjelovale na e-savjetovanju i izmijenilo i prilagodilo članke prijedloga zakona od 14. do 16. Tim prijedlogom masa sredstava za plaća zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave ne smije iznositi više od 18% prihoda poslovanja uz ograničenja iz Članka 15. koja se odnosi na povećanje mase sredstava sredstava za plaće kod izrade proračuna za gradove i općine koji imaju više od 20% prihoda kroz fiskalna izravnanja i pomoć izravnanja za decentralizirane funkcije. malo je vremena pa ću još spomenuti i Članka 16. koji kaže kako se sredstava za plaće osoba koje rade na provedbi EU projekata ne uključuju u ograničenja mase sredstava za plaće, a znamo da sve više zaposlenika prima plaću upravo kroz provođenje takvih projekata. Često su zaposlenici općinskih i gradskih uprava negativno karakterizirani. To su ljudi koji rade na poboljšavaju uvjeta kvalitete života u lokalnim sredinama i kojima se svi zajedno javljamo kada imamo problem i tražimo rješenje za taj problem. Iako su i općine i gradovi najniža razina izvršne vlasti ne treba ih sputavati nego dopustiti da rastu i zato ovaj zakon koji to i omogućava evo podržavam kao i ovdje moji nazočni kolege. Imamo više replika. Prva, poštovani zastupnik Sobota. **Sobota, Darko (HDZ)** Hvala potpredsjedniče. Štovana kolegice sve ste dobro nabrojila, u svemu se slažemo. Posebice mi je drago da ste napomenuli službenike i namještenike ali ajde usudim se i radnike, komunalne radnike koji jedinicama lokalne samouprave su zapravo nosioci svih aktivnosti dakako uz, uz čelnike. Kakva su vaša iskustva po pitanju nagrađivanja upravo djelatnika vaše jedinice lokalne samouprave, ali i nenagrađivanja ili eventualnih kazni i kako zapravo vi gledate to u sistemu? Dakle i ovog prijedloga izmjene zakona imajući u vidu masu plaća, postotka u masi plaća. Mi u gradu imamo pravilnik koji govori o sustavu nagrađivanja možemo davati stimulativni dio na plaće, ali isto tako i uzimati kada netko ne napravi dobar korak ili napravi loš korak. Tako da koristimo taj sustav i smatram da ga treba imati, treba ga koristiti jer je poticajan kako za one koji ne odrade svoj posao, ali isto naravno tako i za osobe koje svoj posao rade kvalitetno. Najčešće su to kod sustava nagrađivanja poslovi koji se odnose na velike infrastrukturne EU projekte. Kada vam netko napiše dobra projekat koji će u grad koji ima proračun od 20 milijuna donijeti dodatnih 50 miliona naravno da ta osoba odnosno cijeli taj tim treba kroz sustav nagrađivanja

kakva je situacija kod vas s obzirom na ove sad nove izmjene zakona? Naime, može se iz savjetovanja vidjeti da se mnogi zaposlenici zapravo boje da će doći do smanjenja plaća pa onda argumentiraju da lokalni zapravo službenici ipak su opterećeniji nego državni službenici, da neki od njih odnosno mnogi od njih rade istovremeno i dva ili tri zaduženja, pa evo što ćete im poručiti ne samo u vašoj jedinici lokalne samouprave nego općenito na temelju ovog zakona. **Blažević, Anamarija (HDZ)** Pa evo konkretno na momo primjeru, da dakle ja jesam, ja sam gradonačelnica Pakraca i ovaj članak koji govori o ukupnoj masi sredstava za plaću meni će dati mogućnost da povećam osnovicu zaposlenicima. Mi smo područje, grad koji prima fiskalna izravnanja. Kada su se ta fiskalna izravnanja prebacila na knjiženja iz pomoći nama je bilo jako teško, došli smo do limita. Vjerujte, ja vjerujem da većina gradonačelnika i načelnika svoj posao radi savjesno i pazimo stvarno na svaku kunu, ponašamo se u poduzetničkim duhom, u skladu s poduzetničkim duhom i vjerujem da većini gradova i općina će ovaj, ova odredba pomoći kod mase plaća, ali isto tako evo mislim da nije korektno se samo usmjeriti na broj stanovnika nego treba uzeti u obzir i ostale parametre jer imamo i fiskalno boljih gradova i općina i slabijih. Ljubica (HDZ)** Hvala lijepo potpredsjedniče. Uvažena kolegice danas smo mogli čuti dosta politiziranja, ali i populizma na set ovih zakona kojima se samo želi urediti plaća. Nekada se zaposliti u općini je bilo dosta konkurentno, danas ne, posebno ne u onim gospodarski boljim sredinama. Jedinice lokalne samouprave imaju sve veći obim posla, više projekata što iziskuje naravno veći napor i više kadrova. Vi ste sami nabrojali niz toga što se radi u jedinicama lokalne samouprave. što mene zanima, recite mi ova masa sredstava koja ne smije iznositi više od 18% koliko će to ići u prilog vašoj jedinici, ali i drugim jedinicama lokalne samouprave? Anamarija (HDZ)** Hvala. Evo, to je dio odgovora i kolegici prije vas. Na našem primjeru će ići. Moći ćemo osnovicu jednostavno podignuti. Mislim da isto trebamo biti svjesni da većina zakona koje donosimo ovdje u Hrvatskom saboru se spušta sve više na razinu gradova i općina i kada smo, i mi to pozdravljamo. Kada smo i razgovarali o izmjenama zakona sjećate se o državnom poljoprivrednom zemljištu nama se spustilo opet na, jednostavno na raspolaganje državno poljoprivredno zemljište i osoba koja je dotada radila jedan drugi posao i to je dobila u u opseg svog posla. Jako često su osobe zaposlene na nizu stvari, danas rješava imovinsko pravne sutra već rješava javnu nabavu, onda se bavi nekakvim drugim stvarima koje često ni nemaju veze sa strukom, ali to su stvarno vrijedni ljudi, nikako ih ne bi nazvala uhljebi, nego stvarno ljudi koji vole svoje sredine, vole svoje gradove i općine …/Upadica: Hvala./… i često se dogodi da ne možemo pronaći kvalitetni Poštovana kolegica Anamarija, što mislite o tome da imao unificiranu osnovicu koja bi bila propisana jednako za sve službenike bez obzira da li se oni, da li državnih institucija, ministarstava, županije, općine ili grada tako da nemamo, ne bi imali nikakvu razliku jedino prema složenosti posla, znači razlika bi bila u koeficijentima. Drugo pitanje je, govorili ste o fiskalnom izravnanju koje normalno svi mi načelnici i gradonačelnici pozdravljamo i kao što ste rekli to je djelomično povrat nama možemo reći oduzetog ali kao što smo često puta čuli u raspravama i od samoga ministra i svih dosadašnjih ministara mada je ovo prvi puta da nam je netko, netko nešto to nije stečeno pravo. Znači to je trenutno pravo, pa evo možete prokomentirati malo i to. ja vjerujem da se ide u tom smjeru da imamo jednake osnovnice i državni i lokalni. I kad budemo imali te osnovice jednake onda će biti i malo manje tih prijepora tko ima kolike plaće, jesu li to adekvatne plaće jer kad vidite ne znam negdje koeficijent 5, a isti službenik iste stručne spreme ima koeficijent 2 nitko ne razmišlja da je osnovica drugačija i naravno da onda tu dolazi do konfuzije. Tako da vjerujem da će do toga u budućnosti stvarno doći i apelirat ćemo naravno evo i s ovog mjesta na ministarstvo, a i nama je ustvari, na lokalnim čelnicima, možemo mi to napraviti. Mislim da to nije u skladu sa svim propisima. Što se tiče fiskalnom izravnanja to od početka pozdravljam. Je znam da je to sada pomoć, međutim evo ja se nadam da će se i to iskorigirati i da će to biti jednostavno naš nekakav izvorni prihod u budućnosti. što stupe na snagu ove izmjene i dopune sva ova tri zakona da li ćete svom gradskom vijeću predložiti neke izmjene ili u koeficijentima ili osnovici i svojih djelatnika? Da li vjerujete da bi time mogli doprinijeti da neko bude više zainteresiran za rad u vašoj jedinici lokalne samouprave i vaša iskustava kad raspišete natječaj koliko vam se zainteresiranih mladih ljudi javi na taj natječaj. Hvala lijepa. Evo, ja ću krenut od drugog dijela pitanja, dakle često se na natječaj, 3 godine smo raspisivali rekla sam za visoku građevinsku struku, nitko se nije javio. Jako je teško. Kada dobijemo kvalitetan kadar koji shvaća današnjost, koji shvaća u kojem smjeru se treba razvijati, koji razumije od digitalnih tehnologija do svega želimo ga zadržati. On je na tržištu rada jako popularan. I rekli smo to već i treba napomenuti, to su najčešće ljudi koji vole svoju sredinu, koji vole svoj grad i žele nešto napraviti. Što se tiče konkretno povećanja plaća u našem slučaju ja ću samo još upozoriti na taj članak 11. koji smo evo ovlaš spomenuli da plaća pročelnika ne smije biti veća od plaće gradonačelnika. Sad skraćujem tu formulaciju, ali evo trudit ćemo se naravno u skladu sa našim proračunom da pratimo trend povećanja plaća jer jedino tako možemo visoko obrazovni kadar ostaviti u svojim gradovima i općinama. **Reiner, Željko (HDZ)** Kolegice Blažević evo iz današnje rasprave sigurno možemo pobiti sve one priče koje su često bile u medijima, da mi načelnici, gradonačelnici kako nas nazivaju uhljebi ništa ne radimo, a imamo velike, visoke plaće kao i službenici, namještenici u našim općinama i gradovima. Pa evo možete li to malo prokomentirati. Poštovana zastupnica Blažević. to vrijedni ljudi, da su to ljudi koji jednostavno zaslužuju svoje plaće. To što je percepcija javnosti takva moramo se svi zajedno malo zapitati zbog čega. A što se tiče percepcije o gradonačelnicima i načelnicima vjerujte prvi pomisao nakon izbora parlamentarnih kada sam vidjela da ću evo biti saborska zastupnica prva pomisao mi je bila jao super, moja plaća ostaje u gradskom proračunu. Onda smo radili evo malo onako analize kolika je to bruto plaća i što smo, što za to možemo u gradu napraviti od asfaltiranja nekakvih nogostupa. To je naš način razmišljanja, jer nije danas atraktivno biti političar, gradonačelnik, načelnik, ali evo nešto nas veže u svoje sredine i trudimo se podizati kvalitetu života. Prije nego što nastavimo pozdravimo na galeriji učenice i učenike srednje škole Ivana Lucića iz Trogira.

…/Upadica: Je, je./… Samo za informaciju. Imate otprilike isti broj stanovnika. Naš proračun će biti od sljedeće godine 7 milijuna 200 000 kuna od Bakra će biti 123 milijuna kuna. Koje su to razlike? I sad je tu moment da se država umiješa i to sa dvije stvari. Prvo je strateško planiranje, da se omogući da se otprilike s obzirom na položaj otprilike isto razvijaju pojedini krajevi RH, a s druge strane da se omogući i onima u Bakru da daju veće plaće i da zaposle veći broj zaposlenika da se mogu i dalje razvijati, a vama da se omogući s druge strane da zaposlite ljude da bi se uopće mogli krenuti dalje u rast. Prema tome, bez toga ne ide i tu država mora voditi o tome računa. Znači strateški pristup, strateško planiranje i nakon toga spustiti na lokalni nivo da se diže nakon toga prema gore. **Reiner, Željko (HDZ)** Poštovana zastupnica Blažević. **Blažević, Anamarija (HDZ)** Da, slažem se. Evo kolega Klarić i ja o tome stalno razgovaramo i mislim da sam rekla danas negdje u replici ne može broj stanovnika biti jedina kategorija na osnovu koje ćemo nešto planirati. To stvarno mislim da je tako. Svi smo mi različiti. Na primjer moj grad bez obzira što je brojčano mali mi nismo u demografskom padu. Tu sam možda ovdje već i pričala od prije par godina nego od 1991. godine s obzirom da je nama 50% stanovništva otišlo jer su bili pripadnici srpske nacionalne manjine. Njih nema. Ali mi imamo 42 naselja, imamo oko 1000 km cesta. Mi sve to moramo jednostavno pratiti. Ne može broj stanovnika biti jedini kriterij na osnovu kojega ćemo mi govoriti i o plaćama, ali i svim ostalim stvarima kad govorimo o gradovima i općinama da slažem se i kolega Klarić i ja to jako često i telefonski i ovako u razgovoru … …/Upadica predsjedavajući. Poštovana zastupnice Blažević htjela bih vas pitati nešto više o primjeni odredaba opće uredbe o zaštiti podataka. Naime, čest je slučaj da se čak vijećnici ili općinskih ili gradskih vijeća u onim općinama odnosno gradovima koja raspolažu sa državnim zemljištem obraćaju obraćaju načelnicima, odnosno gradonačelnicima sa pitanjem tko je platio zakupninu za zemljište koje mu je dano na korištenje i onda načelnici, odnosno gradonačelnici odgovaraju da oni ne mogu dati odgovor na ta pitanja jer moraju štititi osobne podatke samih zakupoprimaca.

ali jednostavno uvesti transparentnost je dosta teško, financijski zahtjevno. Evo kada smo, to vam ispod 200 000 kuna neki osnovni dio nije. Smatram da smo mi javna služba, da smo mi na korist svim građanima i da u sustavu trebamo davati zakonski dozvoljene informacije. Evo svaki vijećnik kod nas bez obzira možda što neki podatak se ne nalazi na web stranici, ali ima pravo doći kod svih službenika i pitati ga što ga zanima. Na kraju krajeva natječaj o zakupu je javan i zna se koliko je, zapisnik izađe i zna se koliko je ponuđena cijena bila za zakup državnog poljoprivrednog zemljišta. **Reiner, Željko Zahvaljujem. Uvažena kolegice ja podržavam dizanje plaća u javnoj upravi i u lokalnoj i mjesnoj samoupravi uz određene zadrške, ali sada neću o tome. No vi ste također saborska zastupnica, pa kako gledate na to da se saborskim zastupnicima diže plaća 6% bez da su se uvela ikakva pravila da se naprosto treba biti na svom radnom mjestu. Pa mi u ovom Saboru imamo saborske zastupnike koje viđamo svaka 2 tjedna. Uopće ne tvrdim da su to samo vladajući, samo oporba. Među svima nama takvih primjera ima i nije ih malo. Na koji način ćemo mi pred javnošću opravdati 6% povećanja plaća ako nismo kao saborski zastupnici i zastupnice za sebe uveli neka Blažević. **Blažević, Anamarija (HDZ)** A hvala pa gledajte, mislim da svatko treba krenuti od sebe. Ja sam savjesna, kada nemam drugih obaveza, ja sam ovdje u Saboru, bez obzira što radim dva odgovorna posla, dakle i na jednom i na drugom poslu dolazim što više mogu. Što se tiče ograničenja, mislim da mi Poslovnikom imamo kada ne dođemo nekakvu kaznu, ali evo, ja nisam, hvala Bogu do sada kaznu imala i mislim, treba krenuti od sebe. Biti savjestan i svaki svoj posao savjesno obavljati. Bilo ovdje u Saboru ili bilo na kojoj drugoj funkciji, kao i na bilo kojem drugom radnom mjestu. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepo. Sljedeće će govoriti poštovana zastupnica Ankica Zmaić. Izvolite.

provodi se reforma sustava plaća u državnim i javnim službama, stoga i pristupamo ovim izmjenama i dopunama zakona o kojima danas raspravljamo. Zakon o plaćama u lokalnoj i područnog (regionalnoj) samoupravi o dana svoje primjene od ožujka 2010. g. nije nije se mijenjao ili dopunjavao, a unazad par godina provedene su porezne reforme koje su za svaku pohvalu, ali veliki dio tih poreznih prihoda je pripadao jedinicama lokalne samouprave, a pogotovo i porez na dobit koji je također, ukinut jedinicama lokalne samouprave još prije i prihod je državnog proračuna sada. Sve te porezne reforme su nastale poslije donošenja Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, a zakonske odredbe važećeg zakona nisu mijenjane vezano za ograničenje plaća, što je u sadašnjem i važećem zakonu čl. 14, 15 i 16. Činjenica je da u našim slavonskim općinama nema puno zaposlenih službenika i namještenika, da jedan dio službenika obavlja poslove iz više područja ili djelatnosti, konkretno, u mojoj Općini Vrpolje jedan službenik radi i javnu nabavu provodi, poljoprivredu, komunalno gospodarstvo, a ujedno je i komunalni redar. Isto tako i vodi djelatnost civilne zaštite. Jedna službenica radi poslove računovodstva, društvenih djelatnosti, imovinskopravne poslove koje su povezane sa svim nekretninama u vlasništvu Općine Vrpolje i još uz to provodi europske projekte. Gotovo svim donošenjem novih zakona ili izmjenama i dopunama zakona i zakonskih odredbi, zaposlenicima u općinama, bili oni dužnosnici ili službenici, opseg poslova se iz godine i godine sve više povećava. I mi u Općini Vrpolje sudjelovali smo na savjetovanju, iskazali primjedbe na nacrt prijedloga o izmjenama i dopunama Zakona o plaća u lokalnoj i područnoj samoupravi i predložili smo da odredbe propisane člankom zakona uvode u smislu povećanje postotka mase plaća zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave te da se istim člankom kao i čl. 15 i 16 usklade, a vezano je sve za fiskalno izravnanje, iz tog razloga zato upravo što su pojedini prihodi, a kasnije i porezi, pripadali jedinicama lokalne samouprave i uslijed svih tih poreznih reformi, ti prihodi su umanjeni i dio se nadoknađuje iz državnog proračuna pod opisom pomoći. Tražili smo to upravo iz razloga da ne bi izgubili i ove naše zaposlenike koji rade u jedinici lokalne samouprave, konkretno u Općini Vrpolje, koji rade s ljubavi za razvoj i budućnost naše lokalne zajednice i koji rade predano i odgovorno za našu općinu. Evo, sada u ovim izmjenama i dopunama zakona o plaćama predlažu se izmjene vezano za masu sredstava za plaće zaposlenih u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave na način da se isto ne smije iznositi više od 18% prihoda poslovanja, ostvarenih u godini koja prethodi godini izradi proračuna. Također, se predlažu ograničenje ukupne mase sredstava za plaće zaposlenih dužnosnika, službenika i namještenika za one jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koje su kao krajnji korisnici u godini koja prethodi godini izrade proračuna ostvarili sredstva fiskalnog izravnanja iz državnog proračuna i pomoći izravnanja za financiranje decentraliziranih funkcija i u kojima iznos tih pomoći prelazi 20% prihoda poslovanja masa sredstava isplaćenih za plaće iznosi više od 15% prihoda poslovanja. Također, se predlaže da se sredstva za plaće zaposlenih koji obavljaju povjerene poslove državne uprave te zaposlenih na provedbi projekata, što i je vrlo važno za nas u jedinicama lokalne samouprave i evo kroz sve ove prijedloge izmjena i dopuna zakona, ja kao lokalna čelnica, mi kao zaposlenici, dužnosnici u jedinicama lokalne samouprave i u suradnji i razgovorima, komentarima sa mnogim službenicima i namještenicima, pozdravljamo i podržavamo sve ove izmjene i dopune ovog zakona o izmjenama i dopunama plaća. Na vaše izlaganje ima više replika. Poštovana zastupnica Vukovac najprije. **Vukovac, Ružica (Nezavisni)** Zahvaljujem predsjedavajući, poštovana kolegice Zmaić. Dakle Zakonom o poljoprivrednom zemljištu još 2018. g. uvedena je obveza samim načelnicima i gradonačelnicima na čijem području postoji državno zemljište, da moraju moraju izraditi programe raspolaganja, međutim, mnogi to nisu napravili. Novim zakonom, odnosno izmjenama iz 2022., dakle u svibnju smo ih donijeli, dalo im se još 6 mjeseci, znači produžio se taj rok, međutim, svjedoci smo da ovih dana mnogi načelnici i gradonačelnici pišu dopise ministarstvu odnosno zamolbe i traže produžetak toga roka. U čemu je problem? Dakle, govorimo o više od 4.g. unutar kojih su oni to trebali odraditi, dakle mnogi nisu i time zapravo ugrožavaju ponovno one poljoprivrednike koji raspolažu zemljištem, posebno posebno one koji imaju ugovore o privremenom koji im se sad neće moći produživati i zapravo im se prijeti deložacijom, hvala. ovaj vaš iskaz i u pitanju. Je da je 2018.g. veliki dio poslova tj. obveza pripao za dužnosnike, općinske načelnike i gradonačelnike i da mnoge JLS nisu izradile te programe tj. izmjene i dopune programa, netko je treba sam program, neko izmjenu i dopunu programa i da sad ovim zakonom, koje, 2022.g. kojega smo donijeli je određen rok u roku 6 mjeseci, no međutim kolko sam, kol…, upoznata sa terenom da ima dosta administrativnih prepreka vezano, krenući od katastra, katastarskih podataka, od gruntovnice i svih onih podataka koji trebaju bit sastavni dio programa i da pojedine JLS imaju mogućnost

čuli smo danas puno činjenica odnosno puno problema koji bi se kroz ove zakonske prijedloge trebali barem donekle riješiti. Smatram, moje mišljenje je apsolutno da ove zakonske prijedloge treba podržati s obzirom na činjenicu da plaće svih dužnosnika odnosno službenika bez obzira na kojoj razini, a nakon izbora odnosno imenovanja njihovih da trebaju biti objektivno usklađeni, da trebaju bit postavljeni sa objektivnim kriterijima i da će nakon toga jednostavno ljudi biti i adekvatnije nagrađeni za svoj rad, a da ćemo samim time postići i jednu dugotrajno pozitivniju radnu atmosferu i jedan pravedniji i ispravniji sustav plaća, hvala lijepo.

ulažu puno truda, daju sebe, naučili su radit u tim JLS, daju sve za dobrobit svoje lokalne zajednice, zajednice u kojoj žive, oni, djeca njihova, rodbina, obitelj itd. i da je i da je došlo vrijeme da se ipak ustali i da se plati kvalitetno tj. adekvatno za rad koji si zaslužio, a vidi se to po svim našim JLS da svakim danom sve više se razvijaju. potpredsjedniče. Poštovana kolegice Zmaić, kao načelnica Općine Vrpolje dugi niz godina govorili ste danas i o iskustvima, a možda pomalo i sa problemima kojima se susrećete provodeći odredbe zakona o kojima danas raspravljamo. Kako vi vidite nastavak funkcioniranja vaše općine, zadovoljstvo zaposlenika plaćama i kako komentirate i činjenicu da su neki gradovi i općine već imaju pomalo i problema pronaći stručne radnike jer ih nisu u mogućnosti platiti onoliko koliko bi oni dobili na tržištu rada?

koji su također ovaj prihvatili to sve što sam ja napisala i podržali me jer smo istog stajališta, svi se borimo znači za razvoj i budućnost naše općine i smatram da će im ove izmjene i dopune zakona pridonijeti da još više imaju volje za rad, a i vrijeme je da kroz svu ovu inflaciju koja je već prisutna godinama, a kako se od 2010.g. nije mijenjao zakon, je da je bila mogućnost da se može povećat osnovica, ali je bilo ograničenje za masu sredstava tako da nismo imali mogućnost za povećavanje visine plaća. **Reiner, Željko Zahvaljujem. Evo kako ja vidim pravu suštinu ovih izmjena i dopuna zakona. U nekom trenu je Andrej Plenković shvatio da po ministarstvima pročelnici ili ljudi na nekim nižim razinama umnoškom koeficijenta i osnovice imaju veću plaću od njegovog ministra i onda je rekao no way, nećemo dalje dopustiti da to ide tako, to je, to je sva suština. A sva ova retorika koju ste vi tu naveli od ljubavi djelatnika u općinama prema poslu kojeg obavljaju, pa sad će se povećanjem plaća izaći u susret i njima i njihovim obiteljima je jedna šuplja demagogija. No, u kontekstu Međunarodnog dana borbe protiv korupcije, a evo kad ste već pričali o svojoj općini i vas osobno pitam, jeste li za to da se uvede mjera kojom se sva javnopravna tijela obvezuju da naprave javnu sistematizaciju svih radnih mjesta sa svim uvjetima koji su za to radno mjesto propisani i sa podacima o iznosima plaća i svim ostalim dodatnim naknadama koje svaki zaposlenik prima? **Reiner, Željko (HDZ)** Poštovana zastupnice Orešković, vi smatrate da je to demagogija, ja ne smatram da je to demagogija. Vezano za prikaz javno plaća, koeficijenata i osnovice, to je i dosad sve javno prikazano, objavljeno u Službenim glasilima i smatram da tu i dosad nije bilo nekakvog prijepora da netko nije znao ko koliku ima plaću od službenika, namještenika ili dužnosnika, tako da je sve javno i transparentno i u mojoj općini je sve javno i transparentno i ja uvijek radim na tome da bude sve u skladu sa zakonskim propisima, a i odgovorna sam vezano znači za sve zakone da se provode koji se donose u HS, a mi dole na našim lokalnim jedinicama, lokalnim Poštovani potpredsjedniče. Kolegice, smatrate li da je predlagatelj trebamo u Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj samoupravi uključiti i ostala prava, kao što je to učinio u ovom drugom zakonu, Zakonu o izmjenama Zakona o obvezama i pravima državnih dužnosnika. Naime, mi imamo sada presudu Visokog upravnog suda RH od 14.10.'21. i upute Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa koje sada dopuštaju isplatu određenih prava, no međutim, s obzirom da one zakonom nisu regulirane, lokalni dužnosnici su zapravo sada u situaciji da sami preispituju da li imaju pravo na nekakve određene naknade, koje da su propisane zakonom bi bile puno transparentnije i svima bi bilo puno jasnije što činiti. Hvala na pitanju kolegice Udović. Je da su lokalni dužnosnici ni na nebu ni na zemlji i ne znaju koja imaju prava. Imamo puno mladih lokalnih dužnosnika koji nemaju pravo za svoje novorođeno dijete i ostale naknade što imaju drugi službenici i namještenici, znamo da smo unazad par godine i u Hrvatskoj zajednici općina razgovarali u tome smjeru i da je obećano da će se ići prema Vladi odnosno nadležnom ministarstvu upravo sa tim pitanjima. Ja upravo mislim da su ove izmjene i dopune ovog zakona o kojem danas raspravljamo vezano za plaće u lokalnoj i područnoj .../nerazumljivo/... samoupravi prvi korak i da će se nastaviti dalje vezano upravo za ova ostala prava lokalnih dužnosnika koje znamo da stvarno stvaraju u, i ne samo ovaj u jedinicama lokalne samouprave već i općenito i obiteljskim krugovima nekakve određene nepravilnosti. Luka (HDZ)** Hvala g. potpredsjedniče, poštovana kolegice, mislim da je potrebno naglasiti kako značajan broj, bilo na lokalnoj, bilo regionalnoj razini namještenika i službenika prima prima svoje plaće na razini kolega u općinama i županijama i gradovima iz projekata iz EU fondova. Evo, primjerice, ja sam jutros pričao sa ravnateljem agencije u Splitsko-dalmatinskoj županiji, svih 42 djelatnika prima plaću znači iz projekata iz EU fondova, bilo onih koji su primljeni na određeno ili na neodređeno. Imate li iskustava ili vaše općine ili susjednih općina i gradova za još takvih ja mislim itekako pozitivnih primjera? Hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** vezano za vaše pitanje, prvo ću vam dati odgovor jer ste me pitali jel imam iskustva u svojoj općini. Imam, kako da ne. Trenutno i sada imam zaposlene 3 službenice na projektu s knjigom Nismo sami, na europskom projektu koji se financira. Također imam projekt Zaželi gdje mi je zaposleno dvoje službenika odnosno 15 žena koje obavljaju tu djelatnost. Imam također, još jedan projekt Eko-etno kuće i arheološkog parka gdje mi je zaposleno dvoje službenika na tom projektu i upravo smo mi dosad imali problema vezano za tu masu sredstava, a sad ovim izmjenama i dopunama sredstava se izdvajaju službenici koji su zaposleni na određenim projektima i projektima europskih fondova. **Srpak, Dražen (HDZ)** Poštovani potpredsjedniče, kolegice zastupnice, evo dat ću jedan svježi primjer. Negdje iza godišnjih odmora, došao mi je pročelnik ureda grada, nakon 15 godina službe, rekao, gradonačelnice, ja odlazim. Ja pitam kuda odlaziš, a idem u privatne vode, bit će mi dupla plaća, više neću biti uhljeb, itd. Nakon toga sam napravio normalno natječaj na koji se javila samo jedna osoba i to osoba iz susjedne općine Sad smo čak u nekim već dogovorima o mogućem spajanju tih funkcija. Naša masa plaća je 12%, tako da nas svakako vidim mogućnost da ih dodatno nagradim i zapravo pokušam zadržati jer su svi jako dobri i vrijedni. Kako bi to prokomentirali, molim vas? Znamo da pročelnici imaju veliku odgovornost u jedinicama lokalne samouprave, da su oni ti koji to vode i ustrojavaju i da plaće nisu dostatne jer oni idu tamo gdje su veće plaće, da li su to kod privatnika nekog, nema veze di, ali ako negdje dobije 10 tisuća kuna, zašto bi radio u nekom gradu ili općini za 8 tisuća kuna. Smatram da će ovaj zakon ipak to unaprijediti i da ćemo zadržati te naše zaposlenike i vezano za novo zapošljavanje da će nas se i određeni stručni kadar koji tražimo mi kao gradovi ili općine, javiti na naše natječaje. Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče, pa poštovana kolegice, govorili ste o iskustvu u vašoj općini pa ste rekli da ih imate djelatnika koji rade brojne poslove, pa između ostalog i komunalno redarstvo, ali i javnu nabavu, pa onda opet djelatnica koja isto tako dosta toga radi pa i računovodstvo, a radi i na EU projektima. I za javnu nabavu i za radna na EU projektima potrebna je dodatna i pretpostavljam da je općina financirala njihovu edukaciju i za jedne i za druge poslove. Da li unatoč tome što imate tu djelatnicu, ali koja radi na svim ovim brojnim poslovima, morate koristiti i vanjske usluge konzalting firmi, da li npr. za koristite odvjetničke usluge s obzirom da nemate, a pretpostavljam da nemate pravnika koji ima pravosudni položen ispit i koliki je to teret na proračun, koliko bi vam značilo da možete osigurati djelatnika koji bi radio unutar vaše općine. **Reiner, Željko hvala lijepo kolegice Juričev-Martinčev na vašem pitanju. Po pitanju vanjskih usluga za konzultantske firme, vezano za provođenje određenih projekata, pogotovo projekata koji se financiraju iz EU fondova, nismo uključivali nešto posebno neke konzultante niti smo izdvajali neka velika financijska sredstva, tj. uopće nismo uključivali. Radimo provođenje tih projekata tj. programa zajedno sa Razvojnom agencije Brodsko-posavske županije i evo sa našim djelatnicima gdje sam da ne kažem i ja uključena 90% na planiranje i pripremu projekata što se tiče iz europskih fondova. Nadalje, što se tiče pravne službe praćenja pravnih propisa tu imamo uključenu odvjetnicu i ne mogu reć…/Upadica Reiner: Hvala/…da su to neka velika financijska sredstva. Evo gđa. Dalija Orešković, ona je tražila upite, pa smo im odgovarali…/Hvala, poštovani potpredsjedniče. Kolegice Zmaić, što mislite da li je potrebno izmijeniti čl. 15. i 16. Zakona o plaćama u lokalnoj i regionalnoj samoupravi na način

Upravo su izmijenjeni znači čl. 14., 15. i 16., neki su brisani i tim člancima je omogućeno masa sredstava plaća, znači da se uklone ona sredstva upravo koja smo sad govorili za službenike koji rade na određenim projektima. na kraju mogu samo još reći da pohvalju…, još jednom pohvaljujem ove izmjene i dopune zakona i nadam se da je ovo prvi korak i da ćemo dalje nastaviti, a vezano sa zakonom po pitanju ostalih prava lokalnih dužnosnika, što se i ovaj osvrnula kolegica Udović. završno će govoriti poštovani zastupnik Marin Miletić. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora gospodine Reiner, poštovani državni tajniče, kolege vladajući i kolege i kolegice iz oporbe, Danas razgovaramo o uređivanju plaća državnim dužnosnicima i ja sam ovdje u ime kluba vrlo jasno progovorio kakav je naš stav Kluba Mosta na ovu temu. Još jednom ću ponoviti, predsjednik države, premijer, državni tajnici, ministri i mi zastupnici držim da nema logike da jedan državni tajnik ima veću plaću od premijera, držim da nije logično da premijer postavlja za šefa HEP-a čovjeka koji ima veću plaću od premijera države koji je alfa i omega jedne države i uistinu mi mislimo da to nije pravedno, da takvi sustavi nisu pravedni. Ali isto tako kad govorimo o sustavu o pravednim plaćama, pitanje je imamo li mi sustav pravednih plaća? Naravno pitanje je retoričko jer mi nemamo takav sustav. I neka mi nitko od mojih kolega ne zamjeri, bit ću vrlo kritičan, dakle neki kolege saborski zastupnici rade sjajno svoj posao i među vladajućima kad govorimo o predanju i među kolegama iz oporbe. Neke kolege kao što sam rekao, pa sam kod nekih izazvao podsmijeh, meni je žao jer je ovo vrlo ozbiljno o čemu ja govorim, moraš guglat jer ne znaš kako izgledaju, ljudi se pojave u sabornici i ti gledaš, aha ako su na ovoj strani znaš da su među vladajućima, a ako su ovdje već gledaš koja je to politička opcija, a ako su, znači ne znaš uopće kako izgledaju ljudi. Neke kolege zastupnike nema mjesecima na svom poslu, neki se skrivaju iza rada na terenu, to je ovo, to je šipak, to nije rad na terenu, nema te, lažeš i obmanjuješ, a primaš uredno paricu. Neki se skrivaju iza svojih funkcija koje imaju, načelnici, gradonačelnici itd., pa ni njih nema i ja se slažem, ovdje kolege vladajući su govorili, slažem se s time da se rastereti mjesni proračun, dakle ti ako si ovdje i primaš plaću, ne znam saborskog zastupnika, pa s time možeš učinit neko veće dobro lokalno, slažem se. Čuli smo ovdje od kolega i kad su govorili o kolegi Klariću isto, mi znamo Riječani da se tamo radi sjajan posao, meni nije problem nikad pohvalit sve što ja mislim po svojoj savjesti da je dobro. On tamo radi, nametnuo se sa svojim radom i stvarno širi cijelu priču oko Bakra, meni nije nikakav problem to pohvalit. S druge strane nije pravedno da si ne može podignut plaću jer je zavrijedio u svakom pogledu, a može svojim namještenicima jer zakon tako je uredio. S treće strane, nevjerojatno je, nevjerojatno je da vi imate situaciju gdje onda postavljate pitanje kolko ta osoba, ne, ne sad kolega Klarić da me ne bi neko krivo shvatio nego općenito, koliko može on radit odgovorno posao i zadaću saborskog zastupnika i to su ozbiljne teme, to su ozbiljne teme o kojima bismo trebali ozbiljno raspravljati. I ja sam ovdje rekao, dobivam poruke ljudi kako možeš ovo, pa vi ste krivi, ja ću vam opet reć, nećete me birat, ne morate nikada, pa nisam ja svoj obraz našao na ulici, pa znam ja gdje ću se ja snać i kako ću radit svoj posao. Imao sam firmicu i prije i radio i pisao i, i obrt i sve, najmanji problem, al ja ću vama reć istinu. Mi ovdje tu kojih nema nikada nismo pali iz Space Shuttlea, vi ste nas birali, a pogotovo vi koji niste birali i koji ste ostali kući, heroji dnevnog boravka, vaša odgovornost je najveća i mi ovdje smo slika vaša i, i svatko ovdje ima legitimitet, pa i oni koji su bili izabrani sa 600 glasova jer su bili na listi i ja koji sam dobio nekoliko tisuća glasova od mojih Riječana i Istrijana, a ne lažem sad 6 hiljada, dakle ja isto imam legitimitet kao i neko ko je dobio 20 tisuća, 5 tisuća, ne znam, ako i ovdje svi imamo legitimitet, posebno od onih koji su ostali svojim kućama, vi ste doprinijeli da je slika ovakva kakva je i zato vam ja kažem, neki moji kolege saborski zastupnici, ma nisu zavrijedili minimalac, 4 hiljade, previše im je jer ih nema i ne rade ništa, uhljebi, a neki kolege, neki kolege su zavrijedili puno veću plaću jer su odgovorni i rade sjajno svoj posao, puno veću plaću jer ovo je izrazito odgovoran posao i među, jasno ću reć, među vladajućima ima takvih kolega, da ne budemo mi oporba uvijek, pa ljudi rade sjajno posao, tu sjede. S druge strane, državni naši službenici, jadni ljudi, jadni ljudi. Naši inspektori u USKOK-u koji rade za 7 hiljada kuna love mafiju, a glava u torbi. Naše čistačice, konobari, ovdje kuhari koji rade za 5 hiljada kuna, tete koje čiste sabor imaju 3.800 kn, svi oni u pravosuđu osim sudaca, jadni ti ljudi, to nije pravedno i zato sam ja rekao sustav treba promijeniti iz temelja da svi koji rade odgovorno, koji su dobri nek budu nagrađeni, a oni koji ne rade,

Labinština, ako se ne varam, dakle 25 vila izgrađenih na privatnom zemljištu osobe koje o tome nije ništa znala iako Ustav RH kaže da je privatno vlasništvo nepovredivo. Jeste li razmišljali o tome kolika je u toj cijeloj priči odgovornost samih predstavnika jedinica lokalne samouprave odnosno regionalne samouprave, a čini se da ćemo i njima koji su direktno u tome sudjelovali, ovim izmjenama i dopunama zakona dizati plaće.

svoju zemlju jer na njegovoj privatnoj čestici su izgrađeni vodovod i proveli su struju do tih bazena, do tih vila s bazenom. Dakle nisu sve vile na njegovom, ali na njegovom, na njegovoj zemlji i on se došao buniti, to je stari gospodin koji je 50 godina živio u New Yorku i javili su mu da mu rade nerede na njegovoj zemlji. Glorija Paliska je načelnica. Znate šta kažu? Nitko niš ne zna. Nevjerojatno. Kažu nitko ništa ne zna. Ne znamo ča se događa. Ne znamo. Ne. Pa evo, ja osobno ću ić tamo, napravit ću ono što mogu. Naravno, nitko od nas nije Supermen, ali napravit ćemo što možemo. Dignut ćemo kaznene prijave i igrat ćemo pressing dok se to ne riješi. Dakle to nije uređen sustav, ne želimo takvu državu. Želimo državu koja je pravedna za svakoga.

Ja bih samo kao prvo, podsjetio da je to predstavničko tijelo i nosioc zakonodavne vlasti u RH. Prema tome, zastupniku je prvi i osnovni zadatak da donosi zakone. Da o njima raspravlja i da bude ovdje kad su plenarne sjednice. Naravno, i da bude u radnim tijelima. Rad na terenu. Rad na terenu ima vremena subota, nedjelja, ponedjeljak, utorak, više nego za plenarne sjednice. Prema tome, da se osmisli pravi način kažnjavanja onih koji ne dolaze bilo bi nam sigurno drugačije i drugačije bi bile rasprave moramo ne samo vi, nego smo imali raspravu o tome otprilike prije godinu i pol dana da krenemo u tom smjeru i da se malo uozbilji rad ovog Doma. Ocjena koju imamo 2,1, 2,2, to je odraz onoga što se dešava zapravo u ovoj sabornici. Marin (MOST)** Hvala vam kolega. Pa ne znam kako bih vam rekao. Dakle ja sam radio u gimnaziji 16 godina u školstvu. Mislim, vi ako ne dođete 2 dana na posao, kako ono ide, ne znam, znači tu ravnatelji, 3 dana, mislim da ne dođete na posao, dobijete otkaz, dobijete otkaz i 4. dan dođete na posao i kaže vam ravnateljica, a žao mi je Marine, moraš poći kuće, nije te bilo 3 dana, nisi se javio, nisi digao bolovanje, nisi, ne znam, digao papire koje treba i ponovo ne želim generalizirati, evo, vrlo sam jasan, vrlo sam jasan. Koliko god možda mom biračkom tijelu kad hvalim HDZ-ovce, moji podemone, šta ih hvališ, .../nerazumljivo/... znači rekao uvijek, SDP-ovce, kolege iz Možemo!, uvijek, ispričat se ako pogriješim, šta da radim, pogriješio sam. Urši sam se ispričao kada nisam digao ruku za mirovine glumačke, je li, slobodnih umjetnika jer nisam uopće skužio amandman. Glasat ću kad bude, radit ćemo. Znači pohvalit što treba. Tako i kolege, ali neki uistinu neodgovorno se ponašaju, da bude blag. Hvala lijepo. Sad će govoriti poštovani zastupnik Tomislav Klarić. Izvolite. svog izlaganja, moram se zahvaliti kolegi Miletiću koji upravo se sprema otići na pohvali konstataciji o radu gradonačelnika kao i saborskih zastupnika. Isto tako, i uvod ovog današnjeg govora, njegov kolega Dretar je nabrojio ovdje sve nas koliko nas ima i uputio nam kritiku, ali postoji ona narodna poslovica da se najprije pometa ispod svog dvorišta, a ja ovdje ne vidim niti jednog mostovca, ne vidim ni Grmoju, ne vidim svih onih koji nisu gradonačelnici ni načelnici ni danas, a ni puno puta za zasjedanju sjednica Sabora, a ovdje najčešće vidim one koji jesu gradonačelnici i načelnici i u raspravama i u komunikacijama i na sastancima i na lobiranjima i bez obzira kojoj opciji pripadaju. Evo tu je Mirela, tu gđa. Udović, tu većina gradonačelnika, načelnika, ljudi koji obavljaju ta dva odgovorna posla. Zašto u uvodu idem tako? Zato jer se sve ovo što sam rekao maloprije, i spomenuo Dretar i svih ostalih, svodi na nekakav populizam. Na nekakvo prikazivanje sebe eto mi nešto radimo. U biti, tamo gdje nema populizma i gdje ga ima najmanje, a gdje se najviše radi su upravo jedinice lokalne samouprave, gradovi i općine. Mnogi ljudi ne znaju ni ne prate to jer slušaju, čitaju medije o tko zna čemu, o nekakvim lokalnim šerifima, o nekom negdje nešto se događa, netko nešto mrači, netko nešto namješta. A zaboravlja se da nema niti jednog jedinog metra vodovoda bez grada ili općine. Da nema niti jednog metra kanalizacije bez grada ili općine, da sva ova javna rasvjeta koja je sad energetski učinkovita, koja se radi, po svim gradovima i općinama diljem Hrvatske, da je nema bez grada ili općine. I ne samo to, nego da se dogodi požar obiteljske kuće, da prvi koji je na licu mjesta je grad ili općina u pomoći obitelji. Tu pričamo priče o marendama u školama. Mnogi gradovi i općine su to uveli davno prije. Kolegica Orešković je spomenula nekakvu transparentnost. Tu su kolege načelnici i gradonačelnici. Nema veće transparentnosti od one koju imaju gradovi i općine. Nema većih kontrola od onih koji imaju gradovi i općine. Hoćete državnu reviziju? Hoćete upravni nadzor, inspekcije? Hoćete objavu svih računa, pogledajte stranice, Općine Omišalj ili grada Bakra, svaki račun je tamo tko je što i zašto platio. Dakle, kad govorimo o gradovima i općinama i lokalnim šerifima i o tome tko je ili tko nije, onda govorimo o populizmu. Kad govorimo o tome tko što radi onda govorimo o čelnicima jedinice lokalne samouprave. Govorim o ovim mladim ljudima koji ovdje sjede po čitav dan o kojima ne zna se i ne piše u medijima, a koji ostanu ovdje i kad sjednica traje do pola noći. Sve ovi naši razgovori, govori koji se snimaju netko sjedi ovdje dolje u uredu sa slušalicama na ušima i po čitav dan tipka, preslušava sve ovo što smo mi govorili. I koliko ljudi ti imaju plaću? I onda limitiramo odnose i čitavo vrijeme smo pod nekom lupom nekakvih istraga ili ne znam čega. O čemu govorimo? Ja sam imao čast biti 6 puta biran za gradonačelnika. Moj prvi proračun je bio 15 milijuna kuna. Sada je 127. Tada sam imao 24 zaposlenih, sad ih ima 22. Nije Tomislav Klarić, nije taj političar odradio taj posao. To su odradili oni djelatnici gradske uprave, oni naši suradnici, oni ljudi koje ne vidimo po novinama, o kojima ne čitamo, ne pišemo. To je njihova zasluga. I onda mi se dogodi da im moram limitirat plaću. Zašto? I nešto što čitavo vrijeme govorim, a nešto što je problem. Kad smo donosili Zakon o ukidanju zamjenika, načelnika, gradonačelnika onda smo se lovili broja. Kad je Grčić kao ministar ukidao onaj brdsko-planinski onda je bio indeks razvijenosti po broju stanovnika. Pa nije isto upravljati gradom sa 2 milijuna kuna i sa 102. Nije isto upravljati sa jednim trgovačkim društvom u vlasništvu grada i sa 10 njih. Dakle, da li se cijeni posao? I zato evo prvi korak koji je dobar, ali nije konačan i mi moramo raditi na tome. Mi moramo vratiti dignitet i politici i gradu, jer sva druga ovakva rasprava tjera nam mlade ljude ča. Zahvaljujem. I na vaše izlaganje ima više replika. Prva je poštovanog zastupnika Miletića. A pardon, povredu Poslovnika je digao kolega Miletić. U čem je povrijeđen Poslovnik? **Miletić, Marin (MOST)** Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, gospodine Reiner članak 238. omalovažavanje zastupnika. Kolega Klarić me proziva osobno ad hominem, a digao sam se, otišao sa svog radnog mjesta na toalet. Dakle, nevjerojatno. …/Upadica: Isprika./… S druge strane meni to pokazuje, a prije 30 sekundi sam vas hvalio i sve to što radite. I ja ću ponovo sad reći pohvaljujem vaš posao, a očigledno ste primjer čovjeka koji može biti uspješan, ali ne mora nužno značiti da je i dobar. Dobro, ali kolega Klarić se ispričao. On je tako, neću ni jednom ni drugom to uzeti za zlo. Mislim da ste razjasnili nesporazum. Kolega Sobota ima repliku. **Sobota, Darko (HDZ)** Hvala potpredsjedniče. Kolega Klarić, slažem se sa svime što ste rekli i podržavam to. Malo je vremena da neke stvari elaboriram. Imam zapravo jedno razmišljanje, pa bih ga volio podijeliti sa vama, ali i sa kolegicama načelnicama, načelnicima, gradonačelnicama. Dakle, neću ja sad komentirati, dakle govorim o profesionalnom obnašanju načelnika i gradonačelnika, tako i naših kolegica po pitanju regresa, po pitanju uskrsnica to nećemo komentirati. Ali mi nekako mi ne sjeda baš da profesionalni načelnici, gradonačelnici i kolegice naše i njihova djeca mlađa od 15 godina nemaju pravo na dar sad pred Božić, novu godinu kad smo mi ti u lokalnim sredinama kad rješavamo za sve druge. Znam da niti vi, a niti ja nemamo djecu od 15 i mlađih godina

Istina, ne samo da su kažnjeni po tom dijelu, moja nemaju više pravo, velika su. Ali moj zamjenik ima dvoje djece, nikad nije imao pravo ni na dar, ni na onaj dio što inače su dobivali zaposlenici. Ali s druge strane i često ta slika u medijima, pa i priča, ali i izmišljotine, napadi razno razni na sve strane koji se objavljuju itekako, a toga ste svi vi svjesni koji imate djecu, a na tim funkcijama jeste koliko to je utjecalo na njih. Dakle i taj dio treba sagledavati. Često puta na nekakvim suđenjima, pa u presudi piše da kad vas netko kleveće da morate imati veći prag tolerancije na klevetu. Dakle, jel' to model da te netko može klevetati, a ti kao političar moraš to trpiti samo zato što si političar ili gradonačelnik? Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče. Poštovani kolega Klariću dobro ste u svojoj raspravi primijetili da danas zapravo svjedočimo kod dijela oporbenih zastupnika zapravo demagogiji i populizmu. Ja bih rekao da je današnja pobjednica bar do sad kolegica Orešković i želio bih da prokomentirate tu izjavu koja je zapravo u svojoj replici izjavila da je njoj naprosto nevjerojatno da u sredinama, dakle općinama, gradovima postoje ljudi, dakle vi ste sami spomenuli mlade ljude koji rade u vašem gradu, u upravnim odjelima koji su tamo ne samo zbog plaće već zbog toga što vole svoju sredinu. Na taj način ja bih rekao da je kolegica Orešković namjerno uvrijedila sve ljude, dakle izvan grada Zagreba, dakle u svim onim malim mjestima, općinama, gradovima koji su tamo isključivo a to je njoj nevjerojatno, a meni je nevjerojatno da vi to ne razumijete koji vole svoj kraj

povredu Poslovnika naprosto iz razloga jer su njene riječi bile uvredljive ne toliko za nas ovdje, nego upravo za djelatnike gradskih i općinskih uprava koje savjesno i odgovorno odrađuju taj svoj posao. Ja sam i u svom govoru istaknuo ne samo njih, nego i djelatnike ovdje u ovoj zgradi Sabora, djelatnike po ministarstvima, razno raznim državnim službama, institucijama koje na isti način trpe takav način populističke kritike i gdje je samo kritika sama sebi smisao. Hvala. Ne trpe one tu kritiku, znate nego oni zapravo trpe vašu otmicu i to i ovim zakonima. Znači ti ljudi puna su vam usta božićnica, regresa, darova za dijete. Jučer ste pokazali na raspravi o Zakonu o radu što mislite o radničkim pravima, kakve božićnice, kakvi regresi, a ovo što vi ovdje sada radite da uzimate živi štit državne službenike spomenuli ste službenike i namještenike koji rade u Saboru za male plaće. Uzimate ih kao ljudski štit već desetljećima i na taj način kupujete glasove, nikad ne biste pobijedili na izborima da ne koristite radna mjesta kao glas na izborima i sad se sa njima izjednačavate sa ovim zakonom imat ćemo potpuno nonsens situaciju u kojoj će državni službenici pregovarati o povišici svoje osnovice sa ministrom čija će se osnovica dizati u trenutku dogovora u sobi i prostoriji … …/Upadica Reiner: Hvala. Slušajući vašu repliku, sve vaše rasprave mislim da su građani grada Rijeke imali nevjerojatnu sreću, ali i promućurnost kad vas nisu izabrali za gradonačelnicu grada Rijeke, jer u Rijeci bi bio očito kažin. Dakle, vi elementarne stvari ne prepoznajete u onom dijelu kako funkcioniraju jedinice lokalne samouprave i što ti ljudi rade i kako rade i koji su sve projekti iza njih. I netko to mora koordinirati, netko to mora osmisliti, netko mora stvoriti viziju. A tu imate ljude koji stvaraju tu viziju na jednoj i na drugoj strani. Nema razlike između SDP-ovog gradonačelnika, načelnika, niti HDZ-ovog, niti bilo kojeg drugog.

otprilike 5600 glasova ako se sjećam točno na izborima za ovaj Parlament je neusporedivo više od gotovo svih zastupnika koji sjede na vašoj strani. Samo je predsjedavajući Gordan Jandroković i Ivo Stier su dobili više Hvala lijepa. To je naravno bila replika, pa dobijate opomenu. Poštovani zastupnik Šarić ima repliku. **Šarić, Josip (HDZ)** Poštovani potpredsjedniče, uvaženi kolega Klarić čestitam vam na šestom mandatu i čestitam na svemu onome što radite za svoj grad kao i ovdje moje kolegice i kolege koji smo dugo u ovom poslu, a ja evo osmi mandat dajem se na raspolaganje svojim građanima biraju me i daju mi povjerenje kao i svima nama. Vrlo često se u Saboru i u općoj javnosti pokreće rasprava da u Saboru ne bi trebali sjediti općinski načelnici i gradonačelnici što ja mislim da je jako loše. I mislim da smo mi najkorisniji svom gradu, svojoj općini, mi koji ovdje sjedimo. htio bih čuti vaše mišljenje na to, a sve ove kolegice naše i kolege koji ovako komentiraju dajte osvojite jedan mandat u svojoj sredini među svojim građanima, onda ravnopravno možete razgovarati sa svima nama bilo SDP-ovim ili HDZ-ovim. Zahvaljujem se na ovoj replici. Samo bih nadodao još ne da smo korisni našim gradovima i općinama mi koji smo tu, nego smo korisni i svim ostalim, a to se vidi u komunikaciji sa udrugom gradova, sa udrugom općina gdje komuniciramo, gdje razmjenjujemo mišljenja i na neki način iza kulisa odrađujemo stvari koje idu u interesu jedinica lokalne samouprave ne samo nas, nego onih ostalih. No, ovdje ima onih koji se bajaže sa brojem koliko su glasova dobili, a ne bajaže se sa tim koliko su radnih mjesta otvorili, koliko su digli proračun, koliko su umirovljenicima isplatili božićnica, koliko su odradili projekata. Lako je pričat i govorit pred ekranom. Treba raditi, a ovdje ih najviše kritiziraju oni koji najmanje rade. dajte da ja vama jednom u facu kažem da vi kao političar i vi kao HDZ niste jedno jedino mjesto radno otvorili. Radna mjesta stvara privatni sektor, država samo organizira državu, a povećanje javnog sektora zato da se uhljebi netko iz stranke to nije podizanje ekonomije. I hajmo dalje. Skoro mi je suzica na oko krenula kad ste rekli kako vaša djeca ne mogu dobiti božićne darove od strane vaše općine. Jedino mi nije jasno kako vama suza na oko ne krene kad naši učitelji koji rade u sustavu po 30 godina na temelju ugovora na određeno dobivaju otkaze upravo prije Božića kako im se božićnica ne bi isplatila. Gdje vam je tu domoljublje? Pričam o ljudima koji uče našu djecu o dobroj budućnosti i svjetlosti u ovoj zemlji. A kad govorite o transparentnosti, e pa gdje je problem? Problem je u tome što je sve transparentno samo što nije.

govori neistine i osobne me je uvrijedila. Dakle, niste me slušali što sam rekao. Dakle, ja sam rekao za profesionalce koji su profesionalno, svi mi ovdje smo volonteri koji obnavljaju te časne dužnosti. I gospođa je to bila spomenula, nisam ja spominjao uopće neću raspravljati o onim drugim beneficijama. Ali nekako mi se čini da ta djeca čiji roditelji obnašaju te časne dužnosti, odgovorne dužnosti na terenu su uskraćene i na neki način kažnjena da ne dobivaju darove za djecu. **Reiner, Željko (HDZ)** Dobro. To je bila replika, pa dobivate opomenu. Kolegica Orešković je digla povredu Poslovnika. Članak 238. vrijeđa me kad netko kaže da dobro nešto nisam čula ili dobro razumjela. Vi ste radili razliku između profesionalaca u politici i tzv. volontera. Pa evo profesionalci su vam i ministri. Dvije trećine ove Vlade je praktički trebalo biti pohapšeno. Toliko o njihovoj časti i moralnosti. Ne uplićite djecu političara u vaše prljave igre, jer im tamo nije mjesto. Dužnosničke plaće su dovoljne

šanse da će ovaj uspjeti upravljat nečim jer bi to se upropastilo. Ali sama konstatacija u onom dijelu otvaranja radnih mjesta, da bi se otvorilo radno mjesto jer se otvara privatni sektor, ali da bi došao privatni sektor netko mu mora osigurat zemljište, netko mu mora izgradit infrastrukturu, neko mu mora dovesti plin i struju i vodu i osigurat sve one preduvjete da bi on tu uopće mogao saživit. Itekako mi to dobro znamo, pa to radimo svaki dan i onda kad mi neko koji nikad ništa takvo nije radio ide tumačiti kako se nešto krivo radit onda što reći nego se nasmijati. Poslovnik? **Orešković, Dalija (Stranka s imenom i prezimenom)** Članak 238., osobno sam uvrijeđena. Naime, to kako HDZ otvara radna mjesta i pomaže poduzetnicima svojim politikama najbolje se vidi na primjeru vjetroelektrana Krš Pađene. Tamo je Josipa Rimac jako dobro otvorila vrata poduzetnicima, a pomogao joj je i Tomislav Čorić. Tako HDZ stvara prilike poduzetnicima. Tako da jedan postotak stavi sebi u džep i svojima.

gospodina kolegu koji je jedan ja bi rekao od najboljih gradonačelnika dakle u RH. Proračun 120 miliona kuna, pogledajte samo njegovu poduzetničku zonu i koliko je zahvaljujući radu i njegove uprave i njega osobno otvoreno radnih mjesta, pa onda pričajte ovo što sada pričate. Kolega Habijan to je bila isto replika pa dobijate i vi opomenu. Poštovana zastupnica Blažević ima repliku. **Blažević, Anamarija (HDZ)** Hvala. Poštovani kolega Klarić ja ću se maknuti malo nazad na sve ono što ste iznijeli i nije demagogija kada kažemo da imamo stvarno vrijedne zaposlenike u gradskim upravama. To nije demagogija, nemojte izvrtati svi vi koji tako pričate stvari, to su vrijedni ljudi koji rade ponekad i subotom i nedjeljom da bi se nekakav projekat pripremio i poslao u određeno vrijeme tamo gdje treba ići. Mene sad zanima na vašem primjeru, mi se često slažemo i u ovom da kategorija broja stanovnika ne može biti jedina kategorija i za plaće i za sve ostalo. Osvrnite mi se na to. Što sve trebamo uzeti u kategoriju iz vašeg primjera i znate koji je moj primjer i primjer ostalih kolega

Dakle, raspišeš natječaj, a tražiš inženjera građevine, sami ste spomenuli. Neće vam doći raditi za 6-7 tisuća kuna koliko mu vi jer je tako propisano možete osigurati plaću kad može dobiti 12, 13, 15 ili više sad u ovom trenutku kad je bum u građevini. Isto tako sa ekonomistima, sa vrsnim stručnjacima. Sad smo u fazi privlačenja europskih sredstava, lijepo krasno, ali neko to mora odraditi, pa neće vam ljudi sa takvim iskustvom, sa takvom spremom raditi za 5, 6, 7 tisuća 8 kuna, a u nekakvom privatnom sektoru, agenciji koja pruža tu istu uslugu jedinici lokalne samouprave će dobiti plaću 12, 13, 15 i još nekakve bonuse i nagrade. Dakle, stvari su vrlo jasne. Ako želimo postići rezultat onaj koji dovodi do tog rezultata mora biti adekvatno plaćen. Ako mi limitiramo plaću

Kolega Klariću pa evo ja bih morala reći da zapravo neovisno o političkim opcijama mi sada radimo razliku između saborskih zastupnika koji obnašaju izvršnu vlast pa su ujedno i načelnici i gradonačelnici i oni koji to nisu i oni koji su sjedili donedavno u Povjerenstvu za sprječavanje sukoba interesa. Naime, mi moramo biti svjesni da načelnici i gradonačelnici na terenu rade zaista velik posao i da zapravo svi mi da bi odradili dobar posao za naše građane moramo biti u mogućnosti formirati kvalitetnu upravu i imati kvalitetne službenike koji će biti stimulirani da se opredijele za rad u općinskoj upravi. Ja sam to naglašavala i u prijašnjim raspravama, ali isto tako i kod izmjene Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi kada sam tada sa kolegom Baukom i podnijela amandman i zalagala se zapravo da se ne ukidaju zamjenička mjesta

Za sve što ste se zalagali vi i ja sam se zalagao, upozoravao, ali upravo ova rasprava i ovih ponekoliko komentari malo prije pokazuje da postoje da postoji barijera, postoji zid. I taj zid u glavama je teško probiti. Teško je probit zid koji sprječava da se nagrade ljudi koji rade na terenu. I sa nazovi nekakvim uštedama se rade gluposti. Jedna od njih je između ostalog i ovo što vi govorite i zato smo inzistirali da barem oni od 10.000 imaju zamjenika. Uštede nema. Umjesto tog zamjenika i vi i ja il ne znam tko je zaposlio nekog djelatnika. Zamjenik je izlazio subotom i nedjeljom bez naknade, sada taj djelatnik ide na teren kamo ga pošalje sa naknadnom ili ima slobodan dan ili. Dakle, u čemu smo pojeftinili, dakle ta barijera uvijek kad se rade nekakve ovakve

Hvala lijepo. Poštovani kolega Klarić, vi ste svoj jedan dio rasprave govorili tema saborski zastupnici koji su ujedno i načelnici i gradonačelnici. Ja kad sam postala saborska zastupnica onda sam bila i mišljenja i dosta čvrsto sam bila iza njega da je dobro da u saboru sjede i načelnici i gradonačelnici iz jednostavnog razloga što znaju koji su problemi na terenu i mogu, mogu svojim, svojim iskustvom i svojim znanjem utjecat da se neke stvari u nekim propisima promjene jer znaju kako neke propise će provoditi na terenu. Ono što me deprimira svaki put, a to je kad je glasanje i onda kad se okrenem i kad vidim neke ljude koje prvi put vidim, ja koja dosta redovito dolazim, sudjelujem i ostalo i to me deprimira. Ja nisam za i u politici ne mislim da je ona opcija sjekire dobra opcija, ali mi se čini da možda ne bi bila loša opcija ono što je predložio i kolega Bauk na tragu Europskog parlamenta da zaista imamo zeleni tjedan

najčešće i najviše budu upravo ti načelnici i gradonačelnici za razliku od onih koji nisu ništa, kojima je posao samo bit tu i nemaju drugih obveza na terenu. I ti gradovi, a to možete provjerit, nisu nimalo zakinuti, niti Općina Omišalj, niti Općina Viškovo, niti grad Otok, niti Pakrac u bilo kojem projektu zato što je on ovdje ja vam sa sigurnošću mogu reć da je svaki od nas ovdje obavio danas barem 10-tak razgovora, komunikacije, poslao mailova, pročitao, da, da nema niti jednog računa koji izađe iz bilo kojeg grada ili općine a da nije na njega stavio paraf ili potpis taj načelnik ili gradonačelnik i da odgovara i za, s tim potpisom za ono što, što tamo stoji, a ovdje imamo svega i svakakvih rasprava, a najmanje odgovornosti.

Zahvaljujem gospodine predsjedavajući, kolegice i kolege. Svi vrlo dobro znamo da je nemoguće zadržati kvalitetne, obrazovane i sposobne ljude u javnoj upravi bez adekvatnih plaća. I nitko nije lud da radi za malu plaću s kontinuirano vrijeđanje da je uhljeb, a izvan javnog sektora može dobiti višu plaću bez vrijeđanja. Dakle, ukoliko želimo kvalitetnu javnu upravu, upravu koja će efikasno i kvalitetno raditi u interesu svih građana treba naravno voditi računa i o plaćama kako bismo mogli zadržati kvalitetne ljude i naravno privući nove. Potrebno je naravno djelovati i dovesti u red, o tome sam već danas dosta govorilo u red omjere između plaća ministara, državnih tajnika, tajnika, predsjednika Vlade, Predsjednika države i svih ostalih. No, ogromna prepreka toj širokoj podršci koju bismo željeli imati za takvu odluku su svakodnevni primjeri korupcije, zloupotrebe javnog novca u vlastitu korist. Važno je naglasiti naravno da nisu svi korumpirani i važno je naglasiti da ne zloupotrebljavaju svi svoje pozicije, da nisu svi neradnici. isto tako treba ponovno i opet ponoviti i naglasiti da je iritantno i poražavajuće čitati iz dana u dan o tisućama i stotinama i stotinama itd. kuna javnog novca koji se troše na ručkove, večere, na parfeme, na dezodoranse, na vina, na uređenje stanova, pa sve do čuvene milijarde u o bezočnim zloupotrebama EU fondova da ne govorim. I da bi se zaista moglo doista motivirati poštene i kvalitetne državne službenike i da bi se moglo dobiti nove kvalitetne kvalitetne kadrove i na državnoj i na lokalnoj razini vladajući bi se doista trebali mnogo jače, odlučnije i konkretnije okrenuti borbi protiv korupcije, a ne trošiti vrijeme i uvjerljivost vlastitu u obrani svojih ministara i stranačkih članova koji su ogrezli u kriminalu i korupciji. I svi oni koji su vladajuće najviše branili ti se nalaze iza rešetaka istražnih zatvora i sa strahovitim optužnicama. I također bi se odlučno trebalo uhvatiti u koštac i sa zapošljavanjima sa stranačkom iskaznicom koja su prevladavajuća na žalost u javnoj upravi. I vladajući vrlo dobro znaju da je to činjenica i ne mogu reći da to nisu znali ili da ne znaju, jer i sami u tome učestvuju. I na njima je da se uhvatite vi gospodo u koštac svaki pojedinačno za sebe i zajednički stranački. A sad što se tiče povećanja plaća saborskim zastupnicima od 6% ja mislim da bi ipak prvo trebalo postaviti kao u drugi kolege koji su već o tome govorili pravila rada u ovom Saboru koji bi obvezivali na elementarno, a to je dolazak na svoje radno mjesto. Jer ja stvarno ne znam kao ni ostali koje je to mjesto gdje ti dobivaš plaću, a ne dolaziš na posao? I kolega Bakić naš je u uvodnom, tj. u ime kluba vrlo jasno rekao neke primjere iz drugih parlamenata i naravno prijedloge konkretne za uređivanje tog pitanja i ovdje kod nas u Hrvatskom saboru. Jer poražavajuće je i potpuno neprihvatljivo da značajnog broja zastupnika nema na raspravama, da ih nema na odborima, da se glasovi deponiraju unaprijed za zakone koji su na raspravama na tim odborima. Dakle, ne samo da se ne raspravlja na odborima, nego se uopće niti ne dolazi. Samo se unaprijed ostavi svoj glas i tako se naravno javno demonstrira moć da nikakvi argumenti opozicije ne dolaze u obzir i da se ništa neće promijeniti. I to postaje, Sabor postaje neki formalni protočni bojler za zakone Vlade, a ne ono što bi trebao biti zakonodavno tijelo jedne od elementarnih demokratskih institucija. Dobro ovako. Velikom, ne znam više, nema vladajućih znači na raspravama, nema oporbe na glasanju, nema nekih uopće nikada i mislim da prije nego što to riješimo sami sa sobom u Saboru

Hvala vam potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Kolegice Raukar kako mislite da bismo mogli postaviti, očigledno nam nedostaje pravedni sustav, neki pravedni okviri koji bi vrednovali bilo koga. Dakle, nebitno je bilo kojeg zastupnika iz vladajućih ili iz oporbe koji rade svoj posao, koji bi ih vrednovali na ispravan način, a s druge strane, dakle koji bi imali neke mjere da uslijed tih procesa vrednovanja tog rada, da ljudima se umanji plaća ili da bude drugačija. vidim ono što smo govorili kada smo usporedili sa mnogim drugim plaćama ljudi koji su među dužnosnicima u redu, to velika nepravda je i što mislite kako bi se moglo urediti taj sustav da ipak plaće budu adekvatne odgovornosti posla koji obavljamo,

drugi parlamenti u Europi i dao je prijedloge kako bismo to mi mogli u saboru rješavat, nažalost …/Govornik se ne razumije/… mislim da bi to zasada ipak najbolje išlo financijskim sankcijama jer očito nema druge. Naravno, postoji mogućnost uvođenja i ovog zelenog tjedna za rad na terenu. Postoje mnoge kako da kažem mogućnosti, ali nažalost mislim da bez pravih sankcija to neće ići evidentno je da postoje kolege i u vladajućima i u opoziciji koji se, naprosto ih nema, ne, ne, mislim vladajući naravno dođu svi na glasanje zbog tog čuvenog broja, ali vi imate ljude iz opozicije koji ne dolaze,

Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče HS. Poštovana kolegice, točno ovo što ste vi rekli, ajdemo si konačno reć istinu. Sto puta nas znaju pitati i reći saborskih zastupnika nema vas i onda pitaju kog, Uvijek isto/…dakle i uvijek isto i uvijek oni koji su tu, koji više-manje redovito dolaze, više nego manje i onda oni odgovaraju zašto ima ili zašto nema, i ostali parlamenti su imali taj problem. Da budemo pošteni do kraja, i mi imamo onu sankciju od 150 kuna za dan koji nema. Znate kad se osjećam loše? Osjećam se loše kad hodam hodnikom i kad vidim da je neko od mojih kolega na jedan ulaz ušao i na drugi ulaz izašao, koda smo mala djeca. Ako me nema me nema, završena priča i znam zašto me nema ili imam zaista razloge ili, ali ovo da na jedan ulaz ulazimo dakle da pošteno kažemo do kraja i na drugi izađemo, ozbiljni i odgovorni ljudi…/Upadica Reiner: Hvala, Da, zahvaljujem. Da, ja, ja se ne slažem sa kolegicom koja je rekla da svatko od nas ima svoju odgovornost prema, prema obnašanju svoje dužnost jer je evidentno da te odgovornosti nisu ujednačene da tako kažem i budući da nisu ujednačene te odgovornosti prema obnašanju tako važne i zaista bi trebala biti časna dužnost predstavljati građane u saboru, onda nam ne preostaje drugo nego da se zajedničkim snagama, pozivam i vladajuće, napravimo pravila, napravimo ozbiljne sankcije za nedolaske, napravimo, ajmo se dogovorit da nema deponiranih glasova.

državnom tajniku. Dakle mnogi nas sve svrstavaju u uhljebe što na lokalnoj razini, što na ovoj državnoj razini i sad se pitamo kako razbiti tu famu Znači u svakom slučaju jedan od alata je transparentno objavljivanje pojedinih informacija itd., vi ste sad, vaša opcija je na vlasti jel u Gradu Zagrebu, imate pod svojom ingerencijom i zdravstvene ustanove, školstvo itd. i sad vezao uz ovo što sam spomenula…/Govornik se javnih službenika više, od toga najviše u zdravstvu ispada ako se to transparentno ne razgraniči, da je tu sad opet ne znam kolko uhljeba, a tu ima i zdravstvenih djelatnika, ima i nezdravstvenih djelatnika, kako vi vidite da bi se recimo na nivou Grada Zagreba to moglo i transparentnije iskomunicirati i hoćete li onda ipak, ako već Ministarstvo pravosuđa to ne radi, da vi malo detaljnije objasnite na vašem području…/Upadica Reiner: Hvala/…tko je i zašto zaposlen, hvala. Zahvaljujem kolegice Marić. Vjerovali ili ne, ja zaista svoje vrijeme provodim u saboru i ne bavim se gradom, najiskrenije vam kažem. ja smatram, načelno vam mogu odgovoriti, da kao što se bacila stigma svi su uhljebi, tako se bacila stigma da su svi političari nepošteni i to je ono gdje zapravo to vladajućima i odgovara i zato se ne uvode, pa ni u ovaj sabor, sankcije za nedolazak i zato se mi sa, sa pravilnicima i zakonima ne suprotstavljamo toj slici koja je potpuno kriva ja sam uvjerena u Gradu Zagrebu, za vas osobno evo ja ću se raspitat. Ja se ispričavam, ja fakat ne znam, ja sam ovdje se trudim bit maksimalno koncentrirana na svoj posao u saboru, ali evo što se transparentnosti tiče obaveza je treća razina proračuna, mi imamo četvrtu

Kolegice Urša, recite mi, jučer smo imali jednu ovako komornu raspravu oko ponoći, gotovo je do ponoći je trajala o Zakonu o radu, bilo je, puna usta su bila HDZ-ovim zastupnicima prava radnika, božićnica, prava na do…, na doplatak za djecu znači dodatak, sad ovdje imamo situaciju u kojoj stvarno imamo državne službenike koji imaju izuzetno male plaće, znači suprotno od onog što se u javnosti zna čuti, stvarno državni službenici imaju male plaće i jedan zakon u kojem se državne dužnosnike kao što su zastupnici koji imaju enormno veliku plaću, pogotovo za rad koji koji obavljaju neki od njih pod navodnicima, stavljaju zapravo u ovu situaciju u kojoj su u istom košu da tako kažem jel, kako biste to komentirali? **Reiner, Željko (HDZ)** Poštovana Pa o tome cijelo vrijeme sam sad ovo kratko vrijeme koje imam na raspolaganju pokušavala govoriti o tome da se ne može i ne smije tvrditi jer nije istina da su svi uhljebi da niš ne rade. S druge strane nije istina da su u državnoj upravi enormne plaće. Nije istina, u saboru saborski zaposlenici imaju strašno male plaće i mi kao saborski zastupnici bi se oko toga trebali pobrinuti, prvo za njih, a onda kad mi opravdamo svojim dolascima, svojim radom, svojim zalaganjem, svojim raspravama, svojim međusobnim uvažavanjem onda možda možemo doći i mi na red. Ali staviti sve to zajedno u kupus i onda se boriti za zaposlenike za dječje doplatke i božićnice,

sabora, uvaženi državni tajniče, kolegice i kolege ovim Prijedlogom Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o plaćam u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi predlažu se izmjene odredaba zakona kojima su propisana ograničenja najvišeg iznosa plaća župana, gradonačelnika, općinskih načelnika. Najviši iznos njihovih plaća jednak je umnošku propisanog koeficijenta iz Članka 4. tog zakona i osnovice za izračun plaća državnih dužnosnika prema propisima kojima se uređuje obveza i prava državnih dužnosnika. Prema Zakonu o obvezama i prava državnih dužnosnika osnovicu za izračun plaće državnih dužnosnika utvrđuje odlukom Vlade. Važeća osnovica je danas i rečeno nekoliko puta utvrđena je u iznosu od 3.890 kuna. Vlada RH pripremila je izmjene zakona o obvezama i pravima državnih dužnosnika kojima se utvrđuje nova osnovica za izračun plaće tih istih u visini osnovice za izračun plaće državnih službenika i namještenika čija je važeća danas osnovica u iznosu od 6.663 kune i 47 lipa. Uz takvo uvećanje osnovice za izračun plaće državnih dužnosnika te zadržavanje postojećih koeficijenata za utvrđivanje najvišeg iznosa plaće lokalnih dužnosnika iz Članka 4. ovog Zakona o plaćam u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi došlo bi do znatnog povećanja limita najvišeg iznosa plaće lokalnih dužnosnika. Stoga se predloženim izmjenama propisuju novi koeficijenti za utvrđivanje najvišeg iznosa plaća tih istih koji su niži od sadašnjih koeficijenata. Umnožak novih nižih koeficijenata i nove veće osnovice za izračun plaća državnih dužnosnika osigurat će da propisani najviši iznosi plaća lokalnih dužnosnika ostanu u odgovarajućem odnosu s plaćama istih odnosno državnih dužnosnika. Pored toga predlažu se izmjene zakona vezano za masu sredstava za plaće zaposlenih u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave na način da ista ne smije iznositi više od 18% prihoda poslovanja jedinice ostvarenih u godini koja prethodi godini izrade proračuna. Također predlaže se ograničenje ukupne mase sredstava za plaće zaposlenih dužnosnika, službenika i namještenika za one jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koji su kao krajnji korisnici u godini koja prethodni godini izrade proračuna ostvarile sredstva fiskalnog fiskalnog izravnanja iz Državnog proračuna i pomoć izravnanja za financiranje decentraliziranih funkcija i u kojima iznos tih pomoći prelazi 20% prihoda, poslovanja i masa sredstava isplaćenih za plaće koje iznose više od 15% prihoda prihoda poslovanja na način da se ukupna masa sredstava za plaće zaposlenih u tim jedinicama ne smije povećavati u odnosu na godinu koja prethodi godini izrade proračuna. Nadalje, predlaže se propisati da se sredstva za plaće zaposlenih koji obavljaju povjerenje, povjerene poslove državne uprave, te zaposlenih na provedbi projekata ne uključuju ograničenje masa sredstava za plaće za iznose koji se financiraju iz sredstava pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna. Osim navedenoga iz prihoda poslovanja koji se koriste za izračun mase sredstava za plaće zaposlenih isključuje se iznos sredstava za plaće zaposlenih koji obavljaju povjerene poslove državne uprave. Zakonom o obvezama i pravima državnih dužnosnika predlaže se utvrditi osnovicu za obračun plaće državnih dužnosnika i visini osnovice za obračun plaće isti. Kako ne bi došlo do promjene plaća državnih dužnosnika zbog promjene osnovice predlaže se utvrditi nove koeficijente za obračun plaća državnih dužnosnika koji bi novi koeficijenti za obračun plaća te isti biti će smanjeni, bit će manji u odnosu na sadašnje, ali njihovim množenjem zapravo s većom osnovicom za obračun plaća koji se primjenjuje pri obračunu plaća državnih službenika, te iste plaće državnih dužnosnika ostat će nepromijenjene. Ovim se zakonom predlaže propisivanje statusa državnog dužnosnika za zastupnika RH pred Europskim sudom za ljudska prava imajući u vidu da je Člankom 4. stavka 4. Uredbe o Uredu zastupnika RH pred Europskim sudom za ljudska prava propisano da zastupnik ima položaj pomoćnika ministra. Klub HDZ-a podržat će ove prijedloge zakona. U ime Kluba zastupnika MOST-a završno će govoriti poštovani zastupnik Marin Miletić. Izvolite. **Miletić, Marin (MOST)** Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora gospodine Reiner, poštovani državni tajniče, kolege vladajući i kolege i kolegice iz oporbe, danas razgovaramo o uređivanju plaća državnim dužnosnicima i puno ovdje se govorilo o tome, uputili smo i neke jasne kritike i stvarno držimo da ne može govoriti samo o državnim dužnosnicima, a bez da isključimo državne službenike. Dakle, ne možemo zaboraviti na učitelje, na medicinske sestre, na svo medicinsko osoblje, na sve one koji su zaposleni u pravosuđu, ne govorim sada ne mislim na suce i držim da cijeli taj sustav, mnogi kolege iz oporbe su govorili, nije pravedan. Sustav treba bit pravedan. Pravedna država ima pravedan sustav, a dopustite mi reći, izgleda mi kako vladajući bace neke udice, onda kupe socijalni mir svaki put kad oni procjene da je dobro malo kupiti socijalni mir, onda državnim službenicima podignu one osnovice, ljudi dobiju par 100 kuna više i misle, ajme jesam se usrećio, kako me voli g. Plenković i ta ekipica na vlasti, oni su tako su dobri prema nama. A paralelno s time imamo inflaciju preko 20%, novac danas ne vrijedi apsolutno, ne mogu reći ništa, ali vrijedi puno, puno manje nego što je vrijedio samo prije 2 mjeseca, a kamoli prije godinu dana, a kamoli prije 2 godine. Znate šta ću vam reći? Neka mi nitko ne zamjeri i nemojte se ljutiti, kolega, neću spomenuti vaše ime, nisam druker. Izlazio sam ovdje iz sabornice, prišao mi je kolega vladajući i rekao je, Marine, znaš li ti koliko su zastupnici imali prije 2000. plaću? Ja kažem ne znam. Kaže 19 tisuća i plus, ne znam, dodatke neke, ja ne znam ni šta je to, na dnevnice, na ovo, ne znam šta. I, a taj novac danas, koliko bi on vrijedio? Ja ne, ovdje ste mnogi od mene iskusniji i pametniji, koliko? Ja ne znam, 35, 40 tisuća bi vrijedio. 40 tisuća. I stvarno držim, ima evo, gledam, sad sam usmjerio pogled na kolegicu Orešković i kolegica Raukar i kolegica Ahmetović, mnogi ovdje, Željko, da ne bi sad nekog izostavio, i Katarina, ne znam, su ovdje svaki dan od jutra do navečer. I ja ću vam sad reć, kad bi moć bila kod mene, neka mi ne zamjene hrvatski građani, koja plaća, i vi kolegice Martinčević, ne znam, mnogi kolege su ovdje po cijeli dan, da ne bude i među zastupnicima vladajućih ima zastupnika koji su od jutra do navečer tu. Koja je adekvatna plaća za ovako odgovorno mjesto? Iskreno, gdje se donose svi zakoni, upravlja se životima građana u doslovnom smislu. Koja je adekvatna plaća? Mene je strah to reći, dobit ću po glavi na ulici, 30, 40 hiljada. Sigurno. Ali odgovorno da radiš svoj posao. ovo tu, neki kolege nisu zavrijedili, po mom skromnom mišljenju ni 4 hiljade, previše im je. Ja nekima ne bi dao ni 4 tisuće. Ni 4 tisuće. I sada imamo taj nepravedni sustav gdje neke kolege vidim ovdje, nismo vidjeli u 2 godine jedno 20 puta, urednu primaju pinkicu svaki mjesec, dakle potpuno nepravedno i tu se ja slažem i s kolegama iz oporbe koji kažu, nije vrijeme sad dizanje plaća nama zastupnici jer mi upadnemo isto među sve te dakle dužnosnike, a paralelno imaš onda među službenicima ljude koji rade za kikiriki i jedva spajaju kraj s krajem i zato vam ja govorim o uređenom sustavu. Da mi uredimo sustav pa da jedna medicinska sestra ima, ne znam, sad ću možda stvarno zvučati populistički, kako bi rekli ili kako vole mene zapitat, ali ne znam, 10 tisuća, 12 tisuća kuna, pa njoj ne bi smetalo što zastupnik ima 25 ili 30 jer radi svoj posao vrhunski, onda kad god upali televiziju vidjela bi ga da tu se bori, što su kolege rekle, po odborima, da je, ne bi smetalo jer bi rekli pravedan je sustav. Ali ljude mi živciramo. Zašto? Pa zato jer kad god upale televiziju, ne vide nas ovdje nikoga. Nikoga, je li, generaliziram. Zato jer kad god čitaju, vide da ljudi nema i onda vide ljude kad dođe glasovanje, evo nas tu brate stotinu, odmah se pojave svi. I kolege su dobro rekle, pa neke iz oporbe nema ni tada, nema ih ni na glasovanju a tko je za to odgovoran? Nemojte mi zamjeriti, ja cijeli dan udaram po narodu. Vi, građani. Jer vi nas birate. Vi nas birate ovdje, mi nismo ispali iz svemirskog broda. Dakle ovdje svatko od nas na ovaj ili onaj način došao je jer su građani nekoga zaokružili pa dragi ljudi, budite pametniji na idućim izborima. Pa pametnije birajte. A šta drugo reći? Želite li korupciju ili ne želite? Želite li istinu ili laž? Želite li muljanje ili što želite? Pa što želite, to birajte i te ćete nas dobiti ovdje u hrvatskom parlamentu. Hvala. U ime Kluba zastupnika HSS-a i Radničke fronte završno će govoriti poštovana zastupnica Katarina Peović, izvolite. Evo, ja se ne bih baš sa svime složila što je rečeno, ja mislim da zastupnici, čak i da rade svoj odgovoran posao, ne bi trebali imati plaću 30 tisuća kuna jer se plaća i zastupnika treba vezati uz medijalnu plaću, prosječnu plaću u Hrvatskoj, mi moramo, bez obzira koliko radimo, dijeliti ipak donekle sudbinu hrvatskih ljudi, zbog toga volontiram u Saboru i sve iznad svoje plaće, redovne plaće na fakultetu dajem. No, dobro. Ja ne znam da li je ovdje zapravo i javnosti jasno o kakvoj se nevjerojatnoj manipulaciji radi u ovim zakonima i nažalost znači bit ćemo u jednoj taočkoj situaciji, baš ono situacija uzimanja talaca je ovo i s obzirom na to šta će biti proizvod rezultata ovog zakona. Naime, šta se ovdje zbiva, zbog čega sam predala i jedan amandman? Znači do sada je za osnovicu obračuna plaće dužnosnika Vlada određivala povišenje te osnovice posebnom odlukom i to je bilo jako nepopularno, pazite. Vlada od 2014. nije to donijela. Zato što je jako nepopularno, mislim Vlada mora odlukom dignuti plaće dužnosnicima i Vlada to ne želi raditi i Vlada je našla rješenje. Formulu. Da se zapravo ovom izmjenom državne dužnosnike stavi u isti koš i uzme ih se kao taoce državne službenike i namještenike pod nekom agendom usporedivosti plaća. Pa moglo se možda naći neki drugi način, formula da se usporede te plaće, a ne da se stavljamo u isti koš i da zapravo, pazite koja će se paradoksalna potpuno opskurna situacija zbivati, u trenutku kada će sindikalni čelnici javnih službi pregovarati za povišicu svoje osnovice s ministrom, čija će osnovica rasti kao rezultat tih pregovora. Pa i ovako postoji ta društvena klima izuzetno negativna koju smo mi u Radničkoj fronti pratili, pratili smo kad se uopće pojavio taj termin uhljeb, kad je počeo napad na javni sektor, kad se počelo raditi tu užasno radnički opasnu podjelu između javnog i privatnog sektora gdje se radnike iz javnog i privatnog sektora stavlja u zaoštrenu, sukobljenu poziciju. To se počelo dešavati 2008., devete godine. Do sada su ljudi primjećivali da dolazi do deindustrijalizacije, da je način na koji se vodi politika pogrešan i loš, a od 2008., devete mediji počinju gurati ovu priču o uhljebima u javnom sektoru i počinje zaoštravanje te opasne bitke između umjetno stvorene bitke između javnog i privatnog sektora, gdje radnici umjesto da su jedinstveni i da se zapravo radnici iz javnog sektora bore i za radnike u privatnom sektoru, da radnici u privatnom sektoru traže prava koja su izborili radnici u javnom sektoru mi imamo bitku između uhljeba i onih na slobodnom tržištu. Ne samo da to je mislim potpuno izmišljena priča, znači naš budžet, naš proračun puni PDV. PDV je široki znači porez, porez, regresivan porez koji plaćamo svi na svaku potrošnju i to je ono što puni naš proračun ne naši poduzetnici kako se tim floskulama pokušava ovdje nas uvjeriti. Ali to se radi samo zato, nisu ni poduzetnici loši, niti su dobri radnici, nema tu nikakvog sukoba. To se radi samo zato da bi se sukobilo one koji bi trebali biti homogeni, a to su radnici iz javnog i privatnog sektora i da radnici iz javnog sektora borbe vode za privatni sektor. To nećemo više vidjeti. I sad se ovim uvodi još jedan korak u zapravo uništavanju te borbe, u mogućnosti da se zapravo radnička prava stvarno digne. Jer mi ovdje imamo situaciju u kojoj da to slikovito predstavim zastupnici u Hrvatskom saboru su dobili božićnicu, 6% povećanja i onako puno prevelik plaća u odnosu na prosječne plaće. A dobit će to tako da za ruke i za sebe drže državne službenike i namještenike koji rade godinama potplaćeni i koji rade za brutalno niske plaće ozbiljne poslove. I onda ćemo još slušati priču o uhljebima i onda slušamo priču o lokalnim čelnicima koji su jako dobri svi iz HDZ-a jako dobri i u potpunosti se miješaju znači lončići. Imamo HDZ koji je zarobio lokalnu upravu, samoupravu, koji dijeli ta radna mjesta kao uistinu žetone i zato i dobivaju izbore jer su ljudi klijentelistički povezani sa njima i nemaju izbora. I s druge strane imamo poštene ljude i radnike koji ne mogu danas niti dobiti radno mjesto bez HDZ-ove iskaznice. Ovim zakonom će se to

Zahvaljujem. Pokušat ću se kratko osvrnuti na osnovne teze zastupnika koji su govorili prije mene. Naime i ja se često bavim tom temom prazne sabornice zato što smatram da u nekakvom novom dizajnu funkcioniranja Hrvatske kao države. Hrvatski sabor mora dobiti ulogu koja mu po Ustavu i pripada. Hrvatski sabor mora biti mjesto glavnih političkih rasprava, a on to nije upravo zbog praznih klupa. Prazna saborska stolica nikoga ne predstavlja, za ničija se prava i interese ne bori. I u takvom Saboru, u takvoj državi demokracija umire jer se glas građana tu ne može čuti. A ne samo to, nego ne možemo mi saborski zastupnici čuti jedni druge, pa doista o nekim stvarima debatirati. Jer na primjer na temu uhljeba rekla bih da HDZ dobro manipulira javnim prostorom, ali niti jedna teza nije apsolutno točna niti da ih ima, niti da ih nema. Složit ćemo se svi da na teškim radnim mjestima kao što su to primjerice radna mjesta medicinskih sestara, djelatnica u centrima za socijalnu skrb, zapisničarki, daktilografkinja na sudovima i u brojnim drugim teško da ćete naći uhljebe jer su to radna mjesta sa plaćama od kojih se naprosto teško može preživjeti pogotovo u tempu i dinamici S druge strane ne možemo reći da uhljeba nema u državi koja je prepuna nepotrebnih izmišljenih tijela, agencija, zavoda, kojekakvih ustanova koje se stvaraju pogotovo tamo gdje je razina kontrolnih radara gotovo nepostojeća. Imamo 576 županija, gradova i općina. Svako to javno-pravno tijelo rađa neko svoje, pa onda u tim pravnim osobama čiji su osnivači druga državna tijela niču generacije i generacije novih uhljeba. To su oni koji uzmu fasciklić, pa petkom šeću od hodnika do hodnika ne obavljajući ništa, a plaće su im poprilično bolje od ovih koji rade teške, odgovorne i potplaćene poslove. Bila bih načelno za to da se plaće i saborskih zastupnika i ministara i premijera povećaju. Danas sutra za to bih se zalagala da sam u poziciji, da sam na vlasti. Ali ne preko reda, ne preko reda, ne prije nego što se kompletna država ne reorganizira ili barem se ne krene u tom smjeru, pa da se građanima objasni zašto uopće dolazi do povećanja plaća. U ovom slučaju ne mogu podržati ovakav zakon, ne mogu glasati za, jer glasam i za povećanje svoje plaće ne zbog toga što sam u sukobu interesa, nego naprosto ne slažem se sa ovim modelom funkcioniranja države. Što znači saborska stolica? Znači pogotovo za ove velike političke stranke, pogotovo za HDZ, znači ulogu da jednom u dva tjedna dođeš i digneš ruku. Nisu zastupnici tijekom tjedna kad ih ovdje ne viđamo u klupama na nekom svom drugom radnom mjestu. Nisu ni na odborima. Kad ste već kolegice spomenuli deponirane glasove, evo reći ću nešto što srce krije, ali puno je takvih tajni. Meni se čini, a može netko provjeriti da većina odbora nema svoj vlastiti Poslovnik o radu. Ima ih svega nekolicina. Kaže se da po odborima vrijede pravila općeg Poslovnika Hrvatskog sabora. Ja čitam i čitam, ali nikako u tom Poslovniku Hrvatskog sabora kao krovnog poslovnika ne vidim odredbu o deponiranju glasova, pa prema tome ako mi ne možemo deponirati glas za svaki drugi petak je li onda to ne bismo mogli niti na odborima. Što ni zaključno značilo da su svi ti deponirani glasovi i praznim matičnim radnim tijelima zapravo protuposlovnički, neustavni, nepostojeći i nevažeći. Tako nam funkcionira demokracija, ali nitko to ne propituje kao i čitav niz drugih sličnih stvari. Ja bih mogla ovako doslovno noćiti ovdje možda dočekati i Božić i Novu godinu ali tamo i 2023. pričajući o nelogičnostima funkcioniranja države. I u takvoj državi povećavati plaće, ne čistiti, ne uvoditi reda, ne uspostaviti pravila jasnih odgovornosti i situacije u kojoj netko tko loše obavlja svoj posao ili ga ne obavlja uopće ne samo da može nego i mora biti iste sekunde smijenjen, naprosto ne dolazi u obzir. Hvala. Hvala lijepa poštujući potpredsjedniče. Gospodine tajniče, kolegice i kolege pa imali smo ovdje nekoliko, nekoliko rasprava u stilu Robin Hooda, ja vam nisam za to, da vam objasnim i zbog čega nisam za to. Bila je jedna vlada koja je propisala da članovi uprava javnih poduzeća mogu imati maksimalnu plaću 16,5 tisuća Kolegica Nađ zna koja je to bila vlada. I onda što se dešava neki ljudi koji su bili izvršni direktori u drugim poduzećima odlaze za člana uprave javnog poduzeća i dolaze na manju plaću. Pa koja je to stimulacija, koga se stimulira? Opet napominjem ono što sam rekao u svojoj prvoj rečenici u svojoj slobodnoj raspravi, moramo nagrađivati one koji rade. Ukoliko neće biti prave i normalne plaće u javnoj upravi imat ćemo lošu javnu upravu. I ja nisam za to da se skidaju plaće onima koji dobro jave. Skinite ih onima koji ne rade, a službenike i namještenike koji imaju malu plaću moramo nagraditi sa normalnim plaćama od kojih mogu normalno živjeti. Ovdje imamo kolega i kolegica koji su s nama svaki dan u saboru koji jedva preživljavaju kraj s krajem. I to trebamo riješiti. A našim kolega kojih nema ovdje, koji ne rade, ajmo ih kazniti, ali to nije moj problem, nisam ja taj koji ih treba kontrolirati, niti sam ja taj koji ih treba nekome cinkati, niti sam ja taj koji ih treba prozivati. Zna se čiji je to posao, pa gospodo draga izvolite. Izvolite. A ne netko ne dođe pazite ne samo da ne dođe, nego ne opravda se slučajno zabunom zašto, zbog čega nije došao pa je kažnjen 150 kuna. Ma nemoj mi reći. Ako ovdje radiš 15 dana, imaš plaću 15.000 kuna i gubiš 1.000 kuna po danu, pa da te vidim. Nemoj dolaziti, ali onda nemoj očekivati da te netko plaća za neki drugi posao. Ova tekuća plaća za to da budeš ovdje i da radiš ovdje, a sve ostalo ne dolazi u obzir. I to je naš stav. Nadalje, odgovornost za ponašanje u ovoj sabornici. Što smo jučer imali? Htjeli smo raditi, nismo mogli raditi. Zašto? Jer su se objedinile točke koje se objedinjavati ne mogu. Jednostavno nismo imali priliku raspravljati, nismo imali priliku dati replike, nismo imali priliku napisati amandmane i tako raditi ne možemo. Čija je tu odgovornost? Zna se, vladajućih. Prema tome, ljudi znamo točno tko je kriv, za što je kriv pa ajmo to ispraviti. Tko je kriv sada za ovoliki broj točaka koje mi imamo u proteklih 2 tjedna i imat ćemo ih još? Jel to moja odgovornost? Jel moja odgovornost što svaki dan imamo po 6, 7, 8 točaka. Recite mi koji je to način na koji se možemo pripremiti za sve točke. Usput evo zahvaljujem gospođi Jeleni koja mi je danas pomogla da se pripremim za ovu točku jer mi je čitala zakon dok sam sjedio u autu, da se mogu pripremiti za ovu točku za svoj govor koji sam imao u raspravi. zamolio sam ženu da mi pomogne jer jednostavno ne stignem tu smo bili jučer do ponoći i danas ujutro smo opet bili tu u 9 sati. Jel to moja odgovornost? Jel moja odgovornost to što dobivamo dnevni red tek u petak i što onda vam ostaje dan i pol da se pripremite za ponedjeljak, utorak za rasprave? Jel to moja odgovornost? Nije. Ja ljudi, prozovimo jasno one koji su krivi za to. Ako hoćemo da država funkcionira moramo funkcionirati svi od vrha pa na niže, a zna se tko je na vrhu. I onda nas se zasipa sa razno raznim zakonima, raznim zakonima i onda se još razni zakoni koji nisu uopće srodni objedinjavaju u jednu točku i onda imamo još dodatni problem. Prema tome ljudi to ne smijemo podržavati. Što se tiče plaća zaposlenika u lokalnoj samoupravi to ćemo sigurno za to glasati, a i za sigurnost podataka, a za dužnosnike to ćemo odlučiti na klubu. Hvala lijepo.

Poštovani državni tajniče

nas imamo izmjene i dopune Zakona o registru zaposlenih i centraliziranom obračunu plaća u javnom sektoru.

U ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata završno će govoriti poštovani zastupnik Željko Pavić. Izvolite.